Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, prije nego krenemo s radom samo nekoliko obavijesti. idući tjedan počet ćemo raditi u utorak 26. u 9 i 30 s iznošenjem stajališta klubova zastupnika, a glasovanje o raspravljenim točkama bit će u četvrtak u 9 i 30, 28. rujna, to je prva stvar. A druga u ponedjeljak 25. rujna 2023. održat će se u velikoj vijećnici Konferencija „Doprinos nacionalnih parlamenata o unaprjeđenju zajedničke poljoprivredne politike“, to je međunarodna konferencija, bit će puno gostiju, pa vas molim samo da iz zastupničkih klupa u petak uzmete sve svoje spise i osobne stvari da mogu službe pripremiti dvoranu za konferenciju. Evo to su obavijesti koje sam vam htio kazati, a sad prelazimo na dnevni red. Temeljem čl. 247. Poslovnika HS Odbor Odbor za financije i državni proračun predložio je HS provođenje objedinjene rasprave o slijedećih 9 točaka dnevnog reda predviđenih za danas, to su: 1. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, drugo čitanje, P.Z. br. 518. 1. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, potom Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Da, dakle u ime klubova 20 minuta, to je u redu, pa utvrđujem znači da ćemo provesti objedinjenu raspravu o navedenim točkama. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. ustava i čl. 172., a u vezi s čl. 190. Poslovnika HS. Molim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 Odbor za lokalni i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odbor za turizam. Prije nego što dam riječ predstavniku predlagatelja poštovanom ministru financija Marku Primorcu kojeg pozdravljam, i njega i njegovog suradnika, imamo zahtjeve za stankom, prva je na redu kolegica Selak Raspudić, izvolite. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Tražim stanku u ime Kluba Mosta da upozorim da je danas za naše građane kada govorimo o njihovoj egzistenciji u jesenskom zasjedanju na dnevnom redu najvažniji zakon, a zašto? Zato što sada razgovaramo o tome hoće li i koliko će njihove plaće konačno narasti da se barem djelomično usklade s ovom inflacijom s kojom se nitko ne može nositi. U tom smislu želim upozoriti da ove zakonske izmjene nisu dovoljne, štoviše one u potpunosti ignoriraju stopu inflacije koja uvelike utječe na život naših građana. Ovim zakonskim izmjenama predviđeno je da osnovni osobni odbitak, ono što vam država neće uzeti i oporezovati, raste samo za 30 eura s obzirom da je službena stopa inflacije od siječnja 2021.g. punih 23,5% prema Državnom zavodu za statistiku. Ono što Klub Mosta traži je da dio dio naše plaće koji država od nas neće uzeti, koji neće uzeti građanima da i ona na njima profitira u ovoj inflaciji naraste minimalno za stopu inflacije, dakle ne za 30 nego za 120 eura. Mi tražimo da se osnovni osobni odbitak uskladi s aktualnom inflacijom, to je minimum koji država može dati građanima u ovoj situaciji, ona mora prepoznati inflaciju, a ne može se na njoj bogati i dodatno teretiti naše građane. Je li država u ovoj situaciji našim građanima majka ili maćeha na vama je da danas dokažete. Stanka je odobrena. Kolegice Nemet izvolite. **Nemet, Katarina (IDS)** Zahvaljujem. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi pojasnila kako Klub IDS-a podržava svako financijsko rasterećenje koje ide u prilog našim građanima, koje će utjecati na njihov osobni standard ili standard javnih usluga koje naši građani koriste, međutim ovo je 6. porezna reforma odnosno izmjena poreznih zakona koju vladajući nazivaju reformom, a koja direktno zadire u proračune JLS. Mi u IDS-u nadamo se Mi u IDS-u nadamo se što skorije vrijeme i 7., ali pravoj poreznoj reformi koja će smanjiti trošak državne administracije, povećati primanja i standard naših građana, kroz smanjenje PDV-a na prehrambene proizvode ili na investicije koje imaju za cilj poboljšanje uvjeta života naših građana, reformi koja će to učiniti pravično, dobro promišljeno i sveobuhvatno. Do tada vrlo jasno Klub IDS-a neće podržati parcijalne intervencije u porezna pravila, pa tako neće podržati ni ovaj porezni paket od kojeg će nažalost dale…, biti daleko više štete nego koristi, hvala. Stanka je odobrena. Kolega Grbin izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani kolegice i kolege kada je ova nazovi reforma, govorim nazovi jer je i sam ministar rekao da ovo nije nikakva reforma nego određena modifikacija sustava predstavljena prije nekoliko mjeseci, konkretno u svibnju, rečeno je da će prosječno povećanje plaća koje će biti njen rezultat iznositi oko 17 eura. Dakle, prosječno povećanje plaća kao rezultat ove intervencije bit će 17 eura. Da svakom građaninu ove zemlje u doba ovakve inflacije potrebna je svaka pomoć koju može dobiti. Ali, kolegice i kolege tih 17 eura je inflacija pojela već u srpnju. Ono što smo predstavili u svibnju već u srpnju ne vrijedi toliko. To danas više ne postoji. I zato umjesto da ovako prtljamo i prčkamo kompliciramo sustav, tjeramo sve jedinice lokalne samouprave da ažuriranju svoje odluke o prirezu, stvaramo ogromne troškove administraciji, državnoj i lokalnoj. Ajmo napraviti nešto konkretno. Mi kao SDP već godinama predlažemo da se poveća porezna osnovica. Ono što je 2020. iznosilo 4.000,00 kuna danas zbog inflacije vrijedi 25% manje. 25% manje. Zato je tu poreznu osnovicu potrebno povećati u kunama sa 4 na 5 tisuća, u eurima to je oko 670 eura. Napravite to i onda ćete ako ništa barem omogućiti da plaće na izgube na svojoj vrijednosti. I moram reći da mi je drago da ono što mi u SDP-u zastupamo već godinama danas zastupanju i druge kolegice i kolege iz oporbe. Hvala. Poštovani evo ponovno dakle tražim stanku da ponovno objasnim što je to ova nazovi porezna reforma, dakle ne porezna reforma već izmjena poreznih parametara. Kao što sam prošli put rekla podnaslov ove izmjene poreznih parametara veliki vođa vam nosi darove, a zli gradonačelnici će vam ih uzeti. Svako smanjenje poreznog opterećenja naravno da i povećanja primanja građana, naravno da podržavamo, međutim rezultat ovaj put će biti samo još veća centralizacija države i ovisnost lokalne zajednici, lokalne Povećanje plaća koje se očekuje ovim izmjenama davno je pojela inflacija tih 17 eura u prosjeku i ponovno će završiti u centralnu državnu blagajnu kroz PDV ili porez na potrošnju. Ministar i Vlada ovo zovu decentralizacijom fiskalnom autonomijom gradova, međutim čak i ako gradonačelnici se odluče na povećanje poreza na dohodak neće moći nadoknaditi sve što su izgubili, zašto, jer prihodi od prireza su 100% prihod jedinica lokalne samouprave, a prihodi od poreza na dohodak to je zajednički porez koji se dijeli između općina i gradova, županija i decentraliziranih funkcija. Dakle, ovo je samo pretakanje iz šupljeg u prazno i zapravo obračun s najvećim gradovima u kojima ne vlada HDZ. Dajte gradovima da upravljanju državnom imovinom odnosno da budu vlasnici državne imovine na svom području i ukinite PDV na građenje infrastrukture. To bi bili alati koji bi jedinicama lokalne samouprave dali alate da osiguraju kvalitetnije usluge svojim građanima. Ne vjeruj HDZ-u ni kad darove nosi. Hvala. Ovo je super hik porezna reforma. Uzimamo siromašnima i dajemo bogatima. To HDZ radi već bogami u 6. ciklusu tzv. tzv. porezne reforme, mi imamo jedan od najregresivnijih poreznih sustava u Europi, što znači da se najviše poreza prikuplja iz poreza na dodanu vrijednosti, znači od siromašnih za temeljne potrebe. Ljude se za hranu i osnovne potrepštine, a ne želi se oporezovati bogate, zato Radnička fronta predlaže porez na bogate. Oporezujte svojeg Grlića Radmana, koji ne zna gdje mu je 2 milijuna eura. Ne treba nama da on daje obavijesti o tome koliko novaca ima već se njega treba prikladno oporezovati, a vaše dizanje poreza na kapi, dohotka iz kapitala za 2%, je uistinu smijanje u lice siromašnim građanima Hrvatske. Njega ćete oporezovati onoliko koliko ćete oporezovati ljude koji rade, koji su stekli ono što imaju svojim teškim radom, dok je Grlić Radman zaboravio na ono što ima na banci. Prema tome ono što radite ovim poreznim, nazovi reformama je čisto brisanje očiju ljudi. Ono što je stvarno cinično je da vi govorite da je to povećavanje socijalne osjetljivosti, da je to povećavanje progresije. Vi ovdje uistinu ne povećavate progresiju ni na koji način, dapače, još je regresivniji porezni sustav nakon ovih reformi. Prema tome, ljudi nemojte padati na ove HDZ-ove štoseve, oporezujmo bogate.

stranaka Fokusa i Reformista i našeg kluba, tražim stanku kako bih istaknuo nekoliko činjenica vezano za ovu nazovimo to tako reformu. Ovo je u principu jedna sitnija porezna korekcija i tako je treba i nazvati. Prava reforma bi bila ipak sveobuhvatna i malo bi se drukčije te naše uglavnom strogo centralizirane državne financije mogle pregrupirati. Također bi naglasio kako bi trebala biti pravednija raspodjela poreznog sustava i naravno ljude koji rade bi se trebalo pravednije oporezivati. flate rate tax, znači ono što ima svaka država koja drži do sebe od recimo 18% da je za sve jednaka, bilo bi jedno pravo rješenje. I nadam se da će u tom smjeru naravno i u budućnosti naše financije se voditi. Što se tiče gradova i općina, pogotovo onima kojima je Fokus na čelu, moram reći da smo mi ukidali prireze i to na koncu nismo niti osjetili. Drugim riječima manje je više. Bolje od 50 ljudi uzeti po 1 euro nego od jednog čovjeka 50 eura osim naravno ako se ne radi o teškim kriminalcima, a to naravno treba riješiti na prave načine. Za to trebamo imati jedan sustav koji funkcionira i Poreznu upravu koja funkcionira no o tome možemo na nekom drugom zakonu. Hvala. Davor (Socijaldemokrati)** Poštovani predsjedniče sabora, cilj ove tzv. porezne reforme je stvaranje dojma da se nešto radi i to pazite kad u izbornoj godini od 1.1.2024. da se dižu plaće, tako će najniže plaće narasti pazite za 40 eura dok prosječna uopće neće rasti. Tih 40 eura za koje se nekad moglo kupiti puno, a danas se ne može kupiti gotovo ništa već je pojela inflacija. Cijene su prošle godine narasle za preko 15%, ove godine će također narasti za preko 15%, potrošačka košarica u zadnje 2 godine je poskupila za preko 40%. U Hrvatskoj je skup i zrak. Kad vam majstor pređe prag ispod 70 eura nećete proći. Cijena najma stanova otišla je u nebo kao i cijena stanova. U Hrvatskoj ljudi lošije žive nego prije 2 godine i to je realnost. Vi ste u međuvremenu ubrali više PDV-a i sad stvarate dojam kao da nešto dijelite. Mažete ljudima oči. Prije 2 godine predložili smo zamrzavanje cijena hrane, smijali ste se. Prije 3 godine model povećanja plaća, odbili ste ga. Sada dajete nakon što ste ubrali od sirotinje PDV kroz porez na dodanu vrijednost na osnovne životne namirnice. Naš prijedlog je da dio tog PDV-a vratite građanima i to kroz odvajanje 2 postotna poena za jedinice lokalne samouprave. Tako ni Grad Zagreb neće ostati bez 100 miliona odnosno više od 120 miliona eura jer je očito ova gradska vlast sa Tomaševićem i Možemo! nesposobna iskoristiti alternativne modele financiranja i Fond solidarnosti i MPO i ostale europske fondove, ali nisu nesposobni rasipati gradski novac. Tako namještaju natječaje za podzemne spremnike za obnovu zgrada, kupuju najskuplje kosilice zlatne kosilice i namještaju natječaj za kupnju starih kanti od tramvaja bez klime starih 30 godina. U isto vrijeme …/Upadica predsjednik: Hvala Kolega Hrebak, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre HSLS će podržati ovu reformu, to ide u tragu onoga što i mi zagovaramo. Dakle, manji porezi. Ukidanje prireza je nešto za što se i mi osobno zalažemo i ja osobno kao gradonačelnik ukinuo sam prirez. Bjelovar je najveći hrvatski grad bez prireza i dogodilo se nije apsolutno ništa. Netko kaže s jedne strane to su samo male, sitne porezne korekcije, pa kako onda s druge strane ove sabornice čujemo da ogromni novci država uzima i da će sad kao zločesti gradonačelnici u biti morati dizati poreze ako se radi samo o sitnim poreznim korekcijama. sažeti sve ovo što smo sad čuli dosad ovo je definitivno je porezna reforma i vidi se po reakcijama kolega iz oporbe koliko se trgaju da taj novac ostane na lokalnoj razini, a ja osobno se upravo i stranka kojoj sam na čelu se zalaže za suprotno. Da se što više novca ostane građanima, da što više novca ostaje poduzetnicima i to doista je jedna porezna reforma. S druge strane svim onim nesposobnima koji kukaju, koji plaću, koji kažu Plenković nam uzima, Plenković nam ne da, pa dakle ljudi moji ovo što je rekao kolega Bernardić apsolutno je u pravu. Imate na raspolaganju ITU mehanizme, imate na raspolaganju europske fondove, imate na raspolaganju Fond solidarnosti, imate na raspolaganju hrpu novca samo trebate biti uspješni, ako niste ne možete naravno funkcionirati s tim novcem i uvijek je najlakše onome koji dobije novac i onda se hvali kako s tim novcem treba raspolagati. Trebate biti u manjem gradu, trebate biti u manjoj sredini gdje jednostavno jako teško dobijate priliku da nešto napravite. S ovim načinom gradonačelnici će imati priliku pokazati

Izazvali ste kolegicu Peović, povreda Poslovnika. Izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Da, povreda Poslovnika Članak 238., vrijeđate sve u Hrvatskoj. Previše ste skromni. Rekli ste da ukidanje vašeg prireza nije ništa učinilo. Ne, učinilo je to je jedini grad u Hrvatskoj gdje se ne daje socijalna pomoć ljudima koji je trebaju ako ne žele žele sudjelovati u javnim radovima. To je ta neoliberalna idila koju vi propagirate izlazeći iz jednog mjesta Andreja Plenkovića na dnevnoj bazi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Peović, pa kakav je to izričaj? Pa kakav je to izričaj? Može vas biti sram. Dobivate opomenu za povredu Poslovnika i za neprimjeren rječnik. Dvije opomene dobivate. Izvolite kolega Hrebak. Poštovani predsjedničke Hrvatskog sabora Članak 238., vrijeđanje i omalovažavanje saborskog zastupnika. Dakle, ja sam samo izrekao stav. Kolegica Peović ima pravo na svoj stav. Ja se s njim ne slažem, ali na ovaj način komunicirati mislim da nikud nećemo daleko dogurati. U gradu Bjelovaru meni je osobno puno važnije od isplaćivanja socijalne naknade i kupovanja glasača da ti radnici imaju, da imaju svoj posao ljudi, da imaju mogućnost ući u vrtić, da budu zadovoljni i da žive od svoga rada. Dakle, nema tu nikakvih drugih privilegija. …/Upadica predsjednik: Hvala vam kolega Prvi dio vas razumije, ali drugi dio ste pretvorili u repliku tako da ću vam dati opomenu, inače ne bih. Sada je na redu kolegica Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. U ime Kluba HDZ-a želim još jedanput ponoviti i istaknuti da je upravo ova vladajuća većina i ova Vlada od 2016. na ovamo poduzimala sve kako bi se pomoglo osobama sa najnižim dohocima, kako bi se pomoglo i podiglo umirovljenicima njihove mirovine. Isto tako, vodilo se računa o tome da poduzetnici u uvjetima kojima su bili izloženi i pandemiji i potresu i svemu ostalom, imaju što kvalitetnije u kojima mogu raditi. Što je dokazale su i stope rasta BDP-a u proteklom razdoblju, a isto tako i našem rejtingu koji smo ostvarili kod međunarodnih institucija. Isto tako ono o čemu je ova Vlada vodila računa, to je smanjivala nejednakosti i isto tako dizala i plaće, dizala mirovine pa za usporedbu samo kažimo da su prosječne mirovine itekako rasle u odnosu na 2016. godinu. Govorimo tu o rasponima od 66% najniže mirovine i prosječne mirovine koja je rasla preko 53%. Jednako tako moramo napomenuti da je ovim izmjenama stvorene su mogućnosti da upravo jedinice lokalne samouprave imaju što veću samostalnost u donošenju odluka. Da te jedinice isto tako preuzmu odgovornost za poslovanje i da te jedinice mogu usporedbom svojih ostvarenja prihoda kreirati daljnju budućnost svojih gradova. Na taj način postaju ili atraktivne ili neatraktivne, a to se pokazuje da upravo

Poštovane kolegice i kolege nastavljamo s radom. Pozvao bih sada poštovanog ministra financija Marka Primorca da predstavi navedene prijedloge zakona. Izvolite ministre. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici, sve vas srdačno pozdravljam na predstavljanju u tijeku drugoga čitanja paketa poreznih zakona koji se odnose na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, potom Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Hvala vam lijepo na konstruktivnoj raspravi do sada o ovom paketu poreznih zakona, mislim da je i u medijskom prostoru i u saborskim raspravama i slušajući vaše govore tijekom traženja stanki dosta konstruktivno se pristupilo tumačenju i raspravi o ovim izmjenama. Drago mi je da su se izmjene u pogledu svih zakona praktički tumačile sa različitih aspekata kako učinci na pojedine jedinice lokalne samouprave tako i učinci na proračun pa onda i učinci na plaće, mirovine i sve ostalo mislim da je to jako važno za svaku izmjenu poreznoga sustava zbog toga što je to doista doista spada u sferu izmjena koje se tiču svakog građanina, svakoga tko ostvaruje dohodak po bilo kojoj osnovi. Ja ću podsjetiti samo uvodno zbog čega smo mi pristupili ovim izmjenama s obzirom da se problematiziralo odnosno tumačilo i interpretiralo na različite načine taj naš napor da učinimo ove izmjene. Mi smo prije svega s obzirom na inflatorne pritiske s kojima smo suočeni, ali i s obzirom na makroekonomsku situaciju činili ove izmjene dominantno s ciljem povećanja životnog standarda naših građana, to je bio cilj broj jedan. To povećanje životnog standarda se može ostvariti na različite načine i naravno da nije porezna reforma ili izmjene u poreznom sustavu jedini alat i jedina mogućnost koja će omogućiti ljudima veće plaće, toga smo naravno svi svjesni. Isto tako cilj je bio povećati realnu kupovnu moć građana, tu realnu kupovnu moć građana možete povećati na dva načina kao država, prvo, tako da utječete na neto plaće građana i drugo tako da pokušate utjecati na cijene proizvoda i usluga koje građani plaćaju. Mi smo prošle godine u travnju pokušali utjecati na cijene proizvoda snižavanjem stope PDV-a, poreza na dodanu vrijednost, međutim analize koje smo proveli naknadno ex poste valuacije učinaka propisa su pokazale kako snižavanje stope PDV-a, snižavanje poreznog opterećenja dakle dodane vrijednosti nije prouzročilo smanjenje cijena, pa daljnje porezno rasterećenje u tom kontekstu isto tako ne bi povećalo realnu kupovnu moć građana iz vama poznatih razloga. Odlučili smo zbog toga učiniti ono što je u našoj moći, naravno u domeni poreznih zakona, kako bi se povećala realna kupovna moć građana odnosno njihova neto primanje kroz porezni sustav. Cilj je naravno bio i očuvati gospodarski rast, gospodarski rast smo u proteklom razdoblju imali značajan, ali s obzirom na gospodarsko usporavanje i na činjenicu da su naši vanjskotrgovinski partneri dakle one države s kojima surađujemo dominantno također suočeni s poteškoćama u smislu gospodarskog rasta i razvoja i očekujemo da će se to također postupno prelijevati doduše manjim intenzitetom nadamo se i u Hrvatsku, cilj je bio očuvati i gospodarski rast i potrošnju u sljedećoj godini. Ne još u ovoj godini, nismo sad radili te izmjene jer je sada dakle u ovoj godini rast u Hrvatskoj još uvijek značajan, još uvijek značajan u usporedbi sa drugim državama. treći cilj je bio osnažiti fiskalnu autonomiju jedinica lokalne samouprave i fiskalnu decentralizaciju, to je u skladu sa načelima koja ova Vlada zastupa, u skladu sa načelima solidarnosti, u skladu sa načelom supsidijarnosti, dakle činjenice da je potrebno odluke približiti građanima, dakle omogućiti okvir u kojem će se odluke koje su bitne za život i standard građana donositi što bliže građanima, jel dakle na lokalnoj razini pa onda ako se ne mogu donijeti adekvatne odluke na lokalnoj razini, na regionalnoj, državnoj, nacionalnoj ili supranacionalnoj ako govorimo o nekakvim odlukama koje se tiču recimo u našem kontekstu cijele EU i konačno na načelima socijalnoga tržišnoga gospodarstva. Kratko o makroekonomskim pokazateljima, mi smo nakon kovid godine u 2021. ostvarili rast od 13,1%, u 2022. dakle u prošloj godini rast od 6,2%, to su godine u kojima fiskalni stimulans za povećanje gospodarskog rasta nije opravdan, nije potreban i zato tada nismo radili porezna rasterećenja. Porezno rasterećenje radimo u sljedećoj kada očekujemo usporavanje ekonomije, mi očekujemo da će u ovoj godini hrvatski BDP rasti prema projekcijama aktualnih Ministarstva financija 2,2%, nadamo se da ćemo to revidirati i nešto na više, ali to su, to je značajno usporavanje u odnosu na prethodne godine usporavanje rasta, dakle još uvijek rastemo da tu budemo precizni i isto tako smatramo da je ovaj iskorak u smislu poreznog rasterećenja pravovremen, dakle od početka sljedeće godine upravo zbog toga. Osim toga stopa inflacije, dakle prošle godine je bio prosjek 10,8% mi smo bilježili od studenog prošle godine kontinuirano praktički smanjenje inflatornih pritisaka do kolovoza kada se nadamo da će to biti doista jednokratna, neću reći promjena …/Govornik se ne razumije./… s obzirom da se nadamo da je jednokratno, ali jednokratno povećanje inflatornih pritisaka i očekujemo daljnji nastavak smanjenja inflatornih pritisaka. I isto tako u pogledu javnih financija, svi ističu to kako je proračunska situacija dobra, kako se proračun dobro puni naravno. Dakle, proračun se financira jednim dominantnim dijelom od poreza na dodanu vrijednost, što je već promet, što je više transakcija, to je veći porez na dodanu vrijednost, to nema uopće spora. Ne moramo to tajiti, niti moramo o tome netransparentno progovarati kao da ne postoje podaci o tome. Dakle, otprilike od početka godine pa do danas u usporedbi sa prethodnom godinom broj računa je ostao podjednak ali iznos po fiskaliziranim računima je rastao negdje 19-ak posto otprilike, jel. Nije, to ne znači da je inflacija 19%, da i to razbijemo tu tezu koja se također počela negdje pojavljivati, su, kolika je stopa inflacije u Hrvatskoj, ti su podaci precizni i jasni. Naravno inflacija teže pogađa one koji imaju manje dohotke, zbog toga smo se upravo na njih fokusirali u ovim izmjenama. Ali bitno je istaknuti da dakle očekujemo smanjenje toga trenda u nastavku razdoblja. Što se tiče javnih financija, mi smo suočeni i sa povećanjem rashoda. I to kao da svi zanemaruju, to kao da se ne događa. Dakle prihodi, rastu, prihodi od poreza na dodanu vrijednost rastu 15-ak posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, to, to stoji. Međutim, rastu i rashodi. Mi ćemo već sada u rebalansu za oko mjesec i pol dana ćemo biti nadam se u Hrvatskome saboru povećavati rashode otprilike 200-tinjak milijuna eura za plaće, oko 100 milijuna eura za mirovine zbog indeksacije. Dakle, ti svi troškovi rastu, a rastu naravno i troškovi sa aspekta paketa pomoći koje smo već pojašnjavali do sada ja mislim dovoljno puta pa nema potrebe da ih ovdje ističem. Nama udio javnoga duga u BDP-u, dakle javni dug mjeren BDP-om relativno također se smanjuje, međutim smanjuje se dominantno zbog toga što nam značajno raste BDP. Dakle po tom pokazatelju smo dobri ali ne ostvaruje državni proračun nekakve uštede pa ih onda sprema sa strane na uštrb hrvatskih građana, nego čini upravo ono što se očekuje, a to je redistribucija. Dakle, jedna od temeljnih funkcija javnih financija fiskalne politike je redistribucija. I to je ono što činimo. Kontinuirano. Dakle, središnja država prošle godine je bila u deficitu. Neke druge razine vlasti su bile u suficitu. Dakle u deficitu zbog toga što unatoč povećanom prikupljanju prihoda ipak se ti prihodi značajno, značajno redistribuiraju. Što se tiče poreznih izmjena ja sam nekako shvatio i u vašim ovim uvodnim govorima tijekom traženja stanke pa i u medijskom prostoru najviše je nekako interes usmjeren na porez na dohodak. To je dakle doista onaj porez koji se tiče svih građana pa ću se ja dominantno fokusirati u ovom izlaganju upravo na ovaj porez. Mi smo već u prvom čitanju detaljno pojasnili sve porezne izmjene. Ja ću podsjetiti kako je što se tiče poreza na dohodak poreza na dohodak RH gledajući implicitne stope poreza na rad, jedna od država koja najmanje opterećuje dohodak. I nadam se da je to do sada već ušlo dovoljno i u medijski prostor. Ja molim evo i vas da to ponavljate što je više moguće. Naravno, treba raditi daljnje napore da se u što većoj mjeri rad rastereti, zbog toga je i dana autonomija jedinicama lokalne samouprave i nadamo se da će i jedinice lokalne samouprave u nadmetanju s ciljem povećanja svoje konkurentnosti činiti upravo to. Imamo velik broj lokalnih jedinica pa bi to u ovom kontekstu trebala dapače, biti i prednost. Međutim porezno opterećenje rada u Hrvatskoj nije ogromno, nije veliko, posebno ne sa, uspoređujući Hrvatsku sa drugim državama članicama Europske unije. Već je bilo istaknuto ovdje da se povećava osnovni osobni odbitak. Tako je, osnovni osobni odbitak se nije povećavao neko vrijeme. On se sada povećava na 560 eura. Ono što je isto tako bitno istaknuti podiže se prag za primjenu više stope poreza na dohodak sa 4 47.780 eura na 50.400 eura, dakle to su izmjene koje su bile posljedica uvođenja eura pa onda zaokruživanja tih iznosa u korist jednim dijelom poreznih obveznika, najvećim dijelom poreznih obveznika ali ponekad i situacije koja bi omogućila jednostavniji i transparentniji porezni sustav. Rasli su naravno ne samo iznosi osnovnog osobnog odbitka nego i odbici za uzdržavane članove. Mislim da je to također bitno za istaknuti i već smo do sada mogli ćuti kako upravo zbog tih iznosa povećanih osnovnog osobnog odbitka, odbitaka za uzdržavane članove su pojedini načelnici, gradonačelnici izražavali svoje nezadovoljstvo. Ono što je bitno istaknuti ovim izmjenama se neminovno povećava decentralizacija i fiskalna autonomija jedinica lokalne samouprave. I to ne može osporiti nitko. Meni je na jedan način bilo možda i simpatično čuti u uvodu kako su nastavljene one teze o tome kako se ovdje radi ili ne radi o poreznoj reformi ili o poreznim izmjenama. Ja nekako nisam do sada polagao previše pažnje i brinuo o tome na koji će se način interpretirati ili tumačiti sami naziv ovoga što predstavljamo međutim činjenica je da ako baš hoćemo govoriti o tome je li reforma ili nije postoji niz elemenata koji izmjene u poreznom sustavu mogu činiti reformom. Pa ću ja spomenuti recimo neke od njih. Prvo, ovo je definicija, možete sami to pogledati, nisam ja ovo smislio. Mijenja se način na koji se prikupljaju porezi. Ovime se taj način mijenja. Izmjene koje dovode do ekonomskih ili društvenih koristi. Ove izmjene dovode i do ekonomskih i do društvenih koristi. Izmjene koje su usmjere na rast gospodarstva, ove izmjene su itekako usmjerene na omogućavanje potrošnje, realne kupovne moći i rast gospodarstva. Izmjene koje omogućavaju porezno rasterećenje, ove izmjene itekako omogućavaju porezno rasterećenje. Izmjene koje pojednostavljuju porezni sustav, ove izmjene itekako pojednostavljuju porezni sustav i ukidaju jedan porezni oblik. Mijenja se koncepcija, autonomija jedinica lokalne samouprave, koncept prikupljanja prihoda, svi elementi de facto poreza, samo na dohodak, a onda i kod nekih drugih poreza, dakle kada bi neke izmjene sadržavale samo jedan od ovih elemenata, mogli bi govoriti o reformi. Ako hoćete, sad da stručno tehnički govorimo o nazivu ovoga što predstavljamo, ali ove naše izmjene obuhvaćaju sve ove elemente. Dakle ako baš hoćemo tjerati mak na konac, onda je ovo itekako reforma i s obzirom na koncept oporezivanja i dodjele autonomije jedinicama lokalne samouprave i učinke koje će to polučiti naknadno kasnije, toga ćete tek bit svjesni kasnije kroz određeno vrijeme, nekoliko godina, vidjet ćete koliko je ova reforma bila značajna. Ali ja nisam PR ministar financija pa me ne zanima kako ćete vi to zvati, bitno je da ljudi nakon ovoga bolje žive i mi ćemo to naravno, i ostvariti. Ono što je isto tako bitno reći, gradonačelnici i načelnici će imati mogućnost, kada govorimo o ukidanju prireza, a to je nešto što je sve najviše mučilo, kompenzirati taj gubitak prireza utvrđivanjem stopa poreza na dohodak koje će im omogućiti zapravo jednako porezno opterećenje građana. Mislim da je to dobro, ne mogu se svi na isti način gradovi suočavati ni općine sa gubitkom prireza, netko ima više kapaciteta, netko manje, ali isto tako, moram istaknuti da unatoč tome što smo mi de facto u decimalu, kako ne bi netko se osjećao se zakinutim dozvolili tu mogućnost da se to opterećenje izjednači sa onim koje je vrijedilo do sada, e pa ako netko baš ni decimalu ne može maknuti sa toga, onda je to, ja mislim, više politička poruka nego nekakav fiskalni ili financijski učinak, a ta politička poruka je značajna. Kako će ona imati učinke, to ćemo isto tako vidjeti. Mi smo, s obzirom da smo u dosadašnjim krugovima porezne reforme još jednu novost unijeli koja je itekako ponovno ima elemente reforme, a to je izdatak u sustavu mirovinskoga osiguranja jer je do sada bilo nemoguće poreznim izmjenama ili izmjenama u sustavu doprinosa pomoći odnosno rasteretiti one koji imaju najniža primanja i koji ne plaćaju porez na dohodak. Zbog toga smo, s obzirom da se do sada sustav taj izmjena temeljio upravo na povećanju osnovnog osobnog odbitka, od čega oni koji su, koji ne plaćaju porez na dohodak nemaju apsolutno nikakve koristi, uveli izdatak u sustavu doprinosa za mirovinsko osiguranje i na taj način ne samo omogućili da onima koji imaju niža primanja imaju veću plaću, veća primanja, nego i preuzeli značajan dio odgovornosti jer, kako se to i spominjalo ovdje, što je bilo, naravno istina, središnja država rasterećenjem poreza na dohodak de facto smanjuje prihode jedinice lokalne samouprave, je li? Pa da ne bi ispalo da se netko hvali, a pate proračuni nekoga koga se to ne time, mi smo i na sebe, dakle na sustav mirovinskoga osiguranja koji će te rashode financirati iz poreza drugih, PDV-a i ostalih državnih poreza, napravili taj izuzetak, izuzeće koje će pomoći dominantno onima koji imaju niža primanja i ukupan učinak toga za državni proračun, za državu središnju je 330 milijuna eura. Ukupan učinak izmjena od povećanja osnovnog osobnog odbitka i odbitka za uzdržavane članove u jedinicama lokalne samouprave je 83,3 milijuna eura, dakle višestruko više je država središnja preuzela na sebe ovog rasterećenja nego što se to događa sa jedinicama lokalne samouprave i moram priznati da mi je isto tako bilo drago čuti u vašim ovim uvodnim intervencijama kako jedni zapravo kažu da se radi o ogromnim promjenama i to će im jako utjecati na prihode, drugi kažu da je ovo pretakanje iz šupljeg u prazno. Jedni kažu da je osnovni osobni odbitak treba biti veći jer je inflacija velika i doista, on nije dugo mijenjan, ali drugi istovremeno kažu da je već sada ovo povećanje preznačajno i da već sada gradovi i općine gube previše novaca zbog toga. Jedni kažu kako bi htjeli veću progresivnost u sustavu, više stopa poreza na dohodak, drugi kažu kako treba uvesti flat tax, jedinstvenu stopu poreza na dohodak. Jedni kažu, čak iz iste stranke, kako je plaća mala, a onda kažu da je majstor skup. Pa je li plaća mala ili velika, ima li majstor malu onda ili veliku plaću, ja sad više ne znam? Nije ni važno. Važno je ono što je za mene važno, kao predstavnika predlagatelja, da su zapravo mišljenja podijeljena i da su svi podjednako nezadovoljni, a to je onda ili zadovoljni i cilj, dakle porezna reforma koju predstavljamo, upravo ste mogli vidjeti u vašim uvodnim izlaganjima je polučila one efekte i odraz je, recimo to tako, šire slike javnosti, vi ste ovdje kao predstavnici društva odabrani upravo sa različitih društvenih, rekao bih, segmenata, spektara, je li, tako da je to zapravo jedan jako dobar pokazatelj. Što se tiče ostalih promjena, mislim da je bitno istaknuti, dakle uz ovu autonomiju, da to još jednom pojasnimo, dakle sve što se događa, sada sa poreznom na dohodak je u autonomiji jedinica lokalne samouprave, mogu utvrditi veću stopu, manju stopu, mi smo pružili jedan okvir, kao što je to slučaj, zapravo i sa svim drugim lokalnim porezima, dakle i kod drugih lokalnih poreza postoji okvir odnosno raspon unutar kojega jedinice lokalne samouprave mogu utvrditi stopu. Ono što je bitno je da je autonomija povećana, bitno je da središnja država nije ništa ispustila iz ruku, da tako kažem već će i dalje pratiti situaciju i ukoliko utvrdimo da netko utvrđuje stope na gornjoj ili na donjoj granici tog raspona raspon se taj može širiti, pomjerati, to, tu je središnja država i dalje zadržala i mogućnost utvrđivanja osnovnog osobnog odbitka i samog raspona tih stopa, ali i ostalih elemenata oporezivanja kako bi mogla utjecati na makroekonomske učinke bilo kakvih drugih eventualno poreznih izmjena. Bilo je nešto kratko riječi o doprinosima, ja ću još jednom ponoviti da nema nikakvoga straha uz ovaj izuzetak u mirovinskom sustavu, nitkome to neće smanjiti mirovinu, to smo nadam se pojasnili, dakle ovaj izuzetak odnosno odbitak u sustavu doprinosa za mirovinsko ne rezultira manjom mirovinom u budućnosti jer će država kompenzirati to na svoj teret, dakle to neće sigurno utjecati na smanjenje mirovina, niti na održivost mirovinskoga sustava koji se i dosada već gotovo 39% financirao iz proračuna, a sada će taj postotak samo narasti za par postotnih bodova. Jako je bitno istaknuti da se ovim poreznim izmjenama određuje i tretman napojnica, dakle utvrdili smo iznos od 3.360 eura koji će biti neoporeziv, dakle napojnice će se moći ostaviti putem kartica elektronski, a sav onaj iznos nakon toga će se oporezivati također povlašteno kao konačni drugi dohodak po stopi od 20%. Uređene su i u okviru poreza na dohodak i poreza na dobit donacije, dakle dosada se moglo donirati porezno priznato do 2% prihoda prethodne godine, sada se može i više, bit će propisani posebni pravilnici koje će donositi resorna tijela, ministarstva koja će moći onda dati dodatna oslobođenja, recimo za izgradnju sportske infrastrukture, infrastrukture u zdravstvu, kulturi itd., dakle moći će se uz propisane kriterije postići i dodatno rasterećenje. Opcijska udjela dionica i opcijska dodjela, ispričavam se, udjela i dionica se izjednačava, dosada smo imali da tako kažem bolji porezni tretman opcijske dodjele dionica nego udjela, dakle to je još jedna novost. Opcijska dodjela dionica je jedan način kompenzacije radnika i zaposlenika, nadamo se da će to poboljšati i situaciju na tržištu rada, posebno sada u okviru povećanih pritisaka na to tržište i značajne potražnje za radnom snagom, a sada smo dakle ovim izmjenama uz tu opcijsku dodjelu dionica koja je i prije postojala u poreznom sustavu i bila tretirana adekvatno pri tome pridodali i opcijsku dodjelu udjela u poduzećima, dakle i za manja poduzeća da mogu koristiti taj, tu, tu mogućnost. Što se tiče rokova i kod poreza na dobit i kod poreza na dohodak smo utvrdili da se plaćaju porezi na točno određeni dan, to je samo u smislu porezne administracije jer su obveznici bili obveznici plaćanja podnošenjem prijave, pa su čekali do zadnjeg dana podnošenje te prijave, a onda su tek podnosili, što je onda radilo jedan dodatan pritisak na administraciju u tim danima. Ono što je bitno sada istaknuti, ovo je dominantno rasprava koja se vodi već od prvog čitanja i zbog toga sam htio to dodatno rastumačiti. Mi smo u drugom čitanju unijeli nove izmjene u segmentu koji je ja mislim prilično značajan, a to ću sada kratko pojasniti. Dakle mi smo ukidanjem prireza ukinuli prirez na sve izvore dohotka. U Hrvatskoj postoji dohodak od nesamostalnog rada, to je plaća, dohodak od samostalne djelatnosti, dakle obrta itd., dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i drugi dohodak, to je 5 izvora dohodaka i mi smo ukidanjem prireza sve te izvore dohotka rasteretili omogućavanjem JLS da propišu veću autonomnu stopu poreza na dohodak. Omogućili smo to za nesamostalni rad, dakle za plaću i za samostalni rad, za obrt, ali ne paušalni, obrt u pravom smislu riječi. Time su zapravo oni koji ostvaruju dominantno dohotke od imovine i kapitala došli u povoljniji položaj ovim izmjenama nego što je to bilo prije izmjena i to nije bilo intencija naravno poreznih izmjena, to je bila ja bih rekao nus pojava koju u prvom čitanju nismo tretirali, zbog čega? Zbog toga što nismo htjeli davati nekakav raspon koji bi omogućio blaže oporezivanje imovine i kapitala, a ako bi ostavili mogućnost uvođenja iste razine poreznog opterećenja onda bi neka općina gdje je taj porez se recimo plaćao na najam u iznosu od 10%, općina je mogla uvest prirez od 10%, to je efektivno stopa od 11% onda, mi bi zapravo propisali njima autonomiju između 10 i 11% i rekli bi evo ako hoćete kompenzirat možete propisat bilo koju stopu između 10 i 11. Za 556 lokalnih jedinica s takvim efektom i takvim kompliciranjem poreznog sustava to nam se činilo neučinkovito i neprimjereno. Međutim u drugom čitanju smo odlučili uvesti jedinstvenu veću stopu na imovinu i kapital za sve JLS. Time de facto one Time de facto one koji ostvaruju te dohotke u JLS koji dosad nisu imali prirez će se malo jače oporezovati. U Gradu Zagrebu primjerice gdje je prirez bio 18% to će biti malo, malo više jel, mi smo zapravo povećali to opterećenje kao da je prirez na razini 20%, znači u Zagrebu će to bit malo jače, u nekim drugim JLS kao da postoji onaj značajan prirez, dakle veći čak nego u Gradu Zagrebu i na taj način smo tu situaciju Ja bih samo htio reći da od ukupno prikupljenih poreznih prihoda od poreza na dohodak 85% je otprilike nesamostalna djelatnost i samostalni, nesamostalni rad i samostalna djelatnost, a oko 15% otprilike su dohodak od imovine i imovinskih prava i dohodak od kapitala, evo. Što se tiče samih stopa, dakle one stope u ovim kategorijama koje smo povećavali smo povećali tako da one stope koje su bile 10 sada iznose 12, one koje su bile 20 iznose 24 i one koje su bile 30 iznose 36, to je kao da je uveden prirez za sve JLS od 20% na sve ove izvore dohotka i to je bitna izmjena. Još jedna bitna izmjena odnosi se na oporezivanje kuća za odmor, tu je došlo do isto tako medijske, propitivanja zapravo toga poteza, ništa se suštinski ne događa novo. Porezna kuća za odmor u našem poreznom sustavu postoji od '90.-tih godina čini mi se '94. i taj porez se de facto od 2000.-tih godina nije povećavao, nije mijenjao. taj porez se mogao dakle utvrditi od 5 do 15 kuna po četvornome metru. Mi smo prevođenjem tih iznosa u eure ali naravno i motivirani upitima lokalnih čelnika koji su većinom taj porez, dakle jednim velikim značajnim dijelom propisivali na gornju granicu i tražili veću autonomiju povećali taj gornji iznos na do 5 eura. Znači on je sada od 0,60 do 5 eura, ali ništa država nije propisala. Oni ga ne moraju uvoditi ako neće. Međutim, ako žele imaju autonomiju. Na isti način ćemo pratiti i autonomiju i kod poreza na dohodak. I ono što je medijski bilo propitivano, treba li se na to plaćati porez koji, dakle porez na dohodak ovaj paušalni u turizmu. Mora. I tako je bilo de facto uvijek, dakle nema nikakvih novosti. Jedan porez plaćate na porez na kuću za odmor, dakle koja se koristi povremeno ili sezonski kao porez na imovinu, a drugo je ako još uz to tu kuću iznajmljujete taj objekt onda naravno plaćate i porez na dohodak ovaj paušalni u turizmu koji se kreće, kretao se od 150 do 1.500 kuna de facto jel to je uglavnom bilo na onoj donjoj granici oporezivanja i tu također nema ništa sporno. Međutim, zbog toga što su postojali brojni upiti i dileme da li treba ili ne treba sada smo zbog rješavanja te jedne pravne dileme isto tako odlučili unijeti ovu izmjenu eksplicitno u zakon baš na temelju naših rasprava ovdje u Hrvatskome saboru. I još jedna izmjena ili novost koja je značajnija. Propisali smo oslobođenje zapravo poreza na dohodak, dohotke koji se ostvaruju od kapitala ulaganjem u državne vrijednosne papire. Dakle, kao što nema dosada je već to bio slučaj poreza na dohodak na prinose odnosno kamate od recimo narodnih obveznica jel sada smo i na kapitalnu dobit odnosno kapitalni prinos, a to je prinos od promjene vrijednosti također omogućili ovo izuzeće. Tako da se i kod kupovine trezorskih zapisa koje smo već najavili taj dohodak također neće oporezivati porezom na dohodak. Evo, toliko od mene uvodno hvala vam lijepo. Zahvaljujem ministru, možete se vratiti na svoje mjesto pa ćete s mjesta odgovarati na replike, a replika ima 41. Krećemo, prvi na redu kolega Zekanović, izvolite. Poštovani ministre Primorac, možda bi bilo bolje da vas oslovim sa profesore Primorac jer ste to dosta dobro elaborirali, objasnili. Dakle, ja bi volio da samo date termin za konzultacije jer vidim kako je kolega Grbin blijedo gledao, pa možda mu nešto nije jasno i evo pozivam kolegu Grbina kad bude vrijeme neka nam onako napamet kaže o kojih 9 zakona raspravljamo s obzirom da je on tražio 20 minuta za raspravu. Konkretno pitanje, recite mi kad govorimo o osobnom odbitku, poreznim rasterećenjima, jednokratnim pomoćima koje je dala Vlada RH u utrci sa inflacijom gdje smo? Je li inflacija ipak nešto veća ili su sve te pomoći koje je dala veća? I drugo pitanje gdje je Hrvatska u odnosu na PDV, ali općenito poreze u odnosu na ostale zemlje EU? **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Puno je pitanja koje ste postavili, teško je u 50 sekundi to odgovoriti. Mogu vam reći da je što se tiče poreznog opterećenja hrvatski porezni sustav strukturiran tako da se dominantno porezni prihodi prikupljaju oporezivanjem potrošnje, a oporezivanje praktički dohotka odnosno rada po tome smo poznati kao jedna od država koja najmanje oporezuju rad. Što se tiče stopa PDV-a mi imamo drugu najveću stopu PDV-a nakon Mađarske. Dakle, ona je 25% u Mađarskoj je čini mi se 27, međutim to nije slučajnost nego je odraz našeg strateškog opredjeljenja u smislu kreiranja poreznog sustava da jedan značajan dio tog poreznog opterećenja podijelimo sa onima koji tijekom turističke sezone i ljetnih mjeseci značajnu potrošnju generiraju, pa onda generiraju djelomično inflatorne pritiske, a da zapravo naše građane u smislu oporezivanja rada što više rasteretimo. Hvala. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Uvaženi ministre, pažljivo sam vas slušala na jedan retorički spretan način mutite vodu. Kažete svi su jednako nezadovoljni ergo ne moram odgovarati na pojedinačne prigovore. Ono što ću vas ja pitati kristalno je jasno. Informacija koju treba ako ćemo biti pošteni komunicirati našim građanima, a tiče se inflacije je slijedeća. Od siječnja 2021. godine dragi građani vi ste izgubili četvrtinu svojih prihoda 24% to je ta inflacija od siječnja 2021. i to je za njih najbitnija brojka. A ono što mi od vas u konstruktivnom duhu tražimo je vrlo jednostavno. Da minimalno onaj dio novca koji građanima uzima država putem poreza poraste za tu stopu inflacije. Dakle, da se digne za, ne za 30 nego za 120 eura.

sam koristio i ja kada sam pojašnjavao zašto je potrebno povećavati osnovni osobni odbitak i kada su se gradonačelnici iz pojedinih stranaka javljali i kritizirali taj prijedlog da se njih uništava s tim potezom sam pojašnjavao koliko bi trebalo povećati taj osnovni osobni odbitak imajući u vidu inflatorne pritiske, ali iz opravdanih razloga s obzirom na autonomiju koja im se dodatno dodjeljuje to u ovom trenutku činili nismo. Dali smo autonomiju ali smo ukinuli prireze. I upravo smo mi pojasnili da smo sa ovim rasterećenjem kada govorimo o osobnom osnovnom odbitku građane koji su zbog inflacije odnosno posljedično povećanja plaća upadali u porezne škare, a upalo ih je recimo nije ih bilo 68% u poreznim škarama sad ih nema recimo 50 i nešto, te građane koji su upali u porezne škare čupamo van iz poreznih škara. Hvala. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Članak 238. Moć je i dalje u vašim rukama. Ne dirajte građanima kroz porez barem onoliko novca koliko ste im ne dirali prije inflacije. Dakle uskladite dio koji ne dirate sa stopom inflacije. I to je sve. Imate to priliku danas učiniti i izmijeniti kroz amandmane koje ćemo vam ponuditi. Odgovornost, temeljna odgovornost i moć leži na vama. Kolegice Selak Raspudić dobivate opomenu. Namjerno ste kršili Poslovnik. Ovo je replika. Izvolite kolega Pavić. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, poštovani predsjedniče sabora. Pa evo ovo što čujemo kritike iz oporbe apsolutno ne stoje. Znamo da su prosječne plaće rasle preko 53%, a vidimo i rast kreditnog rejtinga gdje sada imamo i jači kreditni rejting i od Italije i Portugala. Ova porezna reforma ima za cilj upravo podići plaće onim građanima koji su van poreznih škara i za kojih intervencijama u porez na dohodak teško više puno povećati plaće. Sami ste rekli da intervencija u mirovinski sustav dio troškova mirovinskog sustava država će preuzet na sebe, ali ovo plakanje pogotovo stranaka koje vode veće gradove, da nema sredstava apsolutno ne stoji. Ovim putem pozivam sve gradonačelnike da budu junaci i da zajedno s Vladom osiguraju povećanje plaća,

krećemo u destrukciju rasprave. Smijete se kolega Pavliček, meni nije smiješno kao predsjedatelju jer povreda Poslovnika služi za nešto drugo, a ne da sad 40 ljudi koji se pristojno javilo za repliku, vi se preko reda ubacujete da biste mogli iznijeti ono što vi smatrate da je vama politički korisno. Izvolite. Član 238. Pa nije ni meni bilo smiješno kada je premijer ovdje rekao meni da fufljam i kolegi Bulju pa niste reagirali i niste prekinuli raspravu. Jel to normalno komuniciranje u HR? A meni želite oduzeti riječ. Znači. Molim vas prvo vodite reda kako treba i vodite raspravu kako treba. Što se tiče kolege Pavića. Govorite da je plaća prosječna porasla za 53%. Pa u kojem razdoblju čovječe božji?

Dakle vi kontinuirano koristite povredu Poslovnika da biste replicirali. Niste onda digli povredu Poslovnika kada je premijer to izgovorio. Sada to spominjete da se izvučete iz situacije u koju ste sami ušli. Idemo dalje. Dobivate naravno opomenu. Sada je na redu odgovor ministrov. Izvolite. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče. Ja mogu samo reći da su u prosjeku prihodi jedinica lokalne i regionalne samouprave rasli otprilike 20-ak % u godinu dana i dodatno će rasti naravno i ove godine. Svjedočimo snažnom rastu plaća, djelomično je to rast koji će biti generiran i porastom plaća u javnom sektoru. Slijedeće godine će također dodatno rasti plaće, a onda i prihodi jedinica lokalne samouprave. I samo bih još kratko istaknuo mislim da je to važno za raspravu kada govorimo da država nešto uzima ili da država nešto ne daje ili ne daje dovoljno, a referiram se na pitanje osnovnog osobnog odbitka. Onda treba tko je država ta. Dakle to nije središnja država, to je lokalna država i regionalna sada. Pa sada imputirati nešto da Vlada neka vrati, Vlada je uzela neka riješi itd., onda molim da i tu budemo korektni i da se precizno izražavamo. Hvala. izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Kažete da izmjene doprinosa neće utjecati na smanjenje mirovina jer će državni proračun kompenzirati manjak. Ali ne kažete da se državni proračun PDV-om puni tako da tu najviše plaćaju siromašni. Drugim riječima vi nama kažete da će manjak kompenzirati siromašni. I sami ste naveli da mi imamo jedan od najvećih PDV-a u Europi i omjer znači punjenja proračun PDV-om i drugim oblicima poreza jer stvarno super hik omjer. Uzmimo siromašnima, damo bogatima. Zato tražimo konkretan prijedlog i vaš konkretan odgovor. Naš je prijedlog uvođenje poreza na bogate, a to zapravo preporučujem vam i ovaj cd. Ako nemate uveden porez na imovinu,

Hvala lijepo poštovana saborska zastupnice. Teza da oni koji su najsiromašniji i najviše pune proračun je totalno promašena i neistinita i ja bi vas molio da se tu također precizno izražavamo. Porez na dodanu vrijednost sam po sebi je regresivan porez. On pogađa u smislu apsolutnog iznosa u odnosu na plaću one koji su siromašniji više nego one koji su bogati, ali više taj porez plaćaju oni koji su bogatiji, koji više troše, a uz to je brojnim poreznim izmjenama, upravo na onu košaricu dobara koju troše najsiromašniji i najugroženiji stopa PDV-a snižena i upravo smo to činili kako bi se izbjegli regresivni učinci oporezivanja poreza na dodanu vrijednost, tako da je jako bitno kada vodimo raspravu u Hrvatskome saboru zbog ljudi koji nas gledaju, jasno i precizno reći o čemu se radi. Ja s tim nemam problema sve ćemo nacrtati, o svemu možemo raspravljati, o svemu ćemo donijeti ispravne odluke, ali ovo nije istina. **Jandroković, Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, cilj ovog poreznog rasterećenja je naravno povećanje životnog standarda naših sugrađana, povećanje realne kupovne moći, smanjenje nejednakosti. Ova Vlada je dokazala da odgovorno upravlja fina, javnim financijama. Hrvatska ima kontinuirani gospodarski raste. Hrvatskoj je porastao rejting u međunarodnim institucijama. Vrijedi podsjetiti da je u prethodnim krugovima porezne reforme Vlada rasteretila građane i gospodarstvo za 1,3 milijarde eura. Uspješno je prebrodila sve krize počevši od one covid pa tako i danas. Naravno da tu nisu stali ni projekti infrastrukture, zaštite okoliša i gospodarstva. Sve to nije palo s neba, sve je to dokaz uspješnog rada Vlade, premijera, prethodnog ministra naravno i vas. Recite mi kako bi bilo da nije bilo samo onih mjera za vrijeme Covid krize. Marko** Hvala lijepo poštovana zastupnice. Naravno da bi bilo teško. U tim trenucima bilo je upitno da li će gospodarstvo nastaviti normalno funkcionirati nakon Covid krize i cilj mjera donesenih u Covid krizi je upravo bilo ne samo saniranje posljedica za vrijeme trajanja Covid krize nego očuvanja gospodarstva i nakon Covid krize. I ono što je bitno istaknuti mi smo dokazali da smo kroz tu krizu brodili uspješno jer smo već slijedeće godine ostvarili stopu rasta od preko 13%. Prošle godine od preko 6%. To su stope rasta koje su dvostruko veće od europskoga prosjeka. Tako da možemo potvrditi da je ne samo nošenje sa posljedicama Covid krize nego i potresa i energetske krize i inflatornih pritisaka za sada u usporedbi sa drugim državama posebno članicama EU relativno uspješno. (Socijaldemokrati)** Poštovani ministre vi vrlo dobro znate jer razumijete ekonomiju da su stope inflacije bile veće od stopi rasta, da je inflacija pojela povećanje nominalno i plaća i mirovina i da ljudi teže žive nego prije 2 godine. Da su majstori skupi zato jer ih ima malo, barem ovih koji govore hrvatski jer je pola miliona ljudi otišlo iz naše zemlje tražeći veće plaće, a da će još otići ako se nešto suštinski ne promijeni. porez na dohodak, na plaću biti veći od poreza na rentanje i nekretnine to se neće promijeniti i povećavat će se gep između bogatih i siromašnih u našoj zemlji. I zato vas pitam kad je već država toliko ubrala više od poreza na dodanu vrijednost u zadnjih, u zadnje 2 godine zbog ogromne inflacije zašto 2% ne spustite na jedinice lokalne samouprave i tako izbjegnete npr. ove loše gradonačelnike poput Tomaševića da jednostavno dignu porez na dohodak stanovnicima Grada Zagreba. Ljudi u Hrvatskoj ne smiju biti diskriminirani. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani zastupniče. Ma odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Kad govorimo o financiranju jedinica lokalne samouprave cilj je ne financirati njih delegiranim porezima. kod kojih odluke donosi središnja razina vlasti nego upravo s ciljem povećanja njihove autonomije i održivosti financiranja povećavati vlastite prihode autonomne, a onda bi kod PDV-a ako bi davali autonomiju jedinicama lokalne samouprave da kao što smo sada dali za porez na dohodak utvrđuju različite stope PDV-a to bi de facto onda značilo da morate imati granice na području svake lokalne jedinice, pa onda kada neko iznosi nekakvu robu s obzirom da se ona kod PDV-a barem plaća po načelu odredišta raditi odbitak na svakoj lokalnoj jedinici i onda konačno to platiti tamo gdje konzumirate tu robu. To ne bi bilo dobro, a delegiranje dakle da svima date jedan postotak nije također dobro jer je poanta povećanja autonomije i dodjele onih prihoda gdje jedinice lokalne samouprave mogu same utjecati barem na poreznu stopu. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre financije, evo danas raspravljamo o paketu zakona čijim će se donošenjem uistinu napraviti jedna velika porezna reforma, a koja će biti na korist povećanja primanja svih građana RH i povećanja autonomije jedinica lokalne samouprave. Općinama i gradovima je ostavljena mogućnost propisivanja visine porezne stope, godišnjih poreza za dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka. Svi znamo koliko je za mandata ove Vlade premijera Andreja Plenkovića osnažen fiskalni kapacitet jedinica lokalne samouprave općina i gradova i sam kao načelnik sam svjedok tome. Pa evo smatrate li da ima temelja silno plakanje i kukanje nekih gradonačelnika poput gradonačelnika Zagreb gospodina Tomaševića koji je već najavio maksimalno podizanje tih poreza na štetu svojih građana, građana Grada Zagreba. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Naravno da nema. Mi smo već u prvom čitanju pojašnjavali učinke ovih izmjena i isto tako na najave brojnih ma zapravo i nisu bili tako brojni, nekih gradonačelnika da će doći do povećanja cijena komunalnih usluga, ne znam pa čak i vrtića čini mi se, tramvajskih karata itd., rekli kako za to apsolutno nema razloga i kako sigurno do tih promjena ako do njih i dođe neće doći zbog izmjena u poreznome sustavu. Dakle, prihodi jedinica lokalne samouprave posebno tih gradova koji su bili najglasniji su značajno rasli i u potpunosti mogu apsorbirati eventualan gubitak prihoda nakon ovih izmjena i nema apsolutno potrebe da bilo kakve cijene bilo kojih usluga na razini lokalnih jedinica rastu zbog ovih poreznih izmjena. Hrvatski građani se iščuđuju prošlotjednim Vladinim ograničenjem cijena. Dakle, s obzirom na to da je primjerice pasta za zube ograničena na 2,99 eura, a na policama se može inače kupiti jeftinije. Takav je slučaj i sa šećerom i sa brašnom. Uz trgovačke lance najveći profiter visokih cijena jest državni proračun znači država. Gospodine ministre te novce koje uzimate medicinskoj sestri sa zagrebačkog Rebra ili zaposlenici Lidla ili Konzuma vi poklanjate npr. INI i PPD-u kao što je to slučaj s preuzimanjem Petrokemije. I da stvar bude gora uz suglasnost Plenkovićevog savjetnika izvjesnog Tomislava Pokaza vi novce hrvatskih građana dajete PPD-u čak plaćanjem kazne zato što PPD nije isporučivao plin. Recite mi jeste li vi svjesni da Poreznu upravu, vas, Ministarstvo financija financiraju hrvatski građani, a da ovo što činite nije samo bešćutno nego i kazneno djelo, jeste li toga svjesni? **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Ja nekako koliko se god trudio jedino na vaša pitanja nemam odgovore jer me uvijek pitate nešto što nije povezano sa mojim resorom, a ja stvarno se trudim učiti i o drugim resorima i čak ponuditi neke odgovore koji izlaze i izvan ovlasti mojih i nadležnosti jer mi je stvarno u interesu voditi konstruktivnu raspravu i cijeneći i trud, angažman svih saborskih zastupnika. Ali pitate me jednostavno uvijek nešto što je iz domena ili energetike ili gospodarstva ili nekih drugih resora sa kojima nisam u potpunosti upoznat pa vam ne mogu adekvatno i konkretno odgovoriti, a onda vi se javljate da ja nisam dobro odgovorio. Ali pitali ste nešto što se tiče PDV-a pa ću to pojasniti. od PDV-a naravno se proračun puni bolje, to sam i rekao uvodno i sve te prihode od PDV-a koje država ubire država raspoređuje hrvatskim građanima kroz brojne pakete mjera i naravno povećanje i plaća i mirovina i svega što smo ulagali u očuvanje socijalne kohezije. Hvala. Povreda Poslovnika zastupnica Vidović Krišto, izvolite. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Članak 238. ovo je vrijeđanje ne samo saborskih zastupnika nego i svih hrvatskih građana. Vi niste odgovorni, vi nemate odgovora. Pa tko je onda odgovoran? Miki Mouse? Tako je i ministar Marić, vaš prethodnik govorio da on nije odgovoran. Da, odgovorni ste. Vi ste ministar financija i novci koji se uplaćuju u državni proračun kroz poreze vi morate voditi računa kako se preraspodjela čini. Ako ti novci idu u kriminalne svrhe, ako idu u korupcijske kanale vi ili to spriječite ili dajte ostavku i recite građanima zbog čega

članak 238. uvažene zastupnice Vidović Krišto. Slušati ovakve moralne prodike svaki dan, a ne dolaziti na posao za koji ste plaćeni u ovom Hrvatskom saboru od istih tih hrvatskih građana koje vi štitite. Za mene je ne licemjerno, nego je to izvan zdravog razuma. Provedite jedan cijeli dan u Hrvatskom saboru, ne jedan, jedan tjedan, jedan mjesec

Hvala lijepo. Poštovani ministre ja sam u sustavu lokalne samouprave evo nekakvih 10 godina možda i malo više i stvarno je istina da jedinice lokalne samouprave zadnjih nekoliko godina su ojačale svoje fiskalne kapacitete, a dokaz tome je i smanjenje i ukidanje prireza koje su evo neke kolege napravile te korake. Bilo je tu raznih i povećanja raznih stopa poreza, odnosno doprinosa. Na primjer šumski doprinos gdje je isto tako jedan dio naš prihoda itd. Ono što je značajno utjecalo na fiskalne kapacitete gradova i općina je fiskalno izravnanje. Mene konkretno zanima hoće li ove izmjene o kojima danas raspravljamo ukoliko se neka jedinica lokalne samouprave odluči na nižu stopu poreza na dohodak utjecati značajno i na sredstva fiskalnog izravnanja? Marko** Hvala lijepo poštovana zastupnice. Drago mi je da ste me pitali ovo jer sam na sustavu izravnanja radio ovom postojećem i kao ekspert na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i doktorirao sam na temi izravnanja. Mi smo u postojećem sustavu izravnanja izjednačavali maksimalne kapacitete za ostvarivanje poreznih prihoda upravo kako bi spriječili situaciju da netko stavi manju stopu prireza, a onda se kompenzira kroz sustav fiskalnog izravnanja. Dakle, utvrđivali smo kapacitet kao maksimalne prihode koje netko može ostvariti. Tako će biti i sada. Dakle, u formuli za fiskalno izravnanje će biti maksimalni prihodi od poreza na dohodak koje netko može ostvariti. I koliko god on stopu poreza na dohodak stavi unutar zadanog raspona to mu apsolutno neće imati nikakav utjecaj na prihode od fiskalnog izravnanja jer se neujednačava ostvarenje prihoda, nego se ujednačava kapacitet i maksimalni financijski fiskalni potencijal za ostvarivanje tih prihoda. Hvala. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa poštovani ministre. Hajmo malo o realnim brojkama, čuli smo tu neke nominalne. Od 2015. do danas profiti poduzeća porasli su 80%, prosječne plaće porasle su 18 i pol posto, a prosječne mirovine tek 15%. Dakle, SDP se već dvije godine zalaže za to da se mirovine indeksiraju po povoljnijem indeksu. Danas je to naravno inflacija kako kupovna moć umirovljenika ne bi iz dana u dan padala padala i kako ta ionako najosjetljivija skupina ako govorimo o egzistenciji ne bi bila sve slabija i slabija. Ti isti umirovljenici pune državnu blagajnu kroz PDV, hvalite se velikim prihodima od PDV-a, a istovremeno eto njihova primanja su tako mizerna. Mene zanima zbog čega odbijate SDP-ov prijedlog indeksacija mirovina sa inflacijom i zbog čega dodatno slabite mirovinski sustav tako što otvarate Pandorinu kutiju,

Hvala lijepo poštovana zastupnice. Evo danas i vi pitate što me čudi nešto što nije u mome resoru. To možete sa ministrom Piletićem rastumačiti sustav usklađivanja mirovina. Mislim da je formula koja trenutno postoji 70 i 30 dobra, u nekoj situaciji više raste inflacija, negdje više raste prosječna plaća. To ovisi od trenutka do trenutka. Međutim, osvrnuo bih se na onaj dio pitanja koji je u mojoj domeni, a to je sustav praktički doprinosa za koji kažete da ga slabimo. Ja ću još jednom pojasniti kako niti će ova izmjena utjecati na buduću mirovinu, niti se radi o nekakvoj izmjeni koncepta i paradigme financiranja mirovinskog sustava. I do sada se mirovinski sustav financirao iz proračuna velikim dijelom, 40-tak posto, 39. Sada će se financirati recimo 43% iz proračuna, a jedini razlog zašto smo to učinili je da pomognemo onima sa najnižim plaćama, jer ne postoji drugačiji način rasterećenja da njima povećamo dohodak. Hvala. Kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo ministre. Mislim da je iz ovog uvodnog dijela jasno da ćemo danas voditi jednu dinamičnu raspravu u kojoj ćemo se na neki način sučeliti vladajući i oporba u dijelu gdje imamo želju Vlade da sa ovim alatima koje ima, a to su izmjene ovih zakona da svojevrsnu autonomiju lokalnoj samoupravi da upravlja sa svojim prihodima i da pomogne građanima. I drugu želju oporbe da to što Vlada hoće ne prihvati i da se zalaže za sasvim suprotno i u prvom čitanju, a očito vidimo i u drugom oni se protive tome da se građanima, posebno onim najslabijima podignu plaće. To nama nije jasno zbog čega oporba koja želi doći na vlast, koja se želi boriti za bolji život građana inzistira na tome da ne podigne se plaće građanima na način da ono što država želi otpustiti recimo u Gradu Zagrebu oni žele uzeti kao prihod samog grada, institucije ne građanima

vi mislite da su podmetanja i difamacije i laži i podvale svake vrste da su to vrijedni politički alati, da su to političke vještine, ja vas u tome neću razuvjeravati …/Upadica predsjednik: Kolega Bakić molim vas./… ali Kolega Bakić dobivate opomenu. Prezir izazivaju svi oni koji govore laži, neistine, manipuliraju, vrijeđaju pa ima ih puno na svim stranama političkog, ne vi uvijek govorite istinu, jako ste pristojni fini je to je zaista tako, to samo pokazuje koliko ste ne kritični i koliko ne osjećate kako svojim riječima isto tako vređate one koji drugačije misle nego vi. Ali neću sada ulaziti u to i molim vas da ne koristite riječi kao što je prezir, mržnja i tako. prezirete jel, dajte glasno recite dignite se i recite prezirem druge ljude Ne, ne prezirete vi druge ljude, vi prezirete druge ljude, a ne manipulacije i laži. …/Upadica Molim vas kolegice i kolege, različiti smo shvatite da smo različiti. U totalitarizmu ne postoji drugačiji način razmišljanja i govora, a u demokraciji postoji, vi imate svoju istinu, neki drugi imaju svoju istinu svi imate stavove za koje se borite, građani će procijeniti tko ima najveću potporu. Ali prestanite prezirati, dosta mi je više takvih koji stalno preziru. Kolega Borić izvolite. kandidatkinja za premijerku Hrvatska Sandra Benčić ne želi dolaziti u emisije jer tamo sjede neki drugi zastupnici Glasovac gospođa Selak, ja, ne znam neki drugi jer mi više nismo razina zato jer je ona kandidatkinja zato nas preziru.

Hvala predsjedniče. 238., mi smo navikli uobičajeno vrijeđanje zastupnika Možemo, ali vidimo sve vrijeme u ove tri godine njihove licemjernost, nerad jer ono što su navikli sa samim gradonačelnikom po Zagrebu sad vam to radi Pernar, sad imate ono što ste sami način na koji ste preuzeli Zagreb, ali po svemu što radite vrijeđate sve građane Grada Zagreba u svim segmentima nećete više. Kolega Deur isto tako bila je replika dobivate opomenu. Kolega Pavić izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238. vrijeđanje, pa ono što možemo vidjet kod kolega iz Možemo prijezire prema građanima Grada Zagreba jer kako drukčije opravdati ako vam je prošle godine rastao porez prihod od poreza na dohodak i prirez za 130 miljona eura da ne želite povećati građanima plaće. I temelj ove porezne reforme je upravo da rastu plaće i da se jača autonomija gradova, a jedini koji to neće je Grad Zagreb. Ne možete, nesposobni ste, ne možete ni travu pokosit. Kolega Pavić i ovo je bila replika dobivate opomenu. Idemo dalje kolegice Kekin izvolite povreda poslovnika. **Kekin, Ivana (NL)** Hvala vam. Dakle, 238., vi imate pravo na različito mišljenje, a nemate pravo na alternativne činjenice, a je vrijedno je prezira kad vas vaši junaci koji za javne novce kupuju dezodoranse prozivaju da mi preziremo građane Grada Zagreba. Pa jedini ko prezire građane Grada Zagreba je HDZ zato što ne može dobiti u Gradu Zagrebu i to će tako i ostati. Kolegice Kekin dobivate opomenu ovo je isto bila replika. Kolegice Raukar Gamulin izvolite. Nisam vrijedan, kolegice Urša RAukar Gamulin sram vas bilo, sram vas bilo. Ne, ne, nećete sad ste izgubili, možete ponovo dići palicu tu, stvarno nisam očekivao od vas da ćete se spustiti na tu razinu, stvarno nisam očekivao, ali to pokazuje ko ste i što ste. Kolega Bakić izvolite Zahvaljujem. 238. poslovnika, dakle ponovit ću još jednom, ja sam rekao da zaista zaslužuje prezir način na koji se vrijeđa, podmeće, difamira i insinuira, to sam rekao. Međutim sam natrag dobio od zastupnika Borić izrijekom da lažem. Ok, kolega Bakić vi sad spuštate loptu na zemlju u redu je, a ja vas sve skupa pozivam da ne koristite preteške riječi. I ponavljam još jednom ne da mi se dijeliti lekcije svi smo dovoljno pametni budući da smo ovdje. Kolegice Raukar Gamulim govorim, trenutno objašnjavam zašto nešto govorim i nešto činim, ne zato da bi branio i zastupao jednu stranu nego pozivam sve da ne koriste preteške riječi. Pogledajte unazad mjesece koliko truda i energije u to ulažem i opet se stalno vraćamo na to da kad netko izgovori nešto što se vama ne sviđa da ga vi onda ljudski difamirate. Nemojte to činit. Izvolite sada povreda poslovnika. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** 238., uvaženi predsjedniče Sabora ovo nije naša prva rasprava govorim o vama i o sebi i uvijek je izazvana istim, a to je vaše korištenje vaše pozicije za držanje moralki opoziciji i obranu vladajućih. Ovo nije prvi put, ako ste pošteni onda ćete se sjetit da smo imali takve rasprave i doista kada sam rekla niste vrijedni, nemam više snage, vama ponovno i opet govoriti…/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./…da iskorištavate svoju poziciju…/Upadica opomena koje dajem zastupnicima i iz vladajuće većine i iz, onih koji su oporba, pozivam uvijek sve da se drže poslovnika, da ne koriste preteške riječi, ali neki zastupnici to ne čine. I sada vas ponovo sve pozivam da ne koristite riječi koje su govor mržnje, koje vrijeđaju druge ljude, da ne prezirete druge ljude zato što drugačije misle od vas i za to ću se boriti i to je moja dužnost i to u poslovniku u konačnici i piše da držim do reda na sjednici. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala g. predsjedniče. Povrijeđen je čl. 238., sve ovo siktanje odavde od strane oporbe rezultat je činjenice da su svjesni da će ostati bez 18% prihoda od prireza u Gradu Zagrebu i to je rezultat svega ovoga vašega zadovoljstva. Mi koji smo i dosada imali minimalno odnosno uopće nismo imali prireze u našim JLS prihvaćamo ovo

Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. od strane kolegice Urše. Ja zaista ne mogu vjerovati da uvijek krenu ružne riječi kao i danas sa lijeve strane sabornice, danas smo imali prvo priliku čuti od gđe. Peović, pa onda od kolegice Raukar i onda kad se odgovori sa ove strane na te njihove ružne riječi,

Neću vam dati povredu poslovnika odnosno opomenu, kao što nisam ni kolegici Raukar jer ste raspravljali zaista o poslovniku i ona je raspravljala o poslovniku, tako da vas dvije niste dobili opomenu. Sada imamo kolegu Pavličeka koji je zatražio stanku, izvolite. **Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)** Poštovani, tražim stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi ja mislim najbolje svi se malo ohladili jel je tema prebitna i kad građani ovo gledaju mislim da će najrađe ugasiti TV prijemnik jer im je dosta prepucavanja i pričanja o nebitnim stvarima, a mi danas ovdje raspravljamo o poreznim o poreznim zakonima, o borbi protiv inflacije, nažalost ja bih rekao u sportskom rječniku inflacija Ministarstva financija trenutno 3:0, nismo uspjeli tj. niste vi uspjeli se izboriti i boriti protiv te inflacije jer činjenica je da Hrvati i hrvatski građani danas žive drastično lošije nego u istom razdoblju prošle godine. Ministar je ovdje spomenuo jednu bitnu brojku, a to je da je na isti broj fiskaliziranih računa u ovih 9 mjeseci u odnosu na isto razdoblje prošle godine gotovo isti broj, 19% uprihodovano više preko PDV-a, 19% i to je možda najbolji pokazatelj koliko inflacija jede hrvatske građane, koliko ona jede njihove financije. Kome je plaća porasla za 19% u ovih 9 mjeseci? Kome je mirovina porasla za 19% u ovih 9 mjeseci? Ljudi žive lošije, ljudi si više ne mogu priuštiti ono što su mogli u istom razdoblju prošle godine i to je činjenica i to ne možemo nažalost sakriti i ne treba sakriti. S druge strane imamo abnormalno punjenje državnog proračuna, a taj novac se ipak u konačnici ne vraća u potpunosti samim tim građanima koji ga cijelo ovo razdoblje pune. Ja bih stvarno molio evo stanku pravu. **Jandroković, Gordan

način će različite lokalne jedinice utvrđivati ove stope i imaju li kapaciteta za to i s obzirom na povećanje eventualno koje je bilo u najavi komunalnih i lokalnih usluga što će se događati. Ja smatram da svakako JLS imaju prostora za rasterećenje poreza na dohodak, za kroz to naravno i povećanje neto plaća njihovih građana. Smatram isto tako da je to, ta mogućnost različita u različitim JLS i upravo i upravo zbog toga smo mi pribjegli ovome rješenju gdje smo dali autonomiju JLS da samostalno čine ono što mogu činiti u skladu sa svojim mogućnostima i ja vjerujem da će većina gradonačelnika i načelnika pozdraviti ovu inicijativu i smanjiti to porezno opterećenje, a oni koji tvrde da ne mogu poručujem da smanje barem ona decimalna mjesta, hvala. **Jandroković, Hvala lijepa. Situacija se malo smirila, pa možemo opuštenije. Ministre da se našalim na početku, koliko puta ste spomenuli decentralizaciju i fiskalnu autonomiju na momente da nisam gledao mislio bi da je ministar iz IDS-a, ali šalu na stranu. Decentralizacija i fiskalna autonomija je ipak po nama nešto drugo, to je kad ona vrijednost koja se stvori na nekom području u najvećoj mjeri ostane na tom području, a mislim da smo još jako daleko od toga. A reforma, spomenuli ste i vi između ostalog i promjena načina oporezivanja, slažem se, ali stava smo da to mora bit još malo više reformski, ipak su ovo za nas malo sitnije izmjene. I onda uzimajući sve to u obzir, pitanje za vas, dal bi bilo možda ispravnije više reformski vam. Izvolite odgovor. Hvala lijepo poštovani zastupniče, meni je jako drago da se u zadnje vrijeme jako puno priča o decentralizaciji i autonomiji. Mislim da su u hrvatski javni prostor ušli neki izrazi koji do sada nisu bili toliko spominjani, pa i obveznice i trezorski zapisi, na taj način djelujemo i na financijsko opismenjavanje građana i zahvaljujem i vama što konstruktivnim raspravama dodatno potičete i primjenu ovih termina i njihovo pojašnjavanje, a što se tiče financiranja jedinice lokalne samouprave, pojasnio sam zbog čega nismo išli u smjeru prepuštanja PDV-a, mislim da to dugoročno nije dobar koncept, kao što nije bio dobar koncept i sa porezom na dobit koju je na kraju krajeva, ponovno postao prihod središnje države. Dakle porez na dohodak je u ovom segmentu, zadovoljava sve one kriterije koje lokalni porez treba zadovoljavati, a što se tiče porezne reforme i intenziteta izmjena i opet igranja sa izrazima, reći ću samo da ovaj intenzivniji napor kojeg vi očekujete i mislite da je trebao biti fiskalno biti intenzivniji ili intenzivniji u smislu sadržaja izmjena, to bi bilo isto dobro da pojasnite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Evo, uspoređujući, recimo, spominje se često osobni odbitak, ali uspoređujući od 2016. naovamo kada je on bio nekih 2600 kuna, odnosno kad računamo po tečaju eura, to je bilo tada oko 345 eura, sada je on 560 eura, što znači da od 2016. naovamo je neoporezivi odbitak zapravo narasao za preko 215 eura pa tako unatoč tome, prihodi jedinica lokalne i regionalne samouprave su povećani samo u prošloj godini u odnosu na prethodnu za 401 milijun eura, dakle unatoč tome što su osobni odbitci veći. Prema tome, to dokazuje da je politika vaša i Vlade bila ispravna da su rasle plaće i da je na taj način zapravo kapacitet itekako osnažen. Marko** Hvala lijepo poštovana zastupnice. Naravno, ja se s vama u potpunosti slažem i mislim da su ove izmjene u smjeru povećanja autonomije jedinica lokalne samouprave dobre jer smo prije imali slučaj da je zapravo nakon ovih rasterećenja koja ste i sami spomenuli, povećanjem osnovnog osobnog odbitka upravo nakon pritisaka koji bi nakon toga uslijedili od strane lokalnih čelnika prema središnjoj državi uvijek bilo potrebno kreirati nekakve kompenzacijske mjere, kompenzacijske pakete i opet bi to sve završilo na proračunu središnje države. Sada smo transparentnije propisali tu igru i onaj tko može smanjiti porez na dohodak, smanjit će ga, imat političke poene, vjerujem, isto tako, zbog toga, što je naravno, i gradonačelnicima i načelnicima važno, nije nevažno, ali će se znati tko to plaća, neće biti kompenzacija i svatko će snositi posljedice svojih odluka, kako u fiskalnom smislu, tako i u političkom smislu. Hvala. **Jandroković, Poštovani ministre, činjenica je da je u zadnjih 9 mjeseci došlo do strašnog rasta cijena roba i usluga, kako smo ušli u eurozonu i nažalost obistinilo se ono što smo mi u Klubu Hrvatskih suverenista govorili da će doći nažalost jer smo nespremni ušli do ovog drastičnog poskupljenja. Vlada nije se uspjela boriti protiv inflacije. U datom trenutku kada je trebalo, nije se išlo sa crnim listama, nisu se ukinule državne subvencije za one koji su lovili u mutnome nego se pokušalo s nekim famoznim bijelim listama koje su bile posjećene u prosjeku 300 do 500 ljudi dnevno znači na internet stranicama i danas imamo to što imamo. Imamo da nam građani žive lošije. Mene zanima, rekli ste da je 19% više uprihodovano od PDV-a, koliko je to sveukupno u novcima, u eurima i hoće li u konačnici, na kraju, državni deficit krajem godine biti

nisam rekao da su prihodi od PDV-a veći 19%, nego je promet po fiskaliziranim računima veći otprilike 19%, prihod od PDV-a, pitali ste koliko je, on je veći nekakvih, nešto više od 15%. Što se tiče teze da smo nespremno ušli u eurozonu, to također, moram odbaciti, mislim da smo ušli u posljednjem trenutku u eurozonu, ne znam na kakvu ste spremnost mislili, bili smo apsolutno spremni, inflacija kojoj svjedočimo nije nekakav nacionalni fenomen, toj inflaciji svjedoče i druge države članice i eurozove i EU, a koje nisu članice eurozone još i više, dakle da nismo ušli u eurozonu, izgledno bi imali još i veću inflaciju mislim da je to bitno jako lijepo tumačiti i pošteno i transparentno građanima, cjelovito, da ljudi razumiju o čemu se radi, a ne sa nekakvim tezama stalno pokušati kreirati nekakvu sliku, nekakve histerije koje apsolutno nema. izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Neki gradonačelnici i načelnici tvrde da će ovim izmjenama izmjenama i dopunama puno gubiti i da ih se time uništava i to će naravno iskoristiti kako bi povećala neka druga davanja odnosno naknade svojim građanima uz izgovor da je za sve to kriva Vlada. Napravili ste simulaciju prihoda prema ovim izmjenama i dopunama, što bi trebali i koliko uprihodovati gradovi i općine u narednoj godini i koja je razlika u odnosu na prihode koje su imali, npr. u prethodnoj godini, što bi trebao biti razlog za nova i dodatna davanja i opterećenja građanima. Marko** Hvala lijepo poštovana zastupnice. Pa prihodi su rasli od poreza na dohodak i prireza u prošloj godini 20-ak posto u odnosu na pretprošlu, u ovoj godini će rasti nekakvih 15-ak posto u odnosu na prošlu, sljedeće godine također, očekujemo povećanje poreznih prihoda, tako da tu ne vidimo apsolutno nikakve razloge za najave povećanja bilo kakvih cijena i to je potrebno stalno ponavljati da ljudi toga budu svjesni jer vidim da se koriste određeni fragmenti izmjena o kojima raspravljamo kako bi se stvorila i politički i općenito percepcija koja apsolutno ne stoji. Tako da, evo zahvaljujem i vama na tome doprinosu, a što se tiče samoga porasta ako hoćete u apsolutnim iznosima recimo Grad Zagreb koji je najveći on je imao prirez ukupno na razni oko 950 milijuna kuna nekadašnjih, a samo su mu prihodi od poreza na dohodak i prireza u prošloj godini rasli milijardu kuna. **Jandroković, Poštovani ministre evo prvo bi upozorila da ispravite jedan slajd na prezentaciji Vlade u kojem je govorila uspoređivala rast plaća je li od 2016. godine do danas sa kumulativnom inflacijom. I krivo je prikazano da je 16,4% inflacija od 2016. do danas. Kad pogledate podatke Državnog zavoda za statistiku i Eurostata ta kumulativna inflacija iznosi 28,6% što znači da je zaista više od pola porasta plaća pojela inflacija od 2016. do danas. Evo korigirajte malo te iznose, a sada da vas pitam. Dakle, jedinice lokalne samouprave dajete im kažete vi autonomiju da dižu porez na dohodak, međutim taj prihod od poreza na dohodak nije isključivo prihod jedinica hvala vam. Izvolite odgovor Hvala lijepo poštovana zastupnice, ovo, ovaj zadnji dio pitanja je bila odnosno replike konstatacija, a prvi dio je bila uputa tako da ne znam u biti što bih odgovorio mogu samo prokomentirati da mi je drago da pratite slajdove koje je Vlada pripremila i mi smo upravo radi transparentnog izvještavanja javnosti o tome, a naravno i u kontekstu saborske rasprave i svih rasprava koje se vode htjeli imati konkretne podatke empirijski dakle dokazati određene teze koje zastupamo u javnosti, a one su neosporne, a to je da su i plaće i mirovine i sve ono što je bitno za standard hrvatskih građana značajno raslo i u ovom mandatu ove Vlade i u prethodnom mandatu ove Vlade, a posebno u usporedbi sa nekim drugim vladama prije nje. I to su činjenice koje nitko ne može osporiti, a slajdove ako ima nekakve potrebe da se nešto ažurira, ažurirat će se. Ti slajdovi, ne znam na koji slajd točno mislite, ali kolege koji su izrađivali slajdove to prate i ažurirat će sve što treba, ali ne vjerujem da će biti nekakvih značajnijih izmjena u tom kontekstu.

To je podatak kojeg je evo i premijer i vi dakle na sve zvona koliko su rasle plaće, a vidite koliko je rasla inflacija. Dakle, nije mala razlika između 16,4% i 28,6% ako gledate podatke Državnog zavoda za statistiku i Eurostata. Dakle, kako netko može doći sjednicu Vlade sa toliko pogrešnim podacima? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Puljak, ovo je bila replika dobivate opomenu. Kolegice Burić, izvolite. Hvala vam. 238., uvreda, dakle moram ispraviti gospođu Puljak kojoj je idol očito Zoran Milanović da je upravo u vrijeme od 2007. do 2015. godine inflacija zaista pojela plaće zato što je ona bila 18%, a za isto toliko su rasle plaće dok je u vrijeme Vlade premijera Plenkovića bio

Evo povreda Poslovnika 238., kolegice vrijeđate me je li, dakle nema ja idola, pogotovo mi nije idol gospodin i predsjednik Zoran Milanović, a dakle nitko ne može imati većeg idola nego od vas koji svaki put pokazujete dakle svojim izlaganjem ova Vlada, ovaj premijer, ovaj predsjednik Vlade. Dakle, ako itko ovdje u sabornici ima idole to ste vi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I vi dobivate isto tako opomenu jer je ovo bila replika. Idemo dalje, sada je na redu kolega Begonja, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, svjedoci smo u proteklih 5-6 godina da je Vlada provela poreznu reformu kroz 5 krugova s ciljem poreznog rasterećenja kako građana s jedne strane tako i poduzetnika. Tim poreznim reformama Vlada je omogućila porezno rasterećenje u iznosu većem od 1,3 milijarde eura. Imam dva pitanja. Prvo da li su ta porezna rasterećenja imala negativan utjecaj na visinu poreznih prihoda jedinica lokalne i područne samouprave i drugo je da li se mi ovim sadašnjim prijedlogom izmjena i dopuna paketa poreznih zakona približavamo ili udaljavamo od odredbi Europske povelje o lokalnoj samoupravi glede autonomije lokalnih jedinica u određivanju lokalnih poreza? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Izmjene odnosno krugovi porezne reforme koji su provođeni dosada imali su itekako pozitivan utjecaj i na očuvanje standarda hrvatskih građana i na poslovanje poduzeća i na gospodarski rast, a ni na koji način nisu ugrožavali financiranje jedinica lokalne i regionalne odnosno područne samouprave čak naprotiv ako hoćemo o brojkama u mandatu od 2017. do 2022. ukupno općine, dakle njihovi prihodi od poreza na dohodak i prireza rasli su preko 140%, dakle za općine, za gradove 72, za ukupno gradove i općine 89, ukupno županije 81 ili ako hoćete po gradovima onda u Zagrebu 40-ak posto, Splitu skoro 60, Rijeci 32, Osijeku 57. Dakle, statistika je neumoljiva i fiskalni podaci koji postoje i dostupni su i na internetskim stranicama Ministarstva financija to mogu potvrditi. Hvala. **Jandroković, Gordan Ministre ovo što sad govorite stoji, ali samo na papiru. Podsjetit ću na jednu reformu od čini mi se prije 5 godina kada smo povećavši plaće za 1% najbogatijih napravili rupu od 2,5 milijarde kuna u proračunima jedinica lokalne samouprave. Kako smo ju kompenzirali? Iz PDV-a. Iz PDV-a kojeg naši roditelji, naši djedovi i bake plaćaju po istoj stopi kao i mi, kojeg umirovljenici plaćaju po istoj stopi kao oni koji imaju debelo natprosječna primanja. To je činjenica od koje ne možemo pobjeći. Al ono na što vam sada želim ukazati je da upravo onako kao što je rekla kolegica Puljak. Brojke su neumovljive, od siječnja 2021., inflacija je pojela rast plaća. Inflacija je pojela osobni odbitak. Mi smo podnijeli amandman koji bi to trebao kompenzirati. Hoćete li prihvatiti i kompenzirati ono što je inflacija pojela od osobnog odbitka. Hvala Kolega Pavić povreda Poslovnika. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238. vrijeđanje. Kolega Grbin pa vrijeđate upravo time da ondje gdje ste na vlasti vi nećete podić plaće građanima, a sami ste rekli da dobro da niste u koaliciji s ovim radikalima iz Možemo!, jer biste morali objašnjavat teoriju odrasta. A što je teorija odrasta, to znači da građanima ne žele povećat plaće i mirovine.

Članak 238., omalovažavanje zdravog razuma. Ovakav maliciozan zakon može smisliti samo HDZ. Zakon u kome se osvećuje svim građanima Splita, Rijeke i Zagreba zbog toga što su birali gradonačelnike koji nisu iz HDZ-a. Dovodite u situaciju da ukidate prirez koji ne plaćaju ili najmanje plaćaju oni s najmanjim plaćama, a najviše oni s velikim plaćama

Hvala vam lijepo. Svašta je ovdje bilo izrečeno. U svakom slučaju mogu potvrditi da ovo nije nikakav rat ni nikakav ne znam što sa gradonačelnicima velikim, ali činjenica da netko to tumači kao rat i da veću autonomiju, veću odgovornost i veću ovlast pokuša protumačiti kao nekakav udar na sebe pa moram priznati da to još do sada nisam doživio. Ja se recimo tako ne ponašam. Ja vodim Ministarstvo financija i u interesu mi je da imam što veću ovlast i što veću odgovornost i to sam do sada kroz niz poteza već pokazao, a netko tko se želi skrivati pod državne skute, a raditi brinuti o uslugama građana na način da ih financira država. Da nešto podijeli pa da trči u državni proračun da se to iskompenzira, to nije fiskalna decentralizacija, to nije fiskalna autonomija, a ni demokracija. Imamo dvije povrede Poslovnika. Kolega Grbin prvi, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, vi ste povrijedili članak 235., kada niste prekinuli ministra i upozorili ga da u odgovoru na repliku treba odgovoriti onome tko mu je repliku postavio, a ne se referirati na povrede Poslovnika o kojima su govorili drugi zastupnici. Pa vas molim da ministra koji možda nije upoznat s našim pravilima rada kada takvu grešku napravi, drugi puta upozorite i vratite na pravi put. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro, ovo ste ukazali na povredu Poslovnika pa nema nikakve naravno opomene ali s obzirom na diskusiju koja se vodi i skakanje iz jedne pozicije na drugu, vrlo je teško procijeniti što je izravan odgovor, a što je povreda Poslovnika od strane samog ministra. Kolegice Glasovac izvolite. Čl. 238. Ministar govori o nekakvoj autonomiji u kojoj se Vlada hvali da će dići plaće za 20 eura, preko čijih leđa. Preko jedinica lokalne samouprave. Ne da će se nečega odreći, čak ni onog što su ubrali od ogromne inflacije putem PDV-a nego na način da će opaliti po

javili ste se za povredu Poslovnika na čini mi se nešto, dobro, nebitno, nešto drugo. Kolega Grbin, izvolite, povreda Poslovnika. Uz rizik da dobijem opomenu i dalje inzistiram da se radilo o povredi članka 235. u vezi sa čl. 236. i 238. Vi ste taj koji govorite da se moramo držati reda, a onda kada se dogodi ovako eklatantan primjer izbjegavanja odgovora na pitanje, ne reagirate. A zašto ne reagirate? Zato što ministar naprosto nema hrabrosti odgovoriti na jednostavno pitanje hoće li prihvatiti i povećati osnovni odbitak što od njega tražimo jer je postojeći pojela inflacija. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grbin, znadete i sami da na sadržaj onog što se izgovori ne reagiram. Osim na uvrede. To sam danas dva puta učinio. A ostalo puno toga izlazi izvan okvira onoga što je tu dozvoljeno i što je propisano, međutim kada bi se striktno toga držao onda vjerojatno bi samo davao opomene. Ništa drugo ne bi ni radio. Pa pokušavam naći nekakav balans. Kolegice Jelkovac, povreda Poslovnika, izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Kolegica Glasovac povrijedila je čl. 238. Poslovnika vrijeđajući u stvari na način da izvrće teze, ovdje predbacuje da se preko leđa lokalne samouprave u stvari hvalimo da dižemo plaće građanima. Kolegice Glasovac, ja bih vas podsjetila da u vrijeme Vlade, vaše Vlade, ne da ste samo

Hvala vam. Predsjedniče, poštovani ministre Primorac evo iz dosadašnje rasprave je vrlo očito da oporba ili nije uopće pročitala ovih 9 kompleksnih zakona ili pak namjerno lažu i izmišljaju. Svi oni koji nariču nad ovom poreznom reformom, kao što je Puljak u Splitu, Tomašević u Zagrebu, kao što je Filipović u Rijeci, neka radije objasne svojim građanima i neka im jasno i glasno kažu zašto su protiv povećanja plaća. I svi oni koji su protiv povećanja plaća, svi oni koji kukaju protiv ove porezne reforme prema mojem mišljenju ili su neznalice ili su nesposobni ili su jedno i drugo. S druge strane ova je Vlada maksimalno osnažila jedinice lokalne samouprave prepuštajući im kompletni prihod od poreza na dohodak

Hvala lijepa poštovana zastupnice. Ja se s vama u potpunosti slažem i moram priznati da ni meni nije jasno zbog čega neki kukaju. Što se tiče recimo inflacije i osnovnog osobnog odbitka to se spominje kao nekakva teza ovako u javnome prostoru, pa činjenica da smo upravo dali autonomiju jedinicama lokalne samouprave pa oni koji smatraju da nije dovoljno povećan osnovni osobni odbitak neka smanje stopu poreza na dohodak, sada to mogu i neka vrate ljudima ono što uzimaju. Kolegice Martinčević, samo malo prije toga povreda poslovnika kolegica Miloš izvolite. **Miloš, Jelena (Možemo!)** Pa čl. 238. dakle laži i ono što meni nije jasno, dakle prozivate Grad Zagreb da ne želi podizati plaće iako Grad Zagreb kontinuirano i svim gradskim poduzećima i gradskoj upravi podiže plaće, mislim nije mi jasno ni to zašto lažete, ali još više mi nije jasno zašto mislite da je to uvjerljivo. Šta mislite da građani zaista to misle da vam vjeruje na takvim lažima koji zbilja ne znam koga mogu uvjeriti? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Miloš dobivate isto tako opomenu ovo je bila replika. Možemo dalje sada? Ne. Kolegice Burić povreda poslovnika izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. 238. uvreda, zahvaljujući mjerama Vlade premijera Plenkovića Zagreb ima više novaca nego ikad. Maloprije sam vam kazala da su vam prihodi u Zagrebu rasli za 40% s druge strane vi iz Platforme Možemo sa vašim vrlim gradonačelnikom Tomaševićem niste najavili porast rasta plaća u Gradu Zagrebu nego upravo suprotno zato što nemate niti znanja niti kompetencija i nesposobni ste. Kolegice Burić i ovo je bila replika pa dobivate opomenu. Idemo sada dalje na pravu repliku kolegice Martinčević izvolite. **Martinčević, Natalija (Reformisti)** Poštovani ministre, Vlada koja svaku i u svakom pogledu minornu promjenu u bilo čemu proglašava reformom nije niti ozbiljna niti odgovorna i ja mislim da vi to znate jer ste ozbiljan dio svog izlaganja danas posvetili objašnjavajući samo značenju riječi reforma jer vi znate da ovo reforma nije. Potpuno je jasno i svim hrvatskim građanima, nama zastupnicima, a sigurna sam i Vladi i vama osobno da će nakon svih tih silnih „napora Vlade“ izmjene hrpe zakona, stotine i tisuće hvalospjeva u nekim o vladinim mjerama i devet mjeseci od najave u džepu prosječnog građanina biti svega 17 eura više. U ovih devet mjeseci inflacijom je iz džepa građana oduzeto četri puta više. Dakle gdje smo bili? Nigdje. Što smo radili? Ništa osim glumatanja i to je to. Moje je pitanje sad, hoćete li jel do kraja mandata ostalo je još nešto vremena vi predložiti ozbiljnu poreznu reformu koja bi zaista pomogla našim građanima? **Jandroković, Hvala lijepa poštovana zastupnice. Pa evo moram priznat da me nakon ovoliko vremena i rasprava o ovome paketu doista žalosti što je najveći fokus na tome kako će to netko nazvati i kolikogod ja pokušao prebaciti temu na sadržaj nikoga sadržaj ne zanima niti ga zanima kako će živjeti hrvatski građani nakon ovih izmjena nego ga zanima kako će to u PR eteru izgledati. Pa meni je to djelomično i jasno jer da bi razgovarali o sadržaju morate se malo i pripremiti, a ako vam se ne da pripremati onda možete razgovarat recimo o PR-u mislim općenito u javnom prostoru jel ništa ja sad ne referiram izravno na vaš ovaj upit. Dakle, ovo što radimo danas ovaj paket ima sve elemente reforme, a vi ju zovite kako hoćete. Međutim, ono što je važno jedino da nakon ovoga hrvatski građani žive bolje i oni će svakako živjeti bolje nakon ovoga.

govorila sam ne o nazivu i značenju riječi reforma već sam govorila o brojevima. Dakle, našim građanima povećali ste ukupno 17 eura, a putem inflacije oduzeli četri puta više, to samo to, samo brojevi. Ovo je bila replika pa dobivate opomenu. Idemo dalje kolegice Baričević izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS-a. Uvaženi ministre. Nitko činjenično ne može osporiti uspjehe Vlade i ove intervencije u trenucima povećanih inflatornih pritisaka dok Vlada pomaže gradovima primjerice i Gradu Splitu što radi gradonačelnik Puljak? Gradonačelnik Puljak diže najveći kredit u povijesti ikad, dakle zadužio je Grad Split za 150 milijuna eura na 25 godina i to da pri tom prije nije provjerio u drugim bankama manju kamatnu stopu nego ga je podigao po najvećoj kamatnoj stopi. A Vlada je upravo ovim mjerama i danas ovim poreznim paketom omogućila punjenje proračuna Grada Splita i on je oročio 20 milijuna eura

hvala lijepa poštovana zastupnice na pitanju odnosno molbi za komentar. Ne bih doista volio komentirati poteze gradonačelnika pojedinih, mislim da će građani iskazati svoje povjerenje ili nepovjerenje prema takvim politikama. Ono što je bitno u ovom trenutku da prema svim principima za koje se zalažemo snažimo lokalnu autonomiju, mislim da je to svima cilj i cilj je naravno da se struktura javnih dobara i usluga, ali i poreznoga opterećenja kreira prema željama građana, a lokalni čelnici bi trebali biti najbliže tim željama odnosno trebali bi u najvećoj mjeri znati što njihovi građani žele. Ja se nadam da će i građani prepoznati ili ne prepoznati svaku od ovih inicijativa. Hvala. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa g. predsjedniče, poštovani ministre. Zapravo kroz ovu današnju raspravu smo svjesni da je Vlada više ograničena je u povećanju plaća, mislim to je činjenica jer kroz ove porezne izmjene je 6 ili 9 eura sasvim svejedno, je li, s obzirom na ovaj, na ovaj, na ovaj inflatorni pritisak. Na onome koga treba povećavati plaće su poslodavci, o tome se treba danas govoriti. Znači jer kada Vlada toliko radi mjera da bi nekome povećala plaću 6 eura, dobit ćete u javnosti sliku pa šta ste mi to dali, ovdje zapravo malo govorimo o onima koji su jučer zapravo na odboru na financije zapravo rekli kritiku Vladi oko ovih poreznih mjera da su jako opterećene plaće od 2 tisuće eura. Pa sad me zanima, je li to istina jer oni su rekli da je to drugo, a u Europi povećanja plaća, da bi oni dizali plaće, ali da su preopterećene i zanima me u tom kontekstu, koliko je takvih građana u RH u privatnom sektoru koji imaju 2 tisuće eura odnosno koji imaju tako … .../Upadica: Hvala vam./... … visok, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Pa mi smo naravno, u pokušaju da iznjedrimo jedan kvalitetan paket zakona razmatrali i različite prijedloge i što se tiče vašega pitanja, ako se ne varam, prema posljednjim podacima našim je oko 11 tisuća građana bilo u situaciji da plaća povrh ove stope od 20% i dodatnu odnosno višu stopu od 30%, pa mogu reći nešto i o distribuciji s obzirom da smo gledali da naši dakle učinci naših mjera doista ne pogađaju pretjerano neke gradove i općine. Oko polovina tih poreznih obveznika otprilike se nalazi u gradu Zagrebu, tako da, kada bi recimo tu stopu od 30% spustili na 20 i uveli flat tax kao što netko to predlaže, Grad Zagreb bi bez značajnih prihoda ostao, drugih jedinicama bi to bilo manje-više u redu. Ali vodili smo računa doista i o strukturi i o pojedinačnim jedinicama lokalne samouprave.

na čelu s predsjednikom Plenkovićem unazad 6 godina omogućila općinama i gradovima i županijama znatna financijska sredstva kroz fiskalno izravnanje. izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mijenjaju se parametri odnosno kriteriji za izračun fiskalnog izravnanja, pa možete li reći da li će ti po tim novim parametrima odnosno kriterijama doći do povećanja ili smanjenja, tj. da li će sredstva fiskalnog izravnanja jedinica lokalne samouprave ostati na istoj razini? Hvala lijepo. Hvala lijepo. Hvala lijepo na pitanju. Neće, dakle ove izmjene neće ni na koji način utjecati na sredstva izravnanja, odnosno ono što je bitno, neće se odluka o poreznoj stopi koju će jedinica lokalne samouprave donijeti odnosno propisati, neće utjecati na ta sredstva. Mijenja se formula zbog toga što je u prethodnoj formuli, odnosno postojećoj, aktualnoj, kao znak odnosno varijabla fiskalnog kapaciteta de facto bio maksimalni prirez uz porez na dohodak, sada je to maksimalni porez na dohodak, tako da dolazi do nekakvih izmjena, ali efekti i učinci toga neće biti vidljivi i ono što je još bitnije, odluka o tome koliku će stopu neka jedinica lokalne samouprave pripisivati i dalje kao što je to slučaj i sada bio kod prireza, neće utjecati na sredstva fiskalnoga izravnanja. Grčića. **Grčić, Branko (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi ministre, vi ovim izmjenama dižete dakle osnovni porezni odbitak na 560 eura, taman na razinu minimalne plaće. Inače, cijelu ovu godinu su ljudi koji primaju minimalnu plaću, a to je gotovo 100 tisuća ljudi u Hrvatskoj, plaćalo porez upravo zbog toga jer je osnovni osobni odbitak manji od minimalne plaće i vi ovim to pokušavate riješiti, međutim, ne znam da li ste zaboravili, vi do kraja godine morate dignit minimalnu plaću i ona će od 1. .../nerazumljivo/... 1. iduće godine biti opet veća od osobnog odbitka i ti ljudi će opet plaćati porez, što je za mene osobno nedopustivo. I zato se mi, između ostalog zalažemo da taj osobni odbitak bude veći. Dakle za mene je ovo veliki nedostatak, veliki bug u ovom vašem prijedlogu. **Reiner, Hvala lijepo poštovani zastupniče. U poreznom sustavu postoji nešto što se zove egzistencijalni minimum za kojeg se smatra da ga ne bi trebalo oporezivati. Taj egzistencijalni minimum ne ovisi nigdje o minimalnoj plaći. Negdje može biti usklađen na način da oni koji primaju minimalnu plaću, ne plaćaju porez, ali to nije nužno. Minimalna plaća u razvijenijim državama može biti veća nego što je u nerazvijenim državama. Naravno, ona košarica odnosno osnovne potrepštine koje ljudi kupuju isto tako imaju različite cijene, tako da u ovom kontekstu isto tako je bitno istaknuti da visina poreza kod poreza na dohodak ovisi o osobnim okolnostima poreznih obveznika pa onda da li netko ima uzdržavane članove, da li netko ima invalidnost, da li netko uzdržava člana koji ima invalidnost i nemoguće je podesavati osobni odbitak na način da budemo sigurni da 100% netko neće plaćati osim ako pretjeramo u tom povećanju, međutim, autonomija je dovoljna i rasterećenje je moguće, tako da smatramo da je taj cilj postignut. Poštovani zastupnik Franković. se ponovno cijela paket izmjena, sve na raspravu o prirezu, naime, zaboravljamo ili kao da zaboravljamo da brojni gradovi u RH nemaju prirez. Istovremeno kao da zaboravljamo da postoji cijeli niz drugih alata koje jedinicama lokalne samouprave su omogućeni kako bi upravljali svojim prihodima. Prihodi od imovine, jedan od najznačajnijih alata koji je upitno koliko se, kako i na koji način koji sam sigurno da, siguran da itekako može povećati prihode jedinice lokalne samouprave. S druge strane imamo rashodovnu stranu proračuna. Itekako se može i treba raditi značajno na rashodovnoj strani proračuna, a uz pomoć europskih sredstava, ITU mehanizma i svega onoga što je na raspolaganju jedinica lokalne samouprave …/Upadica Željko Reiner:

Slažem se u potpunosti s vama i u interesu vremena i doprinosa raspravi je činjenica da je dug dan pred nama. Meni za 20 minuta počinje Vlada, ali naravno ostajem na svim replikama, ali ujedno najavljujem da ću nakon replika povući da mi to ne zamjerite, dolazi nam i gospodin Matijas Korman tako da znate da kad se povučem da to nije iz nepoštivanja Hrvatskoga sabora ili vas zastupnika nego jednostavno je evo takav raspored. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko Poštovani gospodine ministre, minimalna plaća u RH je 560 eura, cilj je svake vlade da se povećaju plaće pa tako gledam i na ovu vašu poreznu, prijedlog porezne reforme. Međutim, svjedoci smo da 6 mjeseci Vlada pregovara sa trgovcima i da je zaključak svega toga se troše u toj i tom ovaj sučeljavanju Vlade i trgovaca troše se proračunski novci, a guši se tržišna utakmica. Molim vas, mi vam iz Pravedne Hrvatske preporučavamo da podignete minimalnu plaću u RH na 800 eura, da uskladite minimalnu plaću barem 2 puta godišnje, a ne kao dosada jednom godišnje i da iz proračuna samo pomažete one gospodarske grane koje bi dizanjem minimalne plaće na 800 eura bile ugrožene, a to je negdje oko 30 tisuća radnih mjesta što je ništa prema zaštiti 200 tisuća naših sugrađana sa najmanjim plaćama. odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče. Ja se s vama u potpunosti slažem, mislim da treba povećavati i dalje minimalnu plaću i mi ćemo već od 1. siječnja tu minimalnu plaću povećati ponovno značajno i sve ovo što ste naveli je i u skladu sa onime što Vlada čini. Dakle, mi smo već i od 1. siječnja ove godine povećali tu minimalnu plaću i tu nema uopće spora. Što se tiče mjera intervencionističkih naravno da nitko nije pretjerano sklon tome, niti smo sretni što moramo intervenirati i narušavati možda tržišne mehanizme. Međutim u situaciji kada tržište nije učinkovito samo alocirati dakle dobra i usluge i utvrditi nekakve realne cijene za njih onda državna intervencija mora biti prisutna. Tako da evo nadamo se da će što prije proći vrijeme ovo i da ćemo se vratiti u nekakva normalnija vremena kada neće biti potrebe za državnom intervencijom.

a već to i znamo tko želi znati da je cilj ove reforme da građani bolje žive, da imaju veće plaće. Ono što sada znamo u Gradu Zagrebu se to ne ne bi trebalo dogoditi s obzirom na to što najavljuje gradonačelnik maksimalnu stopu poreza na dohodak. Uz sve što ste vi danas rekli i koliko su jedinice lokalne samouprave imale povećani prihod u prošloj godini i da ova inflacija nije razlog zbog kojeg bi to gradonačelnici trebali čini, primjenjivati onu maksimalnu stopu. U Gradu Zagrebu još jedan udar na građane koji očekujemo, a to je povećanje najamnina za tzv. socijalne stanove i to je ono što će građane dovesti u

Hvala lijepo poštovana zastupnice. Pa gledajte svaki gradonačelnik ili načelnik će ja vjerujem donositi one odluke za koje smatra da su građanima najprihvatljivije tako da se ne bih upuštao u komentiranje pojedinačnih slučajeva. Vjerujem da će gradonačelnici i načelnici biti dovoljno odgovorni i spretni da se što više približe svojim građanima i donesu odluke koje su za njih najispravnije. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Dretar ima repliku. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine ministre, mi smo zemlja koja ima mnogo problema. Jedan od problema je svakako i depopulacija ne samo zbog iseljavanja u druge zemlje u potrazi za većom plaćom ili boljim uvjetima života nego i zbog negativnog prirodnog priraštaja. Zato ćemo mi kasnije u izlaganju, ali i budući da nam odlazite htio bih vas sada pitati vidjeli smo ove osnove za uvećanje osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji, znači govorim o obiteljima sa više djece, višečlanim obiteljima. Ti su koeficijenti ovdje kod vas od 3 do 9 djeteta između 1 i 4,9%. Znamo da ima novaca u državnoj blagajni i predložit ćemo to i kroz izlaganje u ime kluba, ali evo dok ste tu, smatrate li da se ipak moglo malo više jer smatramo da bi to bila jedna odlična demografska mjera. Hvala lijepa. Odgovor poštovanog ministra Primorca. **Primorac, Marko** Hvala lijepo. Pa evo reći ću kratko. Dakle, poštovani zastupniče mi smo povećavali upravo i odbitke za uzdržavane članove. Što se tiče punjenja proračuna i tako ovo je opet mjera ako bi se dodatno povećavala koja bi išla na teret jedinica lokalne samouprave tako da to nemam potrebu komentirati kao ministar financija i osoba koja brine o proračunu središnje države, ali u svakom slučaju mislim da je bitno voditi računa o tome da, dakle da odbitak za uzdržavane članove bi prije svega pomogao u dominantnijoj mjeri onima koji plaćaju porez na dohodak, a postoje osobe jedan veliki dio njih koji su u onim nižim platnim razredima i ne plaćaju već sada porez na dohodak tako da nismo to drastičnije povećavali jer nismo htjeli zapravo na taj način rasterećivati dodatno one koji su u većim platnim razredima. Hvala. **Reiner, Potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Evo možemo se složiti da su krize rat u Ukrajini, korona utjecale na inflatorna kretanja i zasigurno da tih pojavnosti nije bilo da bi i standard građana bio bolji. I sad imamo ove porezne reforme gdje se želi ojačati kupovna moć građana. Ovdje se mogu čuti različiti stavovi da ima, odnosno da nema poboljšanja pa vi kao predlagatelj, ministar u Vladi Republike Hrvatske recite da li je to tako i da li će građani iz ovih reformi imati određene koristi. Drugo, koja je uloga centralne države, a koja lokalne samouprave u poreznim rasterećenjima. I treće pitanje da da li je rast plaća u EU sličan ili identičan u Hrvatskoj ili ima razlike? Hvala lijepo. **Reiner, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Jako je teško u 50 sekundi na tri pitanja odgovoriti, ali ono što mogu svakako potvrditi da će bez obzira na odluke čelnika jedinica lokalne samouprave plaće na temelju ovih izmjena rasti najvećem dijelu populacije. Dakle, možda postoji promil onih kojima zbog ovih izmjena plaće rasti neće prvenstveno zbog toga što se kroz povećanje osobnog, osobnog odbitka i odbitaka za uzdržavane članove praktički povećavaju plaće onima koji plaćaju, koji su do sada plaćali porez na dohodak, a onima koji to nisu plaćali jer su bili u nižim platnim razredima kroz izmjene u sustavu mirovinskoga osiguranja, odnosno doprinosa za mirovinsko također radimo jedno dodatno izuzeće i olakšicu tako da će i njima plaće rasti, a gradonačelnici i načelnici će imati mogućnost dodatno kroz smanjivanje poreznog opterećenja poreza na dohodak rasteretiti dohodak od nesamostalnog rada i samostalne Poštovana zastupnica i potpredsjednica Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre, prema podacima odnosno indeksima Eurostata inflacija je u posljednjih nekoliko godina točnije sedam kumulativno rasla 30%. E sad, vi korigirate granicu za ulazak u sustav PDV-a za 160 eura točnije sa 39840 eura na 40000 eura što je u odnosu na ovih 30% zapravo postotak 0,4%. Ako pitate obrtnike, kozmetičarke, urare, postolare, frizere ili druge instalatere primjerice oni će vam reći da je prag morao rasti na najmanje 50000 eura kako bi se njima s jedne strane omogućilo jednostavnije poslovanje, ali s druge strane država ne bi poticala i tjerala ih u sivu zonu. Jeste li čuli te glasove obrtnika, OPG-ovaca, micro poduzetnika i zašto nismo išli u tom pravcu? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani ministar Primorac. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovana zastupnice. Pa ja ću samo reći nekoliko bitnih ja mislim podataka. Prag ulaska u sustav PDV-a u Austriji je 35000 eura, u Njemačkoj 22000 eura. Ono što je, da ne čitam sada dalje opet malo je vremena je bitno istaknuti PDV je za poduzetnike neutralan. Dakle, porezni obveznici su oni koji snose trošak PDV-a i u smislu povećanja i porezne transparentnosti, ali i robusnosti poreznog sustava smatrali smo da u ovom trenutku osim zaokruživanja na više zbog jednostavnosti da tako kažem primjene ovoga principa nije bilo potrebno drastično povećavati taj prag. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Barbarić. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre. Što su efekti dosadašnjih poreskih reformi? Dakle, zadnjih godinu, tri ili pet godina jel su više rasle plaće ili je više rasla inflacija. Čujemo proturječne podatke i danas. Danas ste ponovili isto tako da je cilj reforme ovog reformskog procesa povećanje standarda građana. Kritike su različite. Što je nužno loše u povećanju prihoda države? Jesu li oni možda rezultat ispravne gospodarske politike i povećanja potrošnje i Kako komentirate da ovaj reformski proces poreskih zakona odgovara gradu Dubrovniku? Splitu ne odgovara. Ne odgovara Rijeci, odgovara Osijeku. Ima li kakve razlike u strukturi prihoda tih gradova u obavezama servisiranja različitih potreba tih gradova? Poštovani ministar Primorac. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče. Plaće su rasle neminovno više od inflacije i to podaci, statistika pokazuje, to pokazuju i oni grafikoni na koje smo se referirali. Ono što je bitno ovdje istaknuti spominje se naravno ako sam dobro vas čuo, vi ste u svom pitanju spomenuli punjenje proračuna i teze o tome kako je to nešto što nije dobro da se proračun u ovim trenucima dobro puni. Gledajte kad netko kaže puni se proračun državni, odnosno država ubire više. A tko je to država? Čija je to država? Pa nije to Vladina država. Država smo svi mi, a funkcija države je jedna od osnovnih funkcija je redistribucija. I mi smo kroz brojne pakete pomoći i mjera upravo pokazali kako učinkovito redestribuiramo te prihode, pa čak i one povećane. **Reiner, Željko Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre jeste li vi dovoljno osnažili i svoje nadležne, dakle i porezne uprave, ispostave kako bi i oni bili spremni dati odgovore gradonačelnicima, načelnicima koji su u pripremi svojih proračuna. Dakle, više od 500 jedinica lokalne samouprave ove godine je u obvezi pripremiti svoj proračun, a taj proračun ovisi upravo o tim predviđenim prihodima za narednu godinu. Svaka JLS svaki mjesec dobiva izvještaj o porezu na dohodak, međutim nije taj izvještaj koji uključuje i razne stope i različite stope prikupljanja poreza na dohodak. Molim vas odgovor, jer iz terena dolaze na žalost vijesti da Porezna uprava nije za to pripremljena. Poštovani ministar Primorac. teren je kontinuirano u kontaktu sa Udrugom gradova, kao i Porezna uprava i Ministarstvo financija. Operativna osoba tamo g. Runtić koji radi u Udruzi gradova je između ostaloga i moj savjetnik u Ministarstvu financija, dakle komunikacija postoji kontinuirana, postoji hodogram aktivnosti već usuglašen sa Udrugom gradova i sve ono što se treba događati u narednom razdoblju bilo tko ako ima bilo kakve dileme, pitanja, bilo što, slobodno neka se javi Udruzi gradova ili Udruzi općina ili županija ako ima nekoga kao čelnika županija koji u potrebi da mu se nešto dodatno protumači, a naravno i Poreznoj upravi ili Ministarstvu financija ako ima bilo kakvih pitanja, hvala. **Reiner,

kako je Porezna uprava pripremljena, dakle vrlo sam vam konkretno uputila pitanje da li Porezna uprava može u ovom trenutku izdati točan podatak o visini raznih stopava, stopa poreza na dohodak, što nije slučajno,

Naime kolegice imam utisak da niste informirani, ima više od dva mjeseca Udruga gradova je poslala link prema Poreznoj upravi temeljem kojeg možete doći do podataka po kojim stopama i koliko je ubrano poreza na dohodak za dotičnu jedinicu.

upravo suprotno, ja vam kažem da Porezne uprave ne daju točne izračune po različitih stopa poreza na, na, stopa poreza na dohodak. Dakle vi to ne znate, a ne znaju ni Porezne uprave, vi se upućujete na Udrugu gradova, pa nije Udruga gradova dužna izračunat te porezne stope nego vaše…/Dobro, niti to nije povreda poslovnika…/… …/Govornik ponovo opomenu. Poštovani zastupnik Ivanović ima repliku sada. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Uvaženi ministre, i sami ste u svom uvodnom izlaganju rekli da dizanje standarda građana je osnova funkcija države, Vlade i tu nema govora, no za to je potreban partnerski odnos. Vlada kroz ovih 6 paketa želi poslodavcima olakšati sve ono što smo prošli, tu je i energetska kriza i korona kriza, smanjuje se PDV, smanjuje se porez na trošarine, a taj isti poslodavac ostvari veću dobit na konto svih tih privilegija ako se može govoriti o privilegijama, ne povisi svom radniku plaću niti za jedan cent. Ne šaljemo li na taj način, pa i mi političari koji sjedimo ovdje tražeći uvijek benefite od države, a da privatni sektor uopće ne osjeti da imamo inflatornu krizu, da imamo gospodarsku krizu kada je u pitanju energetika i sve ostalo i nikako mi se čini i nekako mi se čini ne možemo postići taj partnerski odnos kome Vlada intenzivno teži kroz ovih 6.g.. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Primorac. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče, pa naravno sasvim je jasno da plaće se ne povećavaju u praksi poreznom reformom, plaće se povećavaju povećanjem plaća, međutim mi smo kao odgovoran partner u kontinuiranom razgovoru i u komunikaciji i sa Hrvatskom udrugom poslodavaca i Gospodarskom komorom i predstavnicima svih ostalih udruga i zainteresiranih strana, međutim u tim razgovorima uvijek se istakne kako se država ne odriče ničega i da bi im se plaće povećale značajno kada bi se i država odrekla jednoga dijela. Mi smo u ovim izmjenama odlučili odreći se značajnog dijela od 330 milijuna eura, jednog dijela se odriču JLS, a sada a sada trebaju i poslodavci pokazati da je najbolji način povećanja plaća upravo doslovno povećanje bruto plaća. kako će živjeti hrvatski građani, evo i pozdravljam svaku mjeru koja ide u tom smjeru i naveli ste da su plaće rasle više od inflacije, ali mislim da se s tim ne bi složila većina građana jer vi kad pogledate današnje cijene, evo konkretno pogledao sam jedna tuna koja je kad je bila kuna koštala 29 kuna Rio mare, one 3+1 80 gramske, sad danas na akciji je najjeftinija cijena 53 kune. Da ne pričamo, ja imam 3 školarca da sam kupovao knjige za njih, dva srednjoškolca i jedan osnovnoškolac, platio bi 820 eura za te knjige, al smo kupovali nešto rabljeno, nešto smo se snašli, pa mi sad recite kako može građanin s 560 eura minimalne plaće živjeti s takvim cijenama u Hrvatskoj jer mislim da ćete se složiti da građani žive lošije nego su živjeli prije s obzirom na ovu inflaciju jer plaće definitivno ne prate cijene u našim marketima, a ista ta tuna u Sloveniji u istom dućanu košta 2 eura jeftinije,

mislim da je bespredmetno pa i potvrđivati da građani žive teško i da je inflacija ozbiljan problem s kojim se suočavamo, ali isto tako je bespredmetno reći ili imputirati, pa makar i implicitno da Vlada nije učinila sve što je mogla učiniti kako bi tu situaciju olakšala, bilo utjecajem na inflatorne pritiske, bilo pokušavanjem zadržavanja realnog dohotka i standarda građana u ovoj teškoj situaciji. Reći da je država izgubila bitku protiv inflacije 3:0 ili Ministarstvo financija ili ne znam tko drugi to samo pokazuje nerazumijevanje problema s kojim smo suočeni, nerazumijevanje institucija koje su zadužene da brinu i vode bitku sa tim, kao i nepoznavanjem ostatka ekonomskog sustava u cjelini. Ovo je ozbiljan problem. Hvala vam što ga ističete ali isto tako bi bilo fer da kažete da smo učinili sve što smo mogli kao Vlada da ovu situaciju i spriječimo.

koristiti našim građanima. Kao što ste i sami rekli plaća će rasti većini građana. I mislim da je to najvažnija poruka danas sa rasprave. Što se tiče lokalne samouprave, ja još jednom ističem. Prirez nije njihov jedini prihod. Ostaje im na raspolaganju puno toga i lokalni čelnici će biti u prilici da pokažu tko je sposoban, tko nije poboljšati svojim građanima život u slijedećem periodu, a na kraju će za to biti ocijenjeni od vlastitih građana. Također pozdravljam i to što ste porezno rasteretili donacije jer mislim da je to isto tako jedna mogućnost da dobri gospodarstvenici sudjeluju u životu svoje lokalne zajednice i surađuju sa lokalnom zajednicom u realizaciji određenih projekata. Međutim molim vas odgovor budući ste uredili pitanje napojnica da još jednom zbog naših sugrađana pojasnite kako će to u praksi funkcionirati. Hvala. **Reiner, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Tako je, mi smo propisali sada neoporezivi iznos za napojnice. To je bitno istaknuti. Bilo je teza također da se uvodi sad nekakav novi porez, odnosno oporezivanje napojnica što do sada nije bilo slučaj. Sada su se napojnice koje bi bile deklarirane ili u situacijama kada je netko mogao putem kartice to ostaviti ostaviti oporezivale de facto kao dohodak od nesamostalnog rada. Sada se propisuje oslobođenje oporezivanja do utvrđenog iznosa, a sve ono što prijeđe taj iznos se oporezuje kao konačan dohodak po stopi od 20%. Kako će u praksi funkcionirati. Mijenjamo 4 zakona, dakle kroz 4 zakona se proteže ova izmjena. Oni koji budu htjeli ostaviti napojnicu posebno putem POS uređaja moći će to učiniti dakle i karticom, a poslodavac će putem JOP obrasca raspoređivati te dohotke i znat će se točno tko je ostvario koliku napojnicu i na koji način se ona tretira. Hvala. Poštovani zastupnik Bakić ima riječ. **Bakić, Damir (Možemo!)** Poštovani ministre, bitna izmjena u odnosu na prvo čitanje je sada uvođenje odnosno 20%tno uvećanje poreza na konačni dohodak, dakle na dohodak od kapitale, od imovine čime se i u tom dijelu kompenzira ukidanje prireza i to svakako pozdravljam. Za to smo se uostalom zalagali i u prvom čitanju. Iz perspektive Zagreba to je de facto kao što ste i sami rekli de facto neutralno, blago povoljnije. Međutim stvar je u tome da je situacija bitno drugačija za ostalih 20 županija jer prirez tamo gdje postoji je prihod lokalne samouprave, dakle gradova i općina dok se porez na dohodak dijeli između lokalne samouprave i županije. dakle ovim načinom zapravo svim županijama će se po ovoj osnovi povećati prihod, dakle od tog poreza, od specifično tog poreza za 20%. Možete mi reći otprilike o kojoj masi novca se radi, dakle nominalno, o kojem novcu je otprilike riječ kad govorimo o prihodu županije u tom dijelu? Poštovani ministar Primorac. Ovaj ostali dio znači možda 10-ak miliona je raspoređeno na sve druge općine i gradove, a što se tiče podjele prihoda od poreza na dohodak, 74% ide, onda sam odgovorio. Hvala. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala poštovani ministre. U zadnjih nekoliko godina opterećenje porezom na dohodak više puta je smanjivano različitim intervencijama. mijenjanja pragova stopa, smanjenja osobnih odbitaka i sl. Međutim došli smo do činjenice da 2023. godine 53,5% uvoznika ne podliježe poreznim škarama i na taj način onima koji imaju niže dohotke nije moguće više povećavati plaće smanjenjem poreza na dohodak. Stoga ste odlučili intervenirati kroz sustav doprinosa na način da će se smanjiti mjesečna osnovica za obračun doprinosa osiguranicima koji imaju plaću do 1.300,00 eura. Pa evo još jednom da ponovite, iako smo to već čuli više puta, hoće li to utjecati na obračun i isplatu mirovina Poštovani ministar Primorac. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovana zastupnice. Da, mi smo odlučili upravo zbog toga što nije bilo drugoga načina da pomognemo odnosno rasteretimo one koji ne plaćaju već sad porez na dohodak odnosno nisu u tzv. poreznim škarama, napraviti taj izdatak u sustavu doprinosa za mirovinsko osiguranje i rasteretiti tim građanima doprinose i na taj način smo omogućili da upravo građanima sa najnižim plaćama kao rezultat ovih izmjena najviše rastu plaće. Naravno, poslodavci će učiniti svoj dio. Što se tiče obračuna samog, tu će biti izmjena. Dakle, obračunski će se morati malo unaprijediti informacijski sustav i sam obračun plaće jer će sada se morati uračunati taj dio izdatka koji do sada nije postojao. Međutim, to ni na koji način neće utjecati negativno na buduću mirovinu. Dakle uzimat će se u obzir kao da je plaćen u cijelosti taj doprinos za mirovinsko osiguranje i takov će se računati buduća vrijednost i visina mirovine. Hvala.

rasterećenje plaća odnosno da naši građani imaju veće plaće i da se daje autonomija jedinicama lokalne samouprave koji onda mogu u tome jednako tako participirat i sudjelovati. Pa mene zanima na tragu toga vi ste kroz izmjenu zakona i definirali najviše, najviši postotci koji mogu biti, pa je to za gradove iznad 30 tisuća stanovnika za ovu nižu stopu je 23%, za višu stopu 34,5, a za grad Zagreb je to 23,60, a za višu 35,40. Zašto se niste odlučili limitirati ili smanjiti tu višu stopu? Dakle to bi bio jedna od poruka da gradovi onda imaju maksimum do kojeg mogu ići iznad tog maksimuma ne mogu ić, da Grad Zagreb ne može ić iznad 35 odnosno ovi gradovi iznad 35. Zamislite sve zločeste gradonačelnike i svi se odluče koristiti to, dakle onda bi bio negativni efekt svega ovog. Poštovani ministar Primorac. **Primorac, Marko** Hvala lijep poštovana zastupnice. Pa gledajte, mi nismo htjeli zadirati u autonomiju jedinica lokalne samouprave na negativan način, mi smo naravno htjeli prije svega omogućiti jedinicama lokalne samouprave koje imaju za to snage, potencijala i kapaciteta da učine rasterećenje snižavanjem odnosno definiranjem tih donjih granica na 25 i 15%. Međutim, da ne bi upravo doveli gradonačelnike pojedinih gradova i čelnike pojedinih općina, načelnike općine u nepovoljan položaj upravo da se ne bi događalo ovo da neko kaže država vam je otela, središnja vlast je otela sad ste vi u problemu morate povećavat usluge itd. smo omogućili da se kompenzira taj prirez utvrđivanjem maksimalne stope poreza na dohodak, međutim ne moraju sve jedinice lokalne samouprave u maksimalnom iznosu to činiti. Mi smo zbog toga napravili manje povećanje osnovnog osobnog odbirka da im damo mogućnost da i oni politički poentiraju i ne utvrde te stope baš na maksimalnim stopama. Hvala vam lijepa. Poštovani ministre i sami ste rekli u svom uvodnom izlaganju da zapravo ovaj paket zakona ima tri osnovna i tri najvažnija cilja, prije svega povećanje životnog standarda naših građana, zatim povećanje realne kupovne moći naših građana i onaj treći vrlo važan cilj osnaživanje fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave. I upravo nekako mi se čini evo i kroz ove replike da je ovaj treći cilj osnaživanje fiskalne autonomije jedinice lokalne samouprave izazvao nekako najviše polemika. Ja smatram da ovim potezom dakle osnaživanjem autonomije fiskalne da će jedinice lokalne samouprave imati više sredstava na raspolaganju i ono što je važno naglasiti je činjenica da će upravo čelnici jedinice lokalne samouprave naši gradonačelnici i načelnici u budućnosti trebati preuzeti odgovornost za upravljanje financijskim poslovanjem svojih lokalnih sredina,

Hvala lijepo poštovana zastupnice. Slažem se s vama u potpunosti i to ističemo kontinuirano i zato me i čude kritike pojedinih gradonačelnika. Dakle, poanta demokracije nije u slobodi govora nego u preuzimanju odgovornosti pa i individualne, a onda i odgovornosti za pojedine administrativne cjeline kojima upravljate bilo to općine, gradovi ili županije. Tako da moram priznati da bi me puno više veselilo da su se gradonačelnici i načelnici razveselili ovim izmjenama odnosno ja bih to kao građanin ili eventualno danas sutra ovako mogu reći prosječan birač kada to dođe isto tako na repertoar zapitao tko je čelnik moje lokalne jedinice zašto što želi preuzeti odgovornost, a tko je čelnik zato što želi distribuirati nekakav novac koji je na raspolaganju pa onda trčati da mu središnja država to nadoknadi. **Reiner, Željko Ministre sve ste već rekli, sve ste razjasnili i ogolili do srži. U suštini ovdje se radi o čistom predizbornom marketingu. U vašem odgovoru na repliku kolegice Anke Mrak Taritaš pojasnili ste da evo vi ćete sada građanima reći Vlada vam nešto daje, ali su vam zločesti gradonačelnici koji nisu iz HDZ-ovih redova to oduzeli. A čak i da tome nije tako sve ovo je jedna šarena laža jer to mizerno, minimalno povećanje koje vi donosite već je građanima pojela inflacija, a čak i da im nije pojela inflacija to im neće donijeti niti blagostanje niti dobrobit jer u RH ne funkcionira onaj temelj, ne funkcionira pravosuđe, ne funkcionira vladavina prava.

Poštovani ministar Primorac. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovana saborska zastupnice. Opet u biti hrpa demagogije, ja moram istaknuti kako ta teza da se politički nekakvi trikovi rade ili prelijeva šuplje u prazno neću ja to sada ništa vama argumentirati detaljnije nema za to ni vremena, ali vi ćete postati svjesni najkasnije 1. siječnja ako ne ranije koliko je ovaj reformski zahvat bio značajan jedinica lokalne samouprave će napraviti porezno rasterećenje, smanjit će porezno opterećenje poreza na dohodak i to je ono što smo htjeli postići. A to da je to prelijevanje iz šupljeg u prazno to zato što ste vi možda u kontaktu sa nekim gradonačelnikom ili načelnikom koji vam je rekao da će on podići to na maksimum pa će se to tako nekako ispreliti iz šupljeg u prazno to će možda on učiniti i to će neko prepoznati. Drugi neće to učiniti, smanjit će porez na dohodak čak i ispod stopa od 20 i 30%, a ne da će kompenzirati prirez.

sa značajno manjim rashodima u smislu financiranja javnih usluga. Vi ste ovdje ciljano išli na veće gradove tamo gdje nije vaša izborna baza, to je vrlo pokvaren mehanizam i zlouporaba vlasti u svrhu izbornog inženjeringa. To je bila naravno replika, a ne povreda poslovnika pa dobijate opomenu. Kolegica Perić je isto digla povredu poslovnika. U čemu je povrijeđen poslovnik? zastupnika pa i ministra, dakle i do sada su jedinice lokalne samouprave sve mogle imati i uvrstiti prirez u svoje proračune pa mnogi to nisu iskoristili. Na ovaj način zaista se omogućava da one koje smatraju da to trebaju napravit će i dalje napraviti, one koje smatraju da imaju dovoljno prihoda to neće napraviti. I to je bila replika, a ne povreda poslovnika, pa vam moram dati opomenu, a sada će pravu repliku imat poštovani zastupnik Brumnić. ja ću još jedanput spomenuti ono što je najveći uspjeh ove Vlade, a to je iseljavanje 400 tisuća naših građana iz ove zemlje, ali sada jedno jednostavno pitanje za vas. Ovo čime se najviše hvalite, preuzimanje doprinosa na državu, bilo bi zanimljivo da nam objasnite na koga se to odnosi. Mene zanima, među onima kojima će se preuzeti taj doprinos koliko se nalazi onih

Poštovani ministar Primorac. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče, jasni su kriteriji prema kojima će se koristiti ovaj izdatak u sustavu doprinosa za mirovinsko osiguranje. Mi ne dijelimo radnike na vaše i naše, na strane i domaće, ne brojimo krvna zrnca, niti smo u Ministarstvu financija radili analizu tko će to točno biti i kojeg je porijekla korisnik ovog izdatka kojeg koristimo, smatramo da je on dobar, da on povećava dohodak neto onih koji imaju male plaće, da je to bilo suština ovih izmjena, a vama ako je to interesantno gledati tko će po nacionalnosti bit korisnik toga možete izić s tim podatkom, pa se može i o tome raspravljati.

Ovo što ministar predlaže ne čini ništa dobro radnicima, nego jednostavno trpa novce u one koji uvoze radnike u RH. Dobro, i to je bila replika, a ne povreda poslovnika, pa i vama moram dati opomenu. I sada smo završili s ovim dijelom i žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da, poštovani zastupnik Erik Fabijanić u ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, izvolite. kolegice i kolege, poštovani ministre, državni tajniče, dakle Odbor za rad je raspravljao ono što mu je u domeni, a to je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuna Zakona o doprinosima. Činjenica je da u izvješću stoji da se, da smo se pozvali na čl. 179. Poslovnika HS, dakle kao zainteresirano radno tijelo. Skrećem samo konstruktivnu pozornost na jednu stvar, a to je da čl. 3. Poslovnika sabora matično radno tijelo i radno tijelo sabora koje prati, raspravlja i zauzima stajališta o pitanjima o određenoj temi iz svog djelokruga. Čl. 83. je definirano da u djelokrugu Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo su poslovi utvrđivanja, praćenja i provođenja politike koje se odnose i na mirovinsko osiguranje. Drugim riječima smatram da je ipak Odbor za rad i mirovinski sustav matično tijelo, barem kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o ovaj o doprinosima. Neovisno o tome mi smo na sjednici imali kao izvjestitelja ovaj osobu koja je predložena od strane Ministarstva financija, a ne od Ministarstva rada. Meni je sasvim jasno da je ta materija u svakom slučaju međuresorna, prema tome ovaj nije, dakle s moje strane to nije neka primjedba u smislu spočitavanja nego samo nešto što bi trebalo uzeti u obzir kada se ubuduće raspravlja o, o takvim o takvim ipak po meni vrlo bitnim temama. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da predloženim zakonom osigurava veći raspoloživi dohodak osiguranicima po osnovi radnog odnosa koji imaju niže dohotke odnosno koji imaju nultu ili veoma nisku poreznu obvezu. To želim naglasiti, sve onoga što ste na kraju krajeva svi kao saborski zastupnici dobili u svojim, dakle što ste dobili u poštanskim pretincima naše, naše izvješće. Treba isto tako naglasiti da u samom obračunu mirovina ne dolazi do, do pomaka zato što je osnovica za obračun mirovine ostvareni dohodak, dakle ne za obračun, i za obračun mirovine, ali i za obračun doprinosa u konkretnom slučaju ovdje je riječ o obaveznom mirovinskom osiguranju. I da, dakako da se, umanjenje se propisuje za osiguranike po osnovi radnog odnosa čija je ukupna mjesečna bruto plaća do tisuću U raspravi su iznijeta različita mišljenja. Ja bih isto ovdje samo, da vam ne oduzimam previše vremena, skrenuo pažnju pogotovo na one rasprave koje su išle od naših vanjskih članova, dakle koji nemaju između između ostaloga ni pravo, ni pravo glasa. U raspravi je, time su iznijeta različita mišljenja npr. kako predloženo rješenje neće uticati na izračun buduće mirovine ako se ne promijene propisi, to je točno, ali isto tako podržana rješenja će dovesti do povećanja plaće uz ostale izmjene ovaj poreznih propisa, to se podržava, kažem najviše je ograda bilo baš oko izmjena Zakona o doprinosima, ostale mjere se više-manje podržavaju, barem po i prije svega i po, po svim, skoro svim članovima samog radnog tijela. Dio odbora smatra da je nužno povećanje plaća, a ne da država preuzima obveze umjesto poslodavaca i time narušava mirovinski sustav jer činjenica je da ovim propisom će se smanjiti prihodi od, izvorni prihodi dakle od HZMO-a. Donošenjem ovog zakona politizira se s mirovinskim sustavom jer Državni proračun preuzima obaveze podmirenja doprinosa kao što dovodi u pitanje i načelo pravednosti. Više puta je istaknuto da RH pripada zemljama EU s niskim opterećenjima na rad, a unatoč tome poslodavci isplaćuju niske plaće i traže daljnje rasterećenje ovaj cijene rada. Naglašavamo isto tako da Vlada RH kao najveći poslodavac trebala bi svojim primjerom pokazati privatnim poslodavcima i povećati plaće svojim zaposlenicima jer prostora ima. Dakle, misli se na privatni sektor, a o tome se, prilog tome je i podaci koji su vezani za dobit privatnih pravnih osoba i isto tako i ono što su primanja po osnovi poreza na dobit. Dio članova odbora isto tako drži da je ograničavajući faktor rasta plaća i niskoj produktivnosti u zastarjelim tehnologijama odnosno nedovoljnim ulaganjima u nove tehnologije, a odgovorni su za te probleme nipošto nisu radnici već poslodavci. Evo ga, s time sam zaključio, zahvaljujem. Hvala lijepa. Sada ću otvoriti raspravu o ovoj točci. Aha pardon, u ime Kluba MOST-a, u ime Domovinskog pokreta zatražio je stanku poštovani zastupnik Davor Dretar Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući. Poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege, u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta tražim stanku da još jednom izrazimo, pa možemo za početak reći pitanje što je ovo? Neki ga nazivaju poreznim paketom. To smo mogli čitati u medijima. Poštovani gospodin ministar nazvao ga je poreznom reformom, obrazložio je i nekoliko razloga zašto je tome tako. Kolegice i kolege neke iz oporbe nazvali su ga mazanjem očiju. No, ono što je bitno što mi iz Domovinskog pokreta vidimo u ovom paketu zakona jest da on ide prema onome što je i rekao sam ministar, a to je poboljšanje uvjeta života građana kroz povećanje osobnih dohodaka, kroz ajmo to tako reći ljepši i pozitivniji život ovdje kroz gospodarstvo, kroz olakšavanje rada jedinicama lokalne samouprave. No, moramo primijetiti još uvijek da zakon odnosno ova grupa zakona promašuje podržati ono što je istinski treba. Dakle, za početak kao što sam i rekao u replici poštovanom gospodinu ministru Primorcu trebamo jako raditi na populacijskoj demografskoj politici. Tu je ovaj set zakona naročito kroz Zakon o porezu na dohodak morao biti puno, puno jači i konkretniji. Između ostalog zaboravili smo, a nadam se da predlagatelj neće u nekim budućim zakonima ne radimo dovoljno na potpunom kresanju parafiskalnih nameta koji još uvijek u Hrvatskoj posebno opterećuju poduzetnike, a oni su ti kao što je rekao poštovani kolega Lalovac koji ustvari trebaju dizati primanja svojih zaposlenih i na taj način povećati standard hrvatskog čovjeka. Razmislimo još jednom o smanjenju oporezivanja rada, a povećanju oporezivanja imovine. Eto, to je moj prijedlog našim predlagateljima. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Želite li 10 minuta stanku ili ne? Hvala lijepo, onda ćemo nastaviti. Kao što sam rekao otvorio sam raspravu, pa će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovana zastupnica najprije Selak Raspudić, a zatim poštovani zastupnik Troskot. Najprije poštovana zastupnica Selak Raspudić, izvolite. Prije svega želim reći da mi neke stvari u ovom zakonu koncepcijski nikad nisu bile jasne i to se ne odnosi samo na ove zakonske promjene nego na sve zakone o porezu na dohodak koje su donosile i prijašnje vlade. A te koncepcijske nelogičnosti na osobit način dolaze do izražaja upravo u današnjem vremenu rasta cijena i visoke inflacije. Stoga ću krenuti od nekih osnovnih i jednostavnih stvari u ovom zakonu kao što je primjerice način na koji se utvrđuje visina osnovnog osobnog odbitka. Naime, osnovni osobni odbitak uvijek se u Zakonu o porezu na dohodak određivao kao fiksni odnosno nepromjenjivi iznos koji se potom primjenjuje kroz određeno dulje ili kraće razdoblje. Aktualnim zakonom osnovni odbitak utvrđen je tako u iznosu od 530 eura. Taj iznos nepromijenjen od siječnja 2021. i bit će na snazi do siječnja 2024. godine kada će ako se ovaj zakon usvoji ovako kako je napisan taj iznos narasti s 530 na 560 eura, dakle za 30 eura. Istovremeno ako provjerite kolika je bila inflacija u periodu od siječnja 2021. do danas vidjet ćete da je inflacija u tom vremenu prema službenom kalkulatoru Državnog zavoda za statistiku iznosila čak 24%. Dakle, kada sam upozorila ministra Primorca da retoričkim smicalicama na neki način muti vodu mislila sam na način na koji relativizira sve i konstruktivne prijedloge koji dolaze iz oporbe pojednostavljujući našu kritiku nazivajući je time da smo jednako nezadovoljni, ali i na činjenicu da kada ministar financija odnosno ova Vlada općenito komunicira o inflaciji hrvatskim građanima ona najčešće govori otprilike o 10%-tnoj inflaciji pa često i o manjem broju jer se referira na neko kraće vremensko razdoblje. I ona što prosječan čovjek kad čuje 10% čini mu se da to nije u skladu sa stvarnošću koju doživljava i udarom na svoj džep, ali da to ipak nije toliko nepodnošljivo. Međutim, stvarna brojka koju bi bilo pošteno svaki put reći našim građanima to da su unatrag 2 godine službeno izgubili četvrtinu svojih prihoda jer to je stvarna inflacija u protekle 2 godine, a kome je to toliko porasla plaća. I zato ljudi imaju osjećaj da su u neskladu službene brojke i realnost njihovog života. Stalno se vade obračuni inflacije za pojedino kraće razdoblje da bi zvučalo kao da je inflacija manja. Ne, u 2 godine izgubili smo četvrtinu prihoda i to treba jasno reći. I to je poražavajuće za svakodnevni život, govorim o potrošačkoj košarici svih naših građana. I kada ministar nastavlja mutiti vodu sa konstatacijama poput evo rekli ste ako se ne varam kolega Bernardić je spominjao uslugu vodoinstalatera ili neki slični obrt sada ste rekli da su im previsoka primanja, a istodobno ste rekli da si ih ljudi ne mogu priuštiti i onda je ministar ovako stao i rekao čekajte malo! Jel' ljudi imaju previsoke plaće ili preniske plaće? E vidite to su retoričke smicalice da bi se sa vlastitih leđa skinula odgovornost. Jer u čemu je stvar? Naravno, svatko onaj tko ovisi o tržištu i tko sam određuje visinu svije plaće odnosno naknadu koju može dobiti za rad pokušao se uskladiti sa inflacijom. Neki od njih koji mogu lovili su u mutnom, pa i zaraditi na uvođenju eura i inflacije. I tako su građani danas svjedoci da su gotovo sve usluge narasle za 20, 30% i nadalje. Istodobno ne mogu biti ni ljuti na one koji su im naplaćivali te usluge, jer ti ljudi isto osjećaju, život im je skuplji za jednu četvrtinu njihovih prihoda koja je izgubila na vrijednosti zbog inflacije. Međutim, onaj a to je većina građana Republike Hrvatske koji ne može utjecati na visinu svoje plaće blagajnica ili radnica u Konzumu koja ovisi o svom šefu, učiteljica ili odgajateljica u vrtiću e ti ljudi si sada ne mogu priuštiti nove cijene obrtnika koji vrijede na tržištu, koji imaju pravo tražiti više i koji su digli cijenu svojih usluga. Pa kad vam jedan ministar financija dođe kaže pa čekajte ljudi imaju previsoke ili preniske plaće, ne razumijem što mi hoćete reći, onda se on svjesno pravi nemušt i ne uzima cjelinu našeg društva u obzir, a cjelina je sljedeća. Ljudi su itekako mnogo izgubili u posljednje dvije godine i zbog tolike akumulirane inflacije ne mogu si priuštiti većinu usluga koje su ranije mogli, a hranu da ne spominjem, to je svima dobro poznata činjenica. Premda je inflacija pojela ogroman dio vrijednosti našeg zarađenog novca tijekom posljednje tri godine ni Vlada, ni nadležno ministarstvo financija nisu prstom mrdnuli da inflaciju i to je najbitnije priznaju kao porezno relevantnu činjenicu, a to ne čine ni danas. Jer da su doista htjeli pošteno i potpuno i na cjelovit način uvažiti činjenicu da je građanima inflacija obezvrijedila njihove plaće i druge dohotke, onda bi u najmanju ruku korigirali iznos osnovnog osobnog odbitka za službenu inflaciju pa sada ne bismo govorili da se odbitak povećava za slabašnih 30 eura nego bismo ga povećali za 120 eura, odnosno gotovo 1000 nekadašnjih kuna. Dakle, to je način na koji ljudima rastu plaće i to je jedini način. Hajmo biti realni. Možemo mi sad govoriti treba smanjit potrošnju i ulaziti u neke sofisticiranije mehanizme koji će suzbiti načelno inflaciju, ali ljudi u svom životu nemaju vremena za sofisticiranost jer ne mogu dočekati njezine rezultate. Oni trebaju preživjeti od danas do sutra i da bi to mogli, da bi se mogli nositi sa ovom inflacijom njima trebaju rasti prihodi. Mi se ne zalažemo od jučer za povećanje osnovnog osobnog odbitka. I ranije smo govorili o iznosu od 5000 kuna, ali u ovoj situaciji ovakve inflacije ono što minimalno tražimo je da kada već svi nagrizaju plaću naših građana i oni su osiromašili 24% u protekle dvije godine da barem onda ova Vlada u onoj mjeri u kojoj može utjecati na njihove prihode ne bude ta koja će se dodatno bogatiti ili kako to naš ministar voli eufemizmom nazvati redistribuirati njihov novac. Hajde vi uskladite iznos osnovnog osobnog odbitka za stopu inflacije za 120 eura da barem naši građani ne budu u boljoj situaciji kao što smo se mi prethodno zalagali kada smo govorili o 5000 kuna prije ove podivljale inflacije, nego da barem budu u situaciji u kakvoj su bili prije ovog inflacijskog udara. Je li to doista previše? Svi mehanizmi moći jednako kao i sva odgovornost u rukama su aktualnog ministra financija i ove Vlade. Jer kada vi kažete mi ćemo povećati tek za 30 eura vi se na neki način rugate u lice našim građanima. Oni to na svojim plaćama neće osjetiti. Ne mora država koja je već kroz PDV zaradila gotovo milijardu kuna više nego ranijih godina na ovoj inflaciji dodatno uzimati od plaća naših građana. Pa stanite malo, recite im istinu, izgubili su četvrtinu prihoda. Osjećaju to ljudi ionako na svojim džepovima i vratite ih barem vi u onom dijelu na koji možete utjecati, a ne možete utjecati na plaće obrtnika svih ostalih usluga, pa ni na sve cijene u dućanima u onu mjeru koja je vaša odgovornost vi se odreknite svog dijela kolača. To je ono što dugujete građanima Republike Hrvatske i mi vam ovdje dajemo konkretan, konstruktivan i razrađen prijedlog o kojem se iznosu radi. osobni odbitak prema našem prijedlogu treba se povećati sa 530 eura, na 120 eura da bi se uskladio sa aktualnom inflacijom. Sličan i zapravo istovrsni problem imamo i sa određivanjem iznosa dohotka, tj. porezne osnovice od kojeg se primjenjuje niža stopa poreza na dohodak. Premda nam Vlada nudi povećanje tog praga, s time ste se također pohvaliti, sa 47 780 na 50400 eura. To ipak ni približno ne pokriva prethodnu inflaciju, jer kada bismo nju ukalkulirali u ove porezne izmjene taj prag bismo povećali za barem 10000 eura. U tom smislu naše je prijedlog Vladi i Ministarstvu financija da u zakonu propišu automatski mehanizam usklađivanja ovih iznosa barem sa službenim stopama inflacije kako bismo kod oporezivanja dohotka uvažili stvarnost, a ne da građane koji već plaćaju visoku cijenu inflacije, pa i kod povećanih prihoda od PDV-a još dodatno i nepošteno oporezujete kao da inflacije nema. Sljedeće pitanje koje bi htjela otvoriti vezano je za ovaj Zakon, premda ga ove izmjene ni na koji način adresiraju, ne adresiraju i ovo je naš iskorak i konstruktivni prijedlog načina na koji bismo mi olakšali život naših sugrađana s posebnim naglaskom na obrazovane mlade stručnjake. Riječ je o poreznim povlaštenjima koje uživaju naši mladi sugrađani do 30 godina. Radi se o mjeri koju jest uvela ova Vlada i za koju mislim da je bila dobra. Međutim, onako kako je ta poticajna mjera napisana u zakonu, ipak stvara nejednake učinke prema mladim ljudima. Naime, kao što znamo, mladi koji uđu u svijet rada prije 26. rođendana praktički ne plaćaju porez na dohodak koji ostvare, tj. uživaju 100%-tno porezno Također, naši mladi sugrađani od 26-30 godina uživaju 50%-tno oslobođenje od svoje porezne obveze poreza na dohodak i premda je to dobra mjera ipak treba primijetiti da mladi koji se nakon srednje škole odluče na studij, veći dio ovog vremena između svoje 18. i 30. godine neće moći uživati u propisanim poreznim oslobođenjima za razliku od onih koji su ušli u svijet rada odmah nakon završetka srednje škole. To niti je fer niti je dobra poruka mladim ljudima. Danas prati studijski programi traju najmanje 5 godina, a tu ne uračunavamo one koji idu na magisterije odnosno na doktorate koji se dodatno usavršavaju. Toliko se samo slušaju predavanja, to je, ako sve prođe u redu, najmanje 6 godina studiranja. Činjenicu da je to tako, treba uvažiti i porezno te propisati da i oni naši mladi sugrađani koji su studirali trebaju uživati puni raspon ovih poreznih povlastica najmanje 10 godina od ulaska u svijet rada. Ovo je naš konkretan prijedlog porezne reforme, iskorak koji nudimo i doprinos društvu u smislu poticanja visokog obrazovanja i time jednakog poreznog rasterećenja za sve one koji nisu ranije zbog dodatnog obrazovanja imali priliku uživati te privilegije. Ono na što ću se još posebno osvrnuti odnosi se na temu kojom smo se jedini sustavno bavili u ovom sazivu Sabora, pa i predložili rezoluciju o umjetnom inteligenciji za koju se nadamo da će doći na dnevni red, a to je osnaživanje, ali i reguliranje IT sektora. U tom smislu se želim osvrnuti na model po kojem u ovom Zakonu oporezujemo opcijsku kupnju dionica, a uskoro i opcijsku kupnju udjela u trgovačkim društvima. Želim skrenuti pozornost da su neke europske države već odavno primijenile drukčiji model oporezivanja u kojem se opcijska kupnja dionica odnosno udjela ne oporezuje u trenutku iskorištavanja opcije nego tek kada takav stjecatelj odluči to prodati, tj. općenito otuđiti svoje dionice ili udjele, a u nekim poreznim sustavima takav stjecatelj dionica ili udjela čak može biti i oslobođen porezne obveze ako dionice ne otuđi prije nego istekne neki određeni rok, primjerice, 3 godine od stjecanja. Hrvatska trenutno spada u onaj krug europskih država koje opcijsku kupnju dionica oporezuju u trenutku iskorištavanja opcije i to je, koliko je meni poznato, najčešći model, ali me svejedno zanima i žao mi je što je ministar otišao jer on ima priliku aktivno sudjelovati u ovoj raspravi, je li Ministarstvo financija pomišljalo da u nekom trenutku krene u ovom drugom smjeru prema primjerima države poput Estonije jer mi snažno i vjerujemo to da Hrvatska može osnažiti svoj gospodarski sektor time što će prepoznati vrijednost, dodatnu vrijednost koju stvaraju naši jednorozi i cijelo IT tržište i među ostalim, to može učiniti i kroz način način oporezivanja opcijskih dionica. Zaključno, htjela bih se ukratko osvrnuti i na prijedlog koji je izazvao najviše polemike, a to je ukidanje prireza i uvođenje mogućnosti da naše općine i gradovi samostalno u zakonskim rasponima određuju porezne stope poreza na dohodak. Smatram da ima smisla ovakav prijedlog. Ako znamo da je prihod od poreza na dohodak decentralizirani prihod koji u najvećoj mjeri pripada općinama i gradovima, onda je logično da općine i gradovi trebaju imati veće mogućnosti utjecaja na visinu tog poreza. No ipak, na neki način strši da se takva mogućnost ostavlja i u tom grmu leži zec samo za opće stope poreza na dohodak, koje se u najvećoj mjeri primjenjuju na dohotke od nesamostalnog rada odnosno ono što kolokvijalno nazivamo plaćom, dok takve slične mogućnosti ne postoje kod drugih oblika dohodaka, poput dohotka od imovine ili dohotka od kapitala, a bilo bi itekako interesantno vidjeti kakve bi se porezne politike vodile na lokalnim razinama kada bi lokalne jedinice imale još više utjecaja na porezni sustav i koje bi porezne politike u tom slučaju bile najuspješnije. Ovo je osobito važno kada govorimo o stambenim politikama jer su različiti gradovi u različitim dijelovima Hrvatske, s obzirom i na utjecaj turizma u različitoj situaciji. Ovo je naš konkretni, konstruktivni doprinos ovoj raspravi, izrazit ćemo ga i kroz amandmane i nadamo

Mi ćemo dodatni doprinos našem proračunu dati na način da smo postavili zastupničko pitanje koje je vezano na aferu koju smo otkrili na aktualcu sa premijerom, a to je da član Uprave HEP-a je kupio stan ni manje ni više nego od Pave Vujnovca, pa nas interesira, s obzirom da evo, sad je iz više izvora došlo da je taj stan bio kupljen po povoljnijoj cijeni, evo poslali smo upit Ministarstvu financija pa da nam odgovorite koliko je zakinut proračun RH i da se na toj malverzaciji odnosno porez na prometu nekretnina, dakle da se taj novac onda u slučaju da je to stvarno istina i vrati u hrvatski proračun. Drugo, ministar financija je rekao, dosta se manipulira sa tim podatkom da je udio duga u BDP-u da pada i to je istina, dakle to je istina, međutim, apsolutno dug raste. Evo, zadnji podatak s e-bizz ekonomije, sa HNB-a govori da zapravo nam dug apsolutni raste jer mi stalno izdajemo nove trezorske zapise, obveznice, itd. To su podaci koji se uspoređuju onda sa prošlom godinom, a s druge strane, kad toliko se hvali silovito sa tim gospodarskim rastima koji su veći od Europske unije itd., treba uć uvijek malo dublje u analitiku zbog čega je taj rast. I kad se pogleda najveći rast u drugom kvartalu je bio zapravo zbog financijskih transakcija. 25% je porastao BDP na tom dijelu. Zašto? Jer Vlada RH odnosno Ministarstvo izdaje obveznice i trezorske zapise da bi se to sprovelo na financijskom tržištu treba doć jedna od banaka koja će sprovest cijelu tu operaciju i za to dakle naplatiti svoje usluge. U tom trenutku Ministarstvo financija izdaje račun, šalje ga, odnosno banka šalje račun za svoje usluge prema Ministarstvu financija, a taj račun se onda knjiži kao dodatna usluga koja je pospješila odnosno povećala BDP. To je čisti rikardo baro efekt, istiskivanja privatnog novca za financiranje deficita, što nije ništa neviđeno u hrvatskoj praksi s obzirom da je to vidljivo i kod mirovinskih fondova, pogotovo drugi stup gdje se novac svih nas onda ulaže u obveznice hrvatske Vlade. Prema tome ovi silni rastovi dakle BDP-a prije svega dakle govorimo o izdavanja obveznice dodatnog zaduživanja što su naplatile banke pa su povećale BDP, a s druge strane inflacija kao takva je povećala BDP koji će se sad izraziti, vidjet ćemo mi to 01.01. na šta, najavljuje ministar kako će to izgledat, s obzirom da tek sad dolaze rashodovne stavke u predizbornoj godini kada će krenut potrošnja koja neće bit dostatna pa ćemo se dodatno zaduživat i dodatno će to platit naši građani. Bilo da to platili preko inflacije bilo da to platili preko kamata koje će biti itekako skupe. Drugo, kad ste tako hrabri u tim poreznim reformama, šta ne smanjite razrede poreza na dohodak. Sad ste to svalili na lokalnu samoupravu, kako biste u predizbornoj godini onda mogli svaljivat to kako vi to na lokalnim sredinama ne smanjujete. to, to je ono što ste vi napravili. Evo, naš Bulj u Sinju, moramo ga pohvalit nema prirez i neće imat s tim problema, s vašim napadima. Ali s druge strane neke sredine će imat. Treće, ako je to stvarno tako mi gledamo i rashodovnu stranu. Gdje je ovaj novac koji vi kao dajete, dakle kao dajete, a onda višestruko više uzmete. I to vam izgleda kao jedan Grinch koji vam uzme Božić i to višestruko više vam uzme al onda dolazi tzv. Djeda Božićnjak odnosno Djeda Mraz u vašem slučaju i kao po malih bombona ili tako nešto i vi ljudima dajete, vi ma, vi ma, Ali zapravo ne dajete vi ništa. Ljudi su to vidjeli, dakle sad u zadnjim novinama šta je izašlo van čak i novine koje su vam sklone kad se pogledaju regionalni portali, kad se ispituju ljudi, ljudi vide da nisu ništa prosperirali vezano sa vašim mjerama. I treće dakle gubite jako velike novce i ne naplaćujete u lokalnim sredinama komunalne doprinose, poreze i naknade za električnu energiju.

Poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege,

Sada će u ime Kluba zastupnika MOŽEMO govoriti poštovani zastupnik Damir Bakić, izvolite.

Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite. Dobar dan svima. Bilo bi lijepo da je ministar s nama, ali ministar ovog resora nema običaj ostati duže od onog nužnog u Saboru, Nakon ove mini reforme Hrvatska, bez pretjerivanja, može promijeniti svoj turistički slogan u porezna oaza za bogataše, a tamnica za siromašne i one koji žive od svojeg rada. To je sažetak i ovih, kao i niza prethodnih poreznih reformi. Naime, prema zadnjim podacima službene statistike Eurostata iz 2021. g., hrvatski porezni sustav je u usporedbi s poreznim sustavima drugih EU zemalja uistinu pobjednik u kategoriji Superhik porezni sustav od svih europskih zemalja, hrvatski porezni sustav najviše porezno opterećuje siromašne. Dakle prvi smo u Europi po porezu na dodanu vrijednost. Taj porez u najvećem omjeru puni proračun u odnosu na druge poreze, 80% proračuna se puni iz PDV-a, ne iz poreza na kapital, ne iz poreza na 3., 4. 5., 25. nekretninu, ne od Grlića Radmana, ne od novopečenih bogataša poput Željke Markić koja kupuje 6 nekretnina zadnjih godinu i po', ne, već od penzionera i od onih koji žive od svog rada koji u svakoj kupovini, svaki puta kada uđu u hrvatski dućan ostave 25%. Dakle, ono što je ovdje bitno naglasiti, ovakav omjer punjenja proračuna ne postoji nigdje u Europi. Svugdje bogati sudjeluju puno značajnije u punjenju proračuna nego kod nas. Tako je ministar danas i potvrdio da je PDV regresivan porez, ali je isto tako rekao da bogati također, troše. Pa ministru poručite da bogati isto tako, troše, je li, bogati isto troše, ali dvije su stvari vezano uz tu tvrdnju. Prva je ta da one siromašne ta potrošnja puno više opterećuje nego one bogate, znači osnovna potrošačka košarica, temeljna znači potreba svakog nije isto kao oporezivanje dohotka od kapitala Grlića Radmana koji će, nit kopao nit orao nit se oznojio platiti samo 12% odnosno već je platio na svoju dobit od 2 milijuna eura, a svaki hrvatski umirovljenik će platiti 25% na većinu proizvoda kad uđe u dućan. Dakle druga stvar koja je bitna kad kaže ministar i bogati troše, je ta da bogati slabo troše kod nas. Dakle bogati akumuliraju svoje bogatstvo i to pokazuje sve statistike, to pokazuju statistike koje neredovito i nerado HNB nam objavljuje, zašto smo tražili kao Radnička fronta, a izgleda čak i uspjeli u tome, u tom nevjerojatnom pritiskanju s naše strane od početka mandata, pa su se udostojili i navodno će od kraja ove godine svake godine nam podastrijeti tzv. koncentraciju štednje, podaci o koncentraciji štednje nam pokazuju koliko su bogati još više akumulirali bogatstva u štednji pa ćemo dobiti dobiti podatak koji će vjerojatno biti dosta šokantan jer zadnji podatak imamo iz 2014. g. koji kaže da je 1,7% ljudi u Hrvatskoj u posjedu preko 40% ukupne štednje bilo prije inflacije, prije korone, prije krize. Tako da, Grlić Radman ne investira, znači kao i mnogi drugi, on i ne zna da on ima 2 milijuna eura na računu, on je te novce zaboravio, toliko o tom mitu trickle-down ekonomije koju je nama ovdje promovirao danas i ministar koja kaže, dajmo im pa će i nama biti bolje. Dajmo samo bogatima pa će oni investirati, to je klasična, znači mantra kapitalističkih trbuhozboraca koja je dakle bila popularna s usponom neoliberalizma i koja se nametnula i još se uspješno održava još i dandanas u Hrvatskoj, da smanjivanje poreznog opterećenja onih koji najviše zarađuju i koji posjeduju najveće bogatstvo je od šireg društvenog interesa, da će akumulacijom bogatstva bogati biti motivirani da ulažu i da investiraju i da riskiraju, od nastupa neoliberalizma početkom 80-ih činjenice pokazuju, nadnice, realne nadnice za radnu većinu ili stagniraju ili padaju, socijalne usluge država blagostanja su srozane, tako da su danas gotovo svi porezni sustavi kapitalističkih ekonomija bitno bitno manje progresivni nego prije nastupa neoliberalizma, ali isto tako, nakon zadnje krizne 2007./2008. dolazi do opovrgavanja tih neoliberalnih mitova o deregulaciji slobodnom tržištu i rezanju poreza i sve je raširenija društvena svijest o društvenoj nepravednosti i iracionalnosti tih ekonomskih nejednakosti i koncentraciji u rukama, bogatstva u rukama manjine te se i iz Europe zagovara povećavanje progresne progresije, porezne progresije. Dakle poreznog rasterećenja onih koji ostvaruju najmanje dohotke, e sad, kad smo utvrdili koja je neka ideološka potka ministra koji nam ovdje kaže, neće biti snižavanja mirovina, odnosno izmjene doprinosa, kaže ministar, neće utjecati na smanjenje mirovina jer, citirat ću, državni proračun će kompenzirati manjak kada to ministar kaže, onda trebamo biti svjesni što to zapravo znači. To znači da nama ministar poručuje, siromašni će financirati siromašne. Proračun će se puniti i tako ćemo kompenzirati manjak, a proračun se puno upravo najregresivnijim tipom poreza koji nigdje u Europi nije u tom omjeru napunio proračun kao što je napunio kod nas. Imamo jednu od najviših stopa PDV-a, što je i ministar sam nekoliko puta ponovio. S druge strane, što se dešava s oporezivanjem bogataša? Imamo niske porezne stope na najviše dohotke od rada, ajmo krenuti od toga, znači 5, 6, koliko već reformi, 5 Marićevih reformi koje pokojni profesor Ivo Bičanić nazvao reformama za sitnu buržoaziju, petite bourgeoisie reforme su sve od reda rezale stope na porez najviših dohodaka. Znači oni koji najviše zarađuju su bili najviše nagrađeni tim reformama Marićevim, što se ovdje i nastavlja. Inače, marginalna .../nerazumljivo/... u 90-ima je bila 56%, da bi danas bila 30%. Znači oni koji imaju najviše plaće, najmanje, sve češće manje i manje plaćaju. Druga stvar, vidi vraga, imamo vrlo niske poreze na dohodak od kapitala. Oni poput Grlića Radmana zarade ne mrdnuvši prstom 2 milijuna eura i na to plate 10, sad će platiti 12%, jer je ministar velikodušno dignuo tu stopu, a inače, usput rečeno, čisto po njegovoj neoliberalnoj teoriji se porezne stope dižu u doba kada nema krize, a ne u doba kada je kriza, tako da i ovo sadašnje dizanje te stope sa 10 na 12, pa i po njegovoj znači teoriji nije opravdano, a onda kad smo bili u blagoj konjunkturi, šta je šta je radio ministar financija Marić, snižavao je porezne stope na kapital, redom iz jedne u druge, u drugu poreznu reformu. Dakle dok će svaka umirovljenica odlazeći u dućan platiti 25% poreza na svaki, većinu proizvoda, Grlić Radman je platio samo 10, ubuduće će morati 12%. Dizanje kamatnih stopa na dohodak od kapitala dakle za mizernih 2%, čemu sada svjedočimo još uvijek je 3% niže od preporuke svjetske stope, Švicarci su, naime, upravo na referendumu izglasali podizanje stope poreza na dobit sa 11 na minimalnu svjetsku stopu, kako većina promovira i zastupa, od 15%. Znači mi s druge strane potenciramo gomilanje štednje, mi s druge strane potenciramo rast bogatstva, mi s druge strane potenciramo bogataše, to je porezni sustav krojen za njih. Inače, prema globalnom izvješću o bogatstvu, u 2023. g. u Hrvatskoj oko 20 tisuća bogatih posjeduje financijsku imovinu u vrijednosti između 250 tisuća i milijun dolara, dok oko 4 100 bogatih posjeduje financijsku imovinu između 1 i 20 milijuna dolara. Njih se oporezovati pretjerano neće. Ne oporezuje se u nas ni vlasništvo i prijenos imovine koju gomilaju bogataši, mi nemamo porez na nekretnine. Porez na nekretnine je više puta najavljivan da će se uvesti. Time se više puta uvela i rasprava o tome da li je to potrebno ona se u tri navrata skoro pa je uveden, ali se od njega odustalo iz jednog također razloga što mi imamo kao i Rumunji najveći broj nekretnina u vlastitom vlasništvu. Zašto? Pa zbog naslijeđa socijalizma. I ono što ću kasnije predložiti, a to je porez na bogatstvo. Svakako nadilazi ono što je možda bilo u ovom porezu na nekretnine problematično, a to je da se oporezuje srednja klasa koja je iz našega socijalističkog naslijeđa baštinila te vikendice. To je ono što treba svako izbjeći, treba oporezovati one najbogatije. No, mi ne oporezujemo nikoga, nego podržavamo rentijersku ekonomiju, potenciramo akumulaciju. U Rijeci recimo samo za ilustraciju imamo 15000 praznih stanova i potenciramo, dakle na taj način i rast cijene nekretnina i rast cijene najma. Kod nas se mlade obitelji i mladi jedva mogu dočepati vlastite nekretnine, otići od roditelja i osamostaliti se. Dakle, nadalje imamo neadekvatni porez na nasljedstvo i darove. Porez na nasljedstvo je također regresivnog karaktera, ima samo dvije stope, četiri posto na vrijednost pokretnina, novca, vrijednosnih papira iznad 50000 kuna, 3% tržišne vrijednosti nekretnine i reguliran je kroz dva zakona Zakon o lokalnim porezima i Zakon o porezu na promet nekretnina. Porez na nasljedstvo pokretnina i nekretnina tog poreza su oslobođeni bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju, te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu sa umrlim ili darovateljem. Ukratko dakle bogati nasljeđuju i prepisuju imovinu bez nekog bitnijeg oporezovanja. dakle ovaj ministar je odustao od poreza na ekstra profite iako su banke i trgovački lanci kao i drugi itekako profitirali. Inače i Italija i Slovenija idu upravo prema porezovanju banaka koje su stekle stekle profit isto tako ni kopale, ni orale. Povećale su, dakle sa jedne strane kamate na kredite, a kamate na depozite drže niskima i ostvaruju ekstra profite bez da išta, dakle sami rade. Ali kod nas ministar od toga naravno odustaje. Ovdje nam u govoru govori o načelima solidarnosti, supsidijarnosti, o socijalnom tržišnom gospodarstvu itd. itd. Ali zapravo uopće ne misli mijenjati porezni sustav koji je iznimno nepravedan, koji oporezuje najsiromašnije, a najmanje najbogatije. Da skratim, porezna politika koju predlaže Radnička fronta, koju predlaže progresivna ljevica je uvijek pravedna, progresivna porezna politika. Progresivna porezna politika je, znači usmjerena većoj pravednosti poreznog sustava. Ono što smo mi predložili je porez na neto bogatstvo. Isto tako čak iz ovog okvira ministrovog, dakle neoliberalnog okvira je to opravdano zato što OECD znači predlaže i sugerira da je u ovakvoj strukturi našeg poreznog sustava gdje nemamo uveden porez na imovinu, porez na nekretnine i porez na nasljedstvo i darove koji nije adekvatno reguliran upravo uputno uvesti porez na bogatstvo dočim tamo gdje su ove vrste poreza regulirane OECD kaže nema potrebe za porezom na bogatstvo. Kod nas bi to itekako imalo smisla. Ponavljam i ono što sam rekla za porez na nekretnine. Zašto? Zato što bi dobra zamjena to bila porezu na nekretnine jer se njime oporezuje višak jel' nekretnina i tu većina kućanstava nema razloga za bojazan, jel' da će se njih oporezovati, jer je porez na neto bogatstvo uistinu usmjeren na one najbogatije. Naš je prijedlog, znači da taj porez i jako mi je žao da ministar nije imao uopće potrebe niti jednom riječju se osvrnuti na vrlo jasno moje pitanje, naravno da ga predsjedavajući nije niti upozorio da nije odgovorio na pitanje, o tome što misli na porezu na bogatstvo ako ga OECD tako definira i ako smo ga i mi predložili. Ali nije čudno da nije na to reagirao, jer je sve što radi zapravo porezni sustav za najbogatije. Ovdje smo mi predložili, dakle kao neku granicu za porez na bogatstvo 700000 eura što je deset puta uvećani iznos medijalne vrijednosti realne imovine hrvatskih kućanstava kako je utvrdila zadnja anketa o potrošnji i financijama kućanstava. Također smo zamislili i izbjegavanje, ono klasično izbjegavanje plaćanja poreza promjenom državljanstva predlažući znači da se destimulira pokušaj izbjegavanja poreza da se po uzoru na SAD porezni obveznik ne definira prema rezidentnosti već prema državljanstvu, a također smo predvidjeli i mogućnost da se netko odrekne državljanstva po uzoru na SAD gdje bogataši ne mogu izbjeći porez jer se ne mogu odreći državljanstva bez da plate porez na ekspatrijaciju što bi po nama trebao biti u visini 40% njihove imovine. Dakle, ono što jest prijedlog nije se na to osvrnulo. Srećom ministar ima obvezu da kada predloži nekakav prijedlog i koji dolazi sa naše strane morat će se pismeno o tome očitovati. Ono što je nama bitno, je da na kraju naglasim da je sve što je ovdje ministar rekao stvarno praktički potvrdilo da je riječ o Superhik reformi koja ide na one najbogatije i i spašava najbogatije a opet i opetovano oporezuje one najsiromašnije. Ukoliko mislimo nešto promijeniti porezni sustav se mora koristiti u korist onih najsiromašnijih, a one najbogatije prisiliti da sudjeluju društveno, solidarno stvarno i pravedno u dijeljenju svih mogućih financijskih tegoba onih najsiromašnijih. U ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista vrijeme će podijeliti poštovani zastupnici Zurovec i Bajs. Najprije poštovani zastupnik Zurovec, izvolite. Zahvaljujem. Poštovane zastupnice i zastupnici uvijek sam zagovarao politiku da je manje-više. Ako imate manje namete, ako vi raširite poreznu bazu, a ta baza je slabo ili ajmo reći, blago oporezivana, prihodit ćete više. A primjera ima mnogo. Jedan samo mali primjer je unutar Zagrebačke županije, grad na čijem sam čelu, Grad Sveta Nedelja. Naime, bio je nekoliko godina pristan prirez kao jedan dodatak na porez na dohodak, kad smo ga ukinuli, čak smo na koncu imali i više financija. Ono što treba tu naglasiti da osim toga što nemamo prireza, a nismo jedini, tu je naravno i Grad Samobor odmah pored nas, imate besplatan parking, nema plaćanja, a na koncu, imate i besplatan prijevoz za sve ljude koji god nam dolaze, bez obzira da li vi živite u Svetoj Nedelji ili dolazite iz neke druge sredine. Napomenut ću još jedanput, besplatan parking, besplatan prijevoz, a na koncu konca, nijedna komunalna usluga nije patila. Kod nas je sve pokošeno, kod nas je sve uredno, ništa ne kasni, drugim riječima, sve je onako kako bi u principu u jednoj uređenoj sredini trebalo i funkcionirati. Na koncu konca, zato i zagovaramo to da se rad rastereti. Zbog čega? Na koncu konca, prirez, tj. onaj dodatak koji ste imali vam je jednostavno prihod koji vi možete usmjeriti kako god želite. Drugim riječima, on nije ciljan. Imate komunalne naknade, imate komunalne doprinose. Doprinosi su za izgradnju, naknade su za održavanje, bilo prometnica, parkova, groblja ili naravno, javne rasvjete. Na koncu konca, kada god imate jedan porez, znači poreze vi možete usmjeriti u bilo kojem smjeru. Ono što bi definitivno tu trebalo gledati da se naravno, rad rastereti i ukoliko netko ima prostora u proračunu, da naravno, rastereti plaće svojih žitelja i svojih sugrađana. Treba naglasiti da uvijek kada god država radi također, jedno rasterećenje kao što se to sada predstavlja, to nikad nije rasterećenje na svoj račun. Sjećam se da je bilo već u nekoliko navrata i povrata poreza za mlade, di praktički ste dobili jedan dio financija u gradski proračun, a ostalo ste morali pokrivati sami iz svojega proračuna i na koncu, ako niste imali dovoljno, onda ste mogli dobiti zajam od države. To je onako, ja vama kažem, daj si kupite auto, ali u principu, financirat ćete si ga sami i ja ću to predstaviti kao poklon, pa to baš i nije neki poklon ako sami morate ga financirati na koncu svega, sami sebi pokloniti. Također, tu treba naglasiti da se tu u načelu sama središnja država koja drži 80% financija ne odriče ničega, ako se država ne odriče ničega i ako se tu ne rasterećuje, onda to ne možemo nazvati reformom nego nekakvom sitnom korekcijom kojom se možda želi obračunati s nekim političkim neistomišljenicima. Bez obzira na sve to, uvijek pozdravljam ako se ide u smjeru rasterećenja ili barem pružanja mogućnosti rasterećenja naših ljudi koji nas na koncu financiraju čak i u ovom Saboru di se nalazimo. Zagovaram flat tax, zagovaram 18% za sve identično. Zbog čega? Pojednostavit ćete kompletni porezni sustav. Ako imate jednu jedinstvenu stopu, onda vam nema nikakve razlike tko se s čime bavi i na koncu konca, baš i zbog takvih flat tax sustava, a i čak malog opterećenja rada, ljudi su vam u jednoj struci poput, recimo, moje, iz koje sam ja evo, izašao i ušao u politiku, dosta bježali van, od Njemačke, pa čak evo i kada je, mogu slobodno spomenuti, IBM otvorio svoje, svoju podružnicu u Češkoj, ljudi su radije odlazili u tu zemlju s obzirom da su više imali od svog dohotka. Drugim riječima, mi ne moramo nužno ljudima davati, ali bi bilo dobro da im manje uzimamo, stoga se nadam da će i amandman koji će se podnijeti u ime stranke Fokus i Kluba Fokusa i Reformista i prihvatiti, na koncu, da imamo jednu jedinstvenu stopu i da čim manje opterećujemo naše građane. Hvala. U ime istog kluba govorit će poštovani zastupnik Bajs, izvolite.

Ministar financija u uvodnom govoru naznačuje zbog čega smo danas ovdje, zbog čega ovaj prijedlog zakona se nalazi pred HS-om, a to je zapravo činjenica da Hrvatska ima iznimno veliku inflaciju, što smanjuje vrijednost novca, što smanjuje životni standard ljudi i to se naravno, može riješiti, s jedne strane, kroz povećanje plaća, a sa druge strane, smanjenjem inflacije. Moram reći, kao prvo da inflacija koja je zahvatila Hrvatsku je bila očekivana za sve osim one koji vode ovu državu. ovu državu. HNB i naravno, njen guverner je bio ovdje, g. Vujčić i izrijekom je naznačio prošle godine na početku dakle 2022. da HNB, a ujedno i Vlada očekuje inflaciju od 6, možda eventualno 7%. Tada već svi brojke bile poznate, sve situacije, rat između Ukrajine i Rusije je već bio u tijeku i ništa novo se nije desilo. Naravno, bilo je nas koji smo bili skeptičniji od Vlade i HNB-a i rekli smo da će inflacija biti veća. To je .../Govornik se ne razumije./... cijela oporba pa i ja kao dio te oporbe. Da se malo prisjetimo, prošle godine inflacija je završila negdje na dakle 10,7% za godišnje otprilike 13,2% u siječnju, u prosincu. To znači da je inflacija bila u jednom trenutku duplo veća od predviđanja Vlade i HNB-a. To se, naravno, nastavlja i u ovoj 2023. g., najavljena je bila inflacija koja će biti bitno manja nego sada, a u konačnici će se već krajem godine kretati sa samo 2%. Međutim, to je cilj i Europske središnje banke, našeg Međutim, naravno, situacija je potpuno obratna. Inflacija, ne da se zaustavlja, nego se u jednom trenutku i počela povećavati pa smo mi, gledajući tu inflaciju 2. u EU kad govorimo o eurozoni. Nešto očito loše radimo, nema razloga da kod nas bude tako visoka inflacija, ako je vjerovati Vladi RH. Međutim, neovisno o tome to kaže četvrtom antiinflacijskom paketu a uskoro nas čeka i peti onda ako je četvrti donio to da budemo drugi u eurozoni, peti može donesti da budemo vjerojatno prvi. Ono što želim izreći da vrijednost novca i pad životnog standarda …/Govornik se ne razumije./… svake Vlade pa i ove Vlade i ne vidimo nikakvih pomaka po tom pogledu. Cijena hrane raste nevjerojatno brzo, troškovi i dalje divljaju, a ovo što se sad dogodilo kao da smo se vratili u Jugoslaviju kada se kretnjama utvrđuju cijene dijela namirnica tzv. špeceraja. Zar zbilja očekujemo da ćemo kroz dekrete rješavati i pitanje inflacije? Ako je to moguće, onda bi to vjerojatno i sve druge države u Europi i svijetu napravile. Međutim, naravno radi se o kratkoročnoj politici koja već sad pokazuje se da ne može dati rezultat jer oni zapravo proizvodi koji se nalaze na policama naših prehrambenih lanaca ovog trenutka počinju polako nestajati. A akcije koje se sad dešavaju zapravo su manje od onih garantiranih cijena ponekad. Shodno tome očito Vlada nipošto nije uspjela u nikakvim predviđanjima oko inflacije, a kamoli u borbi protiv inflacije. Ovaj set mjera koji je vezan naravno uz plaće, onaj drugi dio ukupnosti tog tereta zapravo jeste pred nama. Šta će on donijeti? Smanjenje dijela poreza. I moram reći da to naravno i stranka i klub Fokus i Reformisti podržavaju i ja osobno. Dakle, što su manji porezi to bolje. Treba ne zamrzavati cijene, nego treba omogućiti poduzetnicima da naprave ono što je najbitnije, a to je da budu konkurentni ne samo u okviru Hrvatske, nego i EU i da tako smanje cijene. Ono što nije dobro, što se naravno to radi uvijek na teret drugih, dakle ne države nego u ovom slučaju naravno lokalne i regionalne samouprave iako s druge strane i lokalna i regionalna samouprave će imati ako prođe ovakav prijedlog zakona mogućnost da regulira jedan dio ukupnosti tih tereta, da će moći ili smanjiti ili povećati ovisno o tome kakva je politička volja i kakvo je financijsko stanje unutar tog dijela. Država je i povećala jedan dio poreza. To je vezano uz prvenstveno obrtnike i gospodarstvenike za po 2% ovisno o ciframa. Dakle, nije samo smanjenje poreza ovdje nego ima i povećanja. Kad govorimo o amandmanima koje će dati Fokus naznačit ću da oni su vezani uz činjenicu da želimo imati jedinstvenu stopu poreza za sve, to je 18% koja bi ujedno dala mogućnost da porezni sustav bude jednostavniji, ali bi u bitnome smanjila, dakle opterećenje porezno u Hrvatskoj. Nemoj zaboraviti da dobar dio naših sugrađana ovog trenutka ovom poreznom reformom neće imati gotovo ništa obzirom na činjenicu da već sad ne plaćaju nikakve poreze temeljem dosadašnjih zakona. Sa druge strane naravno zatražit ćemo da se ne povećava porez koji tereti gospodarstvo i obrtnike, onih 2%, povećan je, nije puno. Ali dovoljno. Ne znam zbog čega je uopće i došlo do tog povećanja u okviru tzv. smanjenja i tzv. porezne reforme. Da li će taj amandman biti prihvaćen, ne znam ali sasvim sigurno ministar ne može reći da će se smanjiti. Dobar dio toga u ukupnosti će se ili barem jedan dio će se povećati. A zapravo šta dobivamo? Ovim izračunima dobivamo dakle 25 ili 30 eura po prosječnoj plaći. Ja ne znam kako je ministarstvo to izračunalo, naime prosječne plaće su vrlo raznolik, prosječne plaće su naravno prosječne plaće. Ali onoliko koliko svatko dobiva su velike razlike. Vidjeli smo to i na ovom primjeru mirovina gdje je dio naših sugrađana dobio povećanje od 4 eura na mirovinu. Neki su dobili više, neki manje. Ali sasvim sigurno neka ih bude tih da li 17 ili koliko već 25 eura. Gledajući inflaciju koja ovako galopira, ne da kaska nego galopira u Hrvatskoj došli smo do toga da će potrošačke košarice biti zapravo uskoro i općenito troškovi života četiri puta skuplji od onoga što se sada daje. To se vidi i iz ukupne prosječne plaće, troškova života i za toliko je smanjen standard naših stanovnika. Mi mislimo naravno da treba podržati onaj dio koji se tiče smanjenja poreza, ali da Vlada RH i HNB mora se konačno uhvatit posla odnosno protu inflatorne pakete koji daju rezultate da smo sa najvećim inflacijama u Europi. Ako je to rezultat onda ovaj peti paket ili šesti koji već dolazi može samo pogoršati situaciju. Mora se omogućiti onima koji rade da rade na odgovarajući način i razmisliti o nekim modelima koji su vezani uz sadašnju situaciju. Naime, znate da je dio država Portugal primjerice, dakle ukinuo privremeno PDV na prehranu. Zar to nije mjera koju bi Vlada RH trebala razmatrati? Zar to nije ono što bi trebalo napraviti u ovoj situaciji kada prehrana opterećuje sve stanovnike, ali posebice one koji su najosjetljiviji i najsiromašniji. I stoga, pozivam i Ministarstvo financija i Vladu da razmisli ako je to mogao napraviti Portugal, ako su druge države djelomično smanjile takav potez je bio radikalan u tom pogledu i smanjio je PDV na nulu za cijelu prehranu. Zašto mi to ne možemo napraviti? Navodno proračun je u izvanredno dobroj situaciji, navodno imamo velike viškove, ne možemo potrošiti novce EU a niti novce koji su došli u proračun temeljem inflacije. Ako je to tome tako odreknimo se onda poreza ukupnosti koji je vrlo često 25% na prehrambene i druge bitne namirnice za prosječno domaćinstvo i onda tražimo od trgovaca, proizvođača i drugih da smanje cijenu. Ovakvim pozivanjem ovu Vladu davanjem popisa namirnica za koje se očekuje da se smanji ukupna cijena i činjenicom da već nakon trećeg, četvrtog dana te namirnice vrlo često nemoguće naći u trgovinama, a k tome stvaramo i probleme ne toliko veletrgovcima i velikim trgovačkim lancima, nego malim kvartovskim dućanima koji ne mogu prodavati takvu robu, jednostavno je više niti nemaju. Napravimo pravi potez, gledajmo i druge. Oni su uspjeli riješiti pitanje jednog dijela inflacije, a posebice onog što je najbitnije, a mislim i najvažnije cijene hrane koje ovog trenutka u Hrvatskoj raste dok drugdje još uvijek je tu negdje ili pada, a ovakvi potezi Portugala mogli su se primijeniti i kod nas. Novaca kao što smo rekli ima i nedostatak novaca u proračunu vezano uz taj manjak privremeni PDV-a bi se lako riješio. Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika SDSS-a govoriti poštovani zastupnik Milorad Pupovac, izvolite. Poštovani predstavnici Vlade, poštovani kolegice i kolege dobar dan još jednom. Evo dakle naših stavova u ime kluba MOŽEMO. Namjera da se podignu neto plaće ili možda bolje da kažem u širem smislu kupovna moć građana, tu namjeru bez dileme podržavamo. Izvedbu međutim koju ovaj paket poreznih prijava nudi na mnogo načina ne. E sad idemo redom. Pa ja bih prvo rekao nešto o povećanju osobnog odbitka. Naravno povećanje osobnog odbitka što je sa stanovišta pojedinca zaista pozitivna promjena, jer time se smanjuje i porezna osnovica i u konačnici povećavaju neto plaće možemo pozdraviti. Štoviše moglo bi se i argumentirati da je potrebno i značajnije povećanje osobnog odbitka, međutim stvari ipak nisu tako jednostavne. U obrazloženju se kaže specijalno ove mjere, kako dakle ove izmjene Zakona o porezu na dohodak idu u smjeru povećanja fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave, a ovdje je naravno riječ o nečemu upravo suprotnom jer smanjenje porezne osnovice direktno umanjuje porezni prihod gradova i općina i to na način kako ovaj zakon zamišlja koji ne ostavlja prostor za kompenzaciju. Posve isto se događa i sa povećanjem praga za primjenu više stope poreza na godišnji dohodak. Ta granica za primjenu stope od 30% sad se podiže sa 47780 eura na 50 400 eura godišnje, odnosno 4200 eura mjesečno. I ovo će povećati neke plaće, međutim naravno u očima to će povećati neto plaće onih najbogatijih naših sugrađana. Isto tako i ovo će naravno smanjiti porezne prihode gradova i općina. Reći ću još jednom u gradu Zagrebu, dakle ovo zajedno sa prethodnim smanjit će porezni prihod za približno 55 milijuna eura u idućoj godini, a vjerojatno i više pa čak i kada i ako povećamo stope poreza na propisani maksimum kako bismo kompenzirali gubitak koji je nastao ukidanjem prireza. Međutim, ovdje bih se želio zaustaviti iz još jednog razloga. Pogledajmo tko plaća porez na dio dohotka po toj višoj stopi od 30%. Račun naravno ovisi o broju uzdržavanih članova obitelji, a evo za ljubav diskusije pretpostavimo da je riječ o osobi koja ima samo jedno dijete ili samo jednog uzdržavanog člana obitelji. E pa takva osoba pa čak i ako ima mjesečnu bruto plaću od 6300 eura takvu osobu viša porezna stopa ne zahvaća. A koliko ljudi u Hrvatskoj prima bruto plaću veću od 6300 eura mjesečno? Ili čak i ako nema udržavanih članova obitelji granica primjene više porezne stope je bruto plaća 6000 eura mjesečno. 6000 eura mjesečno. Uklonite 20% mirovinskog doprinosa, uklonite osobni odbitak i unutar ste 4200 što podliježe isključivo nižoj stopi, stopi, 6000 eura mjesečno. Što to zapravo u praksi znači? Što zapravo znači ovo? Ono što mi u Hrvatskoj imamo suprotno tomu što govori ministar što je jutros govorio je flat trade. Statistički gledano svi mi i komunalni radnici i trgovci i učitelji i medicinske sestre i sudski službenici koji su nedavno s pravom štrajkali i mi sveučilišni profesori i mi saborski zastupnici i ministri i premijer i predsjednik Republike svi zapravo plaćamo porez na dohodak po istoj stopi i to onoj nižoj. Jasno je da je to nepravedno. I sada kad se ovaj zakon opet mijenja još jednom je propuštena prilika da se uvede više poreznih stopa i progresivno oporezivanje dohotka jer to niste željeli napraviti ni sada, ni prije, pa tako ni sada a mi mislimo da to nije dobro. Svakako da nije pravedno. A sad o prirezu. Ukidate prirez, no svjesni ste da time gradovi i općine ostaju bez vrlo značajnog prihoda. Netko to može podnijeti, netko i ne. Točno to je rekao za ovom govornicom danas, jutros ministar Primorac. Vaši stranački disciplinirani gradonačelnici se nadmeću u pohvalama tog poteza, gotovo da su sretni što se prihodi gradova, njihovih gradova smanjio. Stvarnost je ipak malo drugačija, jer neki gradovi se ne mogu odreći tog prihoda. Zagreb na primjer ne može, jer taj prihod je za grad Zagreb značajan i da ga se odreknemo ukupni gubitak, ukupni gubitak prihoda zajedno sa onim ranije spomenutima iznosio bi više od 200 milijuna eura godišnje. To su praktično dva redovita mjesečna prihoda grada. Bez dva redovita mjesečna prihoda niti jedan proračun ne može. Moglo bi se ali uz povećanje cijena komunalnih usluga, uz povećanje cijena vrtića i domova za starije, uz povećanje cijena javnog prijevoza, uz povećanje svih cijena a to nećemo, nećemo jer je nepravedno. Zato što to povećanje cijena pogađa sve građane dok prirez plaća samo onih boljih stojećih možda 50% ili manje. A nećemo, dakle povećavati cijene ni zato što bi takvo opće povećanje cijena svih usluga samo ubrzalo i podgrijalo spiralu inflacije kojoj onda nema kraja. I zato smo prirez prinuđeni vratiti točno tako kako je Vlada zapravo zakonskim prijedlogom i predvidjela. Argument kako je ukinuće prireza moguće jer su se prihodi gradova uslijed inflacije povećali jednostavno ne stoji, bar ne stoji univerzalno, ne stoji iz prostog razloga što su se za približno toliko povećali i rashodi za plaće, za komunalne usluge, za energiju, za materijal, za radove, za doslovno sve. U konačnici i Vlada je toga bila svjesna i već u startu zakon je predvidio vraćanje prireza samo što se on više neće evidentirati posebno, nego će biti ugrađen u porez. I u redu, samo je nečasno onda takvo zakonom definirano povećanje prireza, stopa poreza oprostite. Nečasno je takvo zakonom definirano povećanje prikazivati kao pohlepu gradova i osobito pohlepu nekih gradonačelnika nasuprot velikodušnim i socijalno osjetljivim nastojanjima Vlade. A u stvarnosti to što se ovim zakonom čini ne slijedi baš niti vjerno Europsku povelju o lokalnoj samoupravi jel' tako? Konkretno članak 9. stavak 2. i naročito stavak 6. Tim više i tim ružnije je onda lokalnu samoupravu predstavljati kao pohlepnu, jer prava je istina da se ove porezne izmjene provode, a naročito javno komuniciraju kao predizborni alat, a to što neki misle da je upravo to izvanredno mudar i izvanredno vješt politički potez je jednostavno patetično ili da kažem na hrvatskom jadno. No to još nije kraj priče o ukidanju prireza. Prvotno smo u srpnju na prvo čitanje dobili prijedlog, prijedlog zakona u kojem se prirez ukida, a omogućuje se njegovo vraćanje kroz povećanje stopa poreza na dohodak, ali ne i na svaki dohodak. Na godišnji dohodak da, ali na konačni dohodak ne. Ili prevedeno na svakodnevni jezik koji svi razumijemo ukidanje prireza na porez na plaće gradovi mogu nadomjestiti, no ukidanje poreza na dohodak od kapitala i dohodak od imovine bilo je tada neopozivo i nije bilo predviđeno rješenje kojim bi se to nadomjestilo. I očito radilo se o propustu i o nepravdi čak i u vladinom koordinativnom sustavu. I taj je propust sad ispravljen i Vlada je time implicitno priznala tadašnju grešku i nije samo priznala, nego je sada ispravila i fer je to istaknuti i zato Vlada i Ministarstvo financija i ministar zaslužuju priznanje i ja ga ovim putem upućujem. Međutim je u tome Vlada postupila drugačije nego kad je riječ o nadomještavanju prireza porezu na dohodak podešavanjem poreznih stopa što je ostavljeno u nadležnost gradovima i općinama. Ovdje ne. Ništa nije ostavljeno na izbor gradovima i općinama. Možda i zato što sad HDZ-ovi gradonačelnici u onom svom ganuću i nesebičnom odricanju od prihoda ne bi znali šta da čine, nego je Vlada odlučila sama podići te stope poreza kako bi nadomjestila ukinuti prirez, pa sad te stope umjesto dosadašnjih 10, 20 i 30 iznose 12, 24 i 36% respektivno. Zabavno je pritom da to, da točno ono što premijer, HDZ-ovi zastupnici ovdje u Saboru u svojim istupima javno zamjeraju gradonačelniku grada Zagreba Tomaševiću, točno to. Točno to, sada premijer i ministar čini za ovu grupu poreza, ali i za cijelu Hrvatsku, za svih 55 gradova i općina odjednom. To podržavamo i rado ćemo premijera i kolege zastupnike s vremena na vrijeme na to podsjećati. Ali kako bi rekli pola u šali to još nije sve. U cijeloj toj priči postoji još jedna prikrivena redistribucija, a to je ona od gradova i općina prema županijama. Za Zagreb je to neutralno, jer grad Zagreb ima isti status i grada i županije, ali nigdje drugdje nije. A evo o čemu se radi. Prirez je po zakonu o lokalnim porezima prihod jedinica lokalne samouprave, dakle prihod gradova i općina, a porez na dohodak se pak prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave dijeli između gradova i općina, te županija po sljedećem ključu 74% ide gradu, 20% ide županiji, preostalih 6% je namijenjeno za financiranje decentraliziranih funkcija što su školstvo, zdravstvo, socijalna skrb i vatrogastvo. Ako dakle ukidamo prirez, a ukidamo, ukinuli smo neki prihod gradova i općina, isključivo njihov. Ako sav taj prirez vratimo prikladnim povišenjem stope poreza taj prihod više nije u cijelosti gradski već se dijeli sa županijama. Na ovaj način će županije ni krive, ni dužne, a još manje zaslužne sada profitirati. I ja se nadam da ću ili da bih mogao stići o tome nešto reći više u pojedinačnom izlaganju posebno na primjeru nekih gradova sa najvišim stopama prireza, možda recimo na primjeru grada Splita, ali pustimo to. Jednako tako na kraju ili bolje rečeno u tom pojedinačnom izlaganju možda bih mogao i dodatno komentirati smanjenje mirovinskih doprinosa u prvi mirovinski stup za dio osiguranika s najnižim primanjima jer taj dio će sada preuzeti državni proračun i zaista je dobra i pozitivna namjera i intencija da se na taj način pokušaju dići neto plaće i onih naših sugrađana čiji, čije plaće uopće ne dospijevaju do, do poreznih škara, naravno u tome…/Govornik se ne razumije./…ima neke negativne implikacije na, na su…, na mirovinski sustav, ali kažem i o tome vjerojatno nešto više nešto kasnije. A sad na samom kraju kao i prošli put još jednom o onome čega u ovom poreznom paketu nema i u čemu se najviše ogleda zapravo površnost ovog poreznog zahvata odnosno nespremnost Vlade da posegne za učinkovitijim, a potrebnim ili prijeko potrebnim mjerama, za mjerama koje bi suštinski omogućile porezno rasterećenje i rada i potrošnje premda, evo i danas smo to čuli od ministra, jutros, da ovdje u Hrvatskoj smanjenje stopa PDV-a ne vodi do smanjenja cijena, što je podatak i izjava koja je osobito zapravo zov za zabrinutost, ali to je priča za sebe. Prvo dakle ono što želim spomenuti je paušalni porez na kratkoročno turističko iznajmljivanje, on je sada apsurdno nizak, znatno niži od poreza na dugoročno iznajmljivanje, a niti jednog realnog razloga više nema da se ta djelatnost tako blago porezno tretira, naprotiv taj je porezni tretman takvog turističkog kratkoročnog najma nepravedan jer dovoljno ga je da bismo vidjeli nepravdu usporediti sa poreznim opterećenjem nekoga npr. učitelja ili medicinske sestre i tu je prostor vrlo, vrlo duboke društvene nepravde, a pritom su prisutne i šire vrlo štetne društvene implikacije jer sve veća prisutnost takvog smještaja onemogućuje, onemogućuje zapravo kvalitetan razvoj turističkih destinacija i opterećuje prenapregnutu infrastrukturu i narušava urbano funkcioniranje i rastuću socijalnu koheziju, a poguban je utjecaj koji sve veća ponuda privatnog smještaja ima na tržište nekretnina jer sve veća ponuda takvog smještaja povećava cijene nekretnina, ne samo u turističkim destinacijama nego i u čitavoj zemlji, na kraju dovodi ili sve nas više udaljava od neke priuštivosti stanovanja. A drugo kompleksnije, pa ipak isto tako prijeko potrebno je uravnotežiti porezno opterećenje rada potrošnje i imovine, ukratko jednom zaista treba smoći hrabrosti i uvesti porez na nekretnine odnosno vlasništvo nekretnina odnosno na višak vlasništva nekretnina jer stvarno porezna reforma nemoguća je bez uvođenja poreza na vlasništvo nekretnina, kao i poreza na kapitalnu dobit od nekretnina. Taj porez je nužan iz brojnih drugih razloga jer nepostojanje stvarnog poreza na vlasništvo nekretnina ima goleme šire ekonomske i društvene implikacije. A kad o njemu govorimo naglasit ću još jedanput taj porez bi, taj porez bi imao zamijeniti sadašnju komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor i imao bi, morao bi, apsolutno bi morao biti socijalno osjetljiv i taj porez na prvu nekretninu nipošto, ni pod kojim uvjetima ne bi smio biti veći od sadašnje komunalne naknade jer nužan sastavni dio tog novog poreza je naravno poseban mehanizam koji bi zaštitio najranjivije i onima, i one kojima je, kojima je jedina nekretnina zapravo prostor za stanovanje. To naravno nije lagana zadaća, ali je nužnost jer, jer ne znamo kako drugačije, ne vidi se kako drugačije stati na kraj sadašnjem vrtoglavom, pa čak i spekulativnom rastu cijena nekretnina, kako drugačije preusmjeriti zapravo štednju građana u produktivnije oblike. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a vrijeme podijeliti poštovani zastupnici Lalovac i Grčić, najprije poštovani zastupnik Lalovac, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa ravnateljem porezne uprave, kolegice i kolege, danas je pred nama drugo čitanje ovih izmjena poreznih zakona i dosta se o tome govorilo što država, da li bila centralna država, da li bila lokalna, šta može učiniti za povećanje plaća, u mojoj replici je bilo a šta mogu oni učiniti, oni koji ga se zapravo tu najviše pita jel, šta mogu učiniti poduzetnici u povećanju plaća. Jel kroz ove izmjene, porezne izmjene pokazalo se zapravo da je država kapitulirala u povećanju plaća jel, znači ne može više to doći do povećanja plaća, to je sami ministar ovdje tu rekao, ne treba tu puno reć, puno pameti da uz ovakvih 9 promjena zakona plaću povećate, prosječnu 6 eura jel, a u srpnju mjesecu je prosječna plaća pala 9 eura jel, sad po najnovijim podacima je pala 9 eura, a ovdje mi ne znam kakve rasprave govorimo da bi povećali plaću 6 eura i to tako da bi je povećali da moramo ulazit u mirovinski sustav jel da njima moramo oduzeti novce da bi povećali onome koji najnižu plaću ima 42 eura, da bi njemu mogli dati 42 eura moramo ulaziti u mirovinski sustav to je reforma jel. Mislim da uz dužno poštovanje prema ministru i prema kolegama u ministarstvu koji rade ovo nazivati reformom gdje ulazite u mirovinski sustav jel i gdje ne možete, više ne možete jel došli smo do krajnjih granica da ne možete natjerati odnosno drugi mehanizmima, instrumentima politike koje je Vlada činila i Vlada čini jel, ne možemo okreniti promjene na tržištu jel. Hrvatska, znači prema podacima Eurostata, to cijelo svaki put zapravo citiram da vidimo šta je Hrvatska u Europi jel po plaćama, po satnici, satnica u RH bruto satnica je 12 eura, 12 eura. Bruto satnica našim ljudi koji su otišli u Irsku, zato ljudi odlazi u Irsku jel je 38 eura. 38 eura je njihova bruto satnica, a bruto satnica u Hrvatskoj 12 eura. Pa ne moraju otići u Irsku i kažu hoće li se oni vratiti, ma neće se vratiti nikada. Kad hrvatski građanin mora 3 puta više jel raditi nego ovaj u Irskoj da bi dobili istu plaću jel. A ne samo to, nego jučer su vam izašli podaci Eurostat da Hrvati rade više u prosjeku nego radnici u Europi. E to je ono šta je sad zabrinjavajuće. Hrvati rade više 39,6 sati jučer Eurostat je objavio tjedno, Europa radi 37 sati prosječno. Znači Hrvati rade više, a 3 puta su manje plaćeni nego građani u EU. I onda poduzetnici kažu to je zbog visokih poreza I onda ih tu jučer i demantiraju i Eurostat demantira i kaže, implicitni porezi prema njihovim podacima u Hrvatskoj su samo 14% sve ove kontribucije što se dogode, u Irskoj su ti bruto doprinosi na rad 18%. Znači veći su u Irskoj ovi doprinosi sve što se uplaćuje na plaću nego u Hrvatskoj i usprkos tome imaju 3 puta veću plaću i usprkos tome Hrvati rade više nego što se tamo radi jel. Znači ovdje imamo ozbiljan strukturni problem u društvu i koliko god se država trudila da određenim izmjenama i čak ulazeći u mirovinski sustav jel samo je pitanje tko će nastaviti ovo šta ste vi sad otvorili, samo je pitanje tko će nastaviti kad dođe pa ćemo za godinu dana u recesiju pa će ponovo trebati dizat plaće jer se mora dizati potrošnja, pa reći ćemo nije više sad ovaj odbitak 300 eura daj ti to diži na 500 eura itd., itd., jel. Znači sad je postavlja se pitanje da imamo ozbiljan strukturni problem u plaćama u Hrvatska, a netko ostvariva ekstra profite ozbiljne gospodin Bakić Bakić je prije mene govorio o tržištu nekretnina, ja ću nešto govoriti o maržama jer cijelo vrijeme se ovdje zapravo govori kako su u Hrvatskoj ipak nisu konkurentni uvjeti, pa onda se zapravo prvo govori da je uvozna inflacija, pa nije uvozna, pa onda HNB objavi ipak da su inflaciju stvorile povećane marže u društvu jel, poduzetničke marže i to zamislite cijelo vrijeme Vlada drži subvencionirane cijene energije, subvencionirane cijene drži i netko zapravo na subvencioniranim cijenama ostvaruje, znači prelio je, znači nisu troškovi energije ti koji su generirali inflaciju u Hrvatskoj, nego što je moj kolega Grčić, a će više o tome govorio inflacija pohlepe koja je stvorila i koja je prebacila toliko već da je naša temeljna inflacija 9,2% što je duplo veća nego što je u EU koja je prosječna temeljna inflacija, ona inflacija kada se makne cijena energije i hrane je 5,3% i onda kada uzmete da su 3 puta više plaćeni, da manje rade znači da mi više radimo, da smo 3 puta manje plaćeni i da imamo duplo veću temeljnu inflaciju onda ni jedni statistički podaci kao što god Vlada pokušava dokazati da u određeni pomaci strukturno, i zato smo i tražili ozbiljnije rasprave tko je generirao inflaciju i društvu. I to će kolega Grčić vrlo detaljno kasnije objasniti na koga su prelili dobici u ovome društvu jel, na koga su se prelili ti dobici I vidjet ćete vrlo egzaktno tko je dobitnik u društvu u inflaciji jel. Znači tko je dobitnik. Nešto o tome su zapravo, govoreno oko tržišta nekretnina jel da danas, da netko u Zagrebu može kupiti stan od šesto, 6 tisuća eura po kvadratu i da za njega država subvencionira cijenu struje jel, 12 eura, 13 eura, pa ljudi moji do kojeg apsurda smo došli jel. Je li njemu koji može platiti 6 tisuća eura treba subvencija komunalnog, prijevoza, struje, energije, vode i svega da li on ima isto vezano i za kad odlazi kupiti hranu itd. Nama se dogodilo da više ne možemo u Gradu Zagrebu jel, prvenstveno u tome dijelu koliko su otišle cijene nekretnina da ne može se više priuštiti stambeni prostor i sada smo došli do te razine jer u Irskoj su jako bili skupi stanovi, nisu mogli toliko brzo graditi stanove koliko se mladih ljudi doseljavalo, međutim oni su bez obzira visoku cijenu stanova kompenzirali trostruko većom dnevnicom, trostruko većom dnevnicom. Međutim, sada kada se u Hrvatskoj toliko digla razina stana jel, toliko su se digli, ljudi moji odlazak će biti masovan Jel sad nekoga možemo pitati ako sa Ryanair može doći do Irske za 50 eura jel, tamo 3 puta bit plaćen više, 3 puta plaćen više, a platiti istu cijenu najma stana ko u Zagrebu, zašto će itko ostati u Zagrebu ili u Hrvatskoj I to je ono što je Vlada propustila, obračunati se sa špekulantima na tržištu nekretnina, obračunat se sa špekulantima na tržištu energije, jer je Vlada činila, ja sam 10 puta hvalio mjere Vlade. Hvalio sam, ali postavljam pitanje. Vlada je dala trgovcima, izvukla im kroz ekstra profit, koliko, 30 do 50 miliona eura su trgovci uplatili kroz ekstra profit kada ste donijeli ove mjere. Znate koliko je Vlada dala trgovcima? Pa vi ste rekli, 300 miliona smo im dali kroz sniženi PDV. Država je snizila PDV na osnovne namirnice, država je direktno trgovačkim lancima dala 300 miliona eura. Znate koliko je država uzela od trgovaca? 30 miliona. I onda vi njima govorite i onda trgovci dođu kada je završila turistička sezona, došli oni već sa naljepnicama su došli, već su došli pripremljeni. Pa mi ćemo, znači nije to bilo razgovora, oni već sve imaju spremno, mi mi ćemo sad smanjiti cijene. Pa vidite šta Vlada odnosno Državna agencija kaže tko su dobitnici u društvu 2022. godine. Trgovina izbila na prvo mjesto po maržama, po pla, po prometu, po svemu jel. Pa država im je dala PDV im je dala država. 300 miliona eura im je država dala i odrekla se. Država. A uzela im je 30 miliona, znači samo na toj transakciji su zaradili 270 miliona eura. Između toga smanjenja PDV-a, a da ne pričamo o subvencijama koje je država dala obilato svim poduzetnicima je dala. I onda ih mora vapaj da budu solidarni, vapaj da budu solidarni i s druge strane morate se mučiti da bi povećali građanima 6 eura plaću i još morate ulaziti u mirovinski sustav, a ostavili ste sve mjere poduzetnicima. Da ne pričamo kroz covid mjere što se davali. Da ne pričamo kroz smanjenje poreza, da ne pričamo sve mjere što ste davali. Napunili ste ih, toliko ste ih napunili što se toga tiče. Da ne pričamo o bankama. Da toliko su ostvarili tolikog profita da ništa niste u konačnici u centralni proračun povukli i dali ste ogromne mjere. Međutim ostalo je mehanizam, ostao je mehanizam da to ono što ste država što je dala na tržište da nije vratila nazad odnosno da je mogla redistribuirati onim građanima kojima je potrebno. I zbog toga ćemo mi ovdje kao Klub SDP-a i predložili zato i molim kolegu Grčića upravo da vezano za kroz izmjene mogućeg Poreza na dobit jer gledajte, nalazimo se u vremenima gdje moramo donositi mjere gdje nikad prije u povijesti nismo donosili takve mjere. I zato možda jesu te mjere i malo nekonvencionalne, ali ne može se reći da Vlada nije činila. Činila je. Međutim, jesu li je da ne kažem namagarčili, jesu, jesu. To vidite po profitima koji su ostali u tim trgovačkim lancima koji ne povećavaju, Vlada je više puta povećala u javnom sektoru plaće nego oni u privatnom. A, ostavili ste im mjere. I onda ih zovete vapaj, budite solidarni. Neće oni bit solidarni. Oni imaju svoj profit koji moraju, koji moraju vratiti u svoje matice. A zbog toga mi ih Kluba SDP-a predlažemo na koji način povezati upravo oporezivanje sa povećanjem plaća ljudima. Za radnika da danas, jer mi ovdje govorimo o radnicima. U društvu, o radnicima i umirovljenicima. To su teme u inflaciji. U inflaciji zarađuju poduzetnici i ja govorim neka zarađujete, zarađujte, ali ćete biti i oporezovani. Ništa više. Ne Ne možete imati porez na 10%, a inflacija je 15%, ne možete ljudi moji. Zato što je netko drugi izgubio, zato što se u inflaciji nije samo obezvrje, znači obezvrjeđuje se rad. Rad je u inflaciji obezvrijeđen. I zbog toga mi predlažemo evo sad kolega Grčić na koji način će modificirati izmjene Poreza na dobit, da se i oporezivanje veže na način kako se zapravo podižu plaće jer gledajte ako smo mi danas na 13 eura, 12 do 13 eura, a ovaj u Irskoj 39 eura. Ma nema te mjere države da neće ovaj, da ćemo mi ovoga koji je tri puta više plaćen, a ovdje se kažem Eurostat je pokazao i da se više radi, da ćemo ga vratit nazad, a da neće se krenuti dalje. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime istog Kluba nastavit će poštovani zastupnik Grčić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle, evo samo podatak ovo kad Boris govori o Irskoj. Znači u zadnjih 20 godina irski BDP je rastao po indeksu od 300. Znači za 200% se povećao Irski BDP. Za usporedbu Hrvatski BDP je rastao 50% u tom istom razdoblju. To nam sve govori zašto imamo taj jako veliki poticajni faktor za iseljavanje upravo u Irsku da ne govorimo o drugim zemljama. To je bilo ovako samo usput, međutim ono što je Boris rekao već dakle ako postoji dakle očigledni dokaz nemoći Vlade, ne kažem da bi neka druga Vlada možda bitno drugačije ili više doprinijela u ovom trenutku na ovaj način. Ali definitivno se potvrdilo da je ovo malo i ništa u smislu povećanja plaća uz ogroman napor mijenjanja zakonskih propisa itd., itd. i nekakvih ja bih rekao prebacivanja vamo tamo, od lokalne samouprave prema državi i obrnuto. I na kraju efekt je nula, ništa, malo. 5 eura. E sad u tim uvjetima treba vidjeti zapravo što se uopće može napraviti i ovo što je Boris uvodno naznačio. Znači ja ću vam samo reći jednu paralelu, recimo ove dane možete čitati o General motorsu i autoindustriji u Americi. Tamo radnici štrajakaju i to nakon 10ak, 12 godina što nisu štrajkali. Zašto? Znači glavna teza je profiti u 10 godina su narasli preko 80% realno. Plaće uprave General motorsa i tog konzorcija su rasle 40%, a plaće radnika su tamo, pale 20%. I zato ljudi nakon 12 godina štrajkaju i kontinuirano već štrajkaju. Vrlo slično se nešto dogodilo i kod nas. Ne tako brutalno, ali vrlo slično i na razini cijelog gospodarstva koji se registrira kao obveznik Poreza na dobit. To sam izučavao, to sam istraživao. Milion zaposlenih, dakle to je gro ekonomske aktivnosti. Najveći dio ekonomske aktivnosti u Hrvatskoj, u zadnjih 7 godina. Dakle, od 2015. do danas, ukupni profiti ostvareni porasli su 83% realno, realno, ne nominalno nego realno. U tom vremenu je BDP rastao 25%, plaće su rasle samo 18%, mirovine još manje negdje oko 14% sa zadnjim usklađenjem, znate vidite koji su to dijametralno različiti postoci koji govore da je došlo do brutalnog poremećaja u raspodijeli u ovom našem društvu, da na jednu stranu, zaboravio sam jedan faktor još spomenuti, a to je država. Država je sa svojim prihodima rasla 33% realno, dakle opet više od BDP-a, znači s jedne strane su država i poduzetnici, a s druge strane su radnici i umirovljenici kao gubitnici u ovom procesu odnosno periodu. I to je ono što sad postavlja pitanje, a možemo li mi kao država, možete li vi kao Vlada utjecati na to? Može, evo nekako u ovom smjeru puno smo razmišljali o tome kako na koji način pa smo rekli pa nećemo mi, ne moramo mi baš ubrati sav taj porez na dobit. Njega je sada oko 2 miljarde eura u proračunu plus 10 miljardi kroz PDV itd., itd., te 2 miljarde što se mene tiče ja kad bi bio odgovoran ja bi to i vratio poduzetnicima i kompenzirao im ako će oni svojom voljom, a ne voljom Vlade konačno početi mislit na svoje radnike i povećavati plaće jer će kroz povećanje plaća oni uplaćivati više u mirovinske fondove, više u zdravstvene fondove i nadam se ne poremetiti svoju konkurentnost jer i to je jedan od najbitnijih ekonomskih uvjeta da ne poremete svoju konkurentnost. Međutim, kad gledate koliki je udio troškova rada u kalkulaciji naših poduzetnika, počevši i od ovih trgovaca koje je Boris spomenuo i svih drugih onda to nije tako velika stavka kada bi ona rasla 5, 10% ne znam u godinu dana, to ne bi bitno narušilo kalkulaciju poduzetnika i ja kod toga čvrsto stojim jer sam nekakve bilance pojedinačne velikih firmi istraživao. Znači da se, znači jednostavan zahtjev, povećavajte plaće, mi ćemo vam spuštati poreznu stopu poreza na dobit idemo to napraviti klik-klak trade off je li, ako vi isplaćujete veće plaće imat ćete manju stopu poreza na dobit, ako isplaćujte minimalac, a ostvarujete visoke profite, a takvih firmi vjerujte mi jako puno ima u Hrvatskoj e onda ćete vi plaćati porez na dobit po najvišoj stoji i to ne 18 nego možda 25 do 30%, zašto ne. Zašto ne da mi redovito zahvaćamo ekstra profit koji ostvaruješ na račun svojih zaposlenika i svojih radnika jel tako? jel to ostvariv mehanizam? Po meni apsolutno je ostvariv jer mi smo ovdje sada unijeli u porezni sustav neke vrlo ja bih rekao specifične, neću reć čudne nego specifične promjene pa zašto i ova ne bi bila specifična ako daje rezultate. I da sad ne idem u detalja, mi imamo razrađenu tablicu kako bi to izgledalo, ona je komplicirana u provedbi u odnosu na primjenu obične stope od 10 i 18%, ali zašto se mi svi skupa u državi ne bi potrudili pa ubirali taj porez po toj kompliciranoj shemi ako će to probuditi, ja to zovem dobru volju poduzetnika da konačno počnu razmišljati o svojim zaposlenicima. Jer zašto bi mi trpili da dana plaće ovih miljon ljudi ne prelaze 7.000 kuna u prosjeku, a prosječna plaća je 1.150 eura u cijeloj državi uključivši dakle i javni sektor. Zašto bi te plaće ljudi koji stvaraju novu vrijednost u državi hrane sve ostale zašto bi one bile skoro tisuću kuna manje nego što je prosjek svih plaća u Hrvatskoj. Mi moramo tu ljudi nešto napravit, istovremeno su te plaće dva, tri ili čak četiri puta manje nego u nerazvijenijim zapadnoeuropskim zemljama. I zato nam ljudi odlaze i zato imamo loš standard i zato umirovljenici dobivaju manje mirovine, zato se malo investira jer kroz ovaj sustav možemo poticati i povećanje investicija, ali to je jedna kažem dosta kompleksnija sada shema o kojoj ćemo mi …/Upadica Reiner: Hvala./… Hvala lijepa. Prije nego što nastavimo sad ćemo napraviti jednu kratku stanku pa ćemo se vidjeti za 15 minuta nešto malo manje u 15 i 15.